Sada prelazimo na rad po točkama dnevnog reda.

Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona, članak 144. do 150. Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun, Odbor za gospodarstvo, Odbor za turizam, Odbor za informiranje, informatizaciju i medije, Odbor za područnu, regionalnu samoupravu. Izvješća ovih radnih tijela primili ste. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Poštovani zamjenik ministra, Boris Lalovac. Izvolite. Razlog za donošenje Zakona o PDV-u je potpuno usklađivanje sa odredbama direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenog 2006. godine o zajedničkom sustavu PDV-a i ostalim direktivama vezanim uz oporezivanje PDV-om. Promjene koje donosi novo Zakon o PDV-u u odnosu na sada važeći su vezano za poreznog obveznika. Porezni obveznik i nadalje je poduzetnik koji ostvaruje prihod iznad 230 000 kuna te oni koji na vlastiti zahtjev se upisuju u sustav PDV-a, te tijela državne vlasti, tijela državne uprave i slično ako obavljaju gospodarsku djelatnost. Novost je da se povremenim obveznikom smatraju ostale osobe sve i građani, i ministarstva i ustanove koji stječu ili isporučuju nova prijevozna sredstva. Znači ako građanin kupuje novi automobili u Njemačkoj obvezan je u RH platiti PDV na stjecanje na način da sam podnosi prijavu za stjecanje poreznoj upravi u roku od 10 dana od dana stjecanja, u kojem roku mora i platiti porez da bi se mogla izvršiti registracija. Vezano za porezne stope, ostaje opća stopa PDV-a od 25% uz primjenu sniženih stopa 10 i 5%. Sve što je bilo 10% i dalje ostaje osim dnevnih novina i časopisa koji su svrstani u stopu od 5%. Vezano za porezna oslobođenja, u odnosu na danas propisano oslobođenja više neće biti oslobođeni samostalni umjetnici kao što su pjevači i glumci, danas su oni oslobođeni od plaćanja PDV-a, ne vode poslovne knjige. Znači oni će od 1.7. ulaze u sustav PDV-a, prelaze na vođenje poslovnih knjige ako su u prethodnoj godini imali više od 230 000 kuna prometa. Također više nema oslobođenja za vjerske zajednice pri uvozu, također i za hrvatske branitelje i Ministarstvo obrane pri uvozu uvozu automobila kada su bili oslobođeni od plaćanja PDV-a. Također, se ukida fizička granica i kontrola nad njima te se stvara jedinstveno zajedničko tržište bez fiskalnih granica, uvoz i izvoz između zemlja članica EU se zamjenjuje pojmom stjecanja dobra i isporuke dobara unutar EU. Zbog uključenja u korištenje novog međunarodnog VIES sustava za razmjenu podataka propisuje se novi rok za predaju PDV obrazaca a to je sada 20. u mjesecu za prethodni mjesec, sada je rok zadnji dan u mjesecu do kada se mora prodati i zbirna prijava. Provjerena zbirna prijava je do kraja mjeseca dostavlja se u VIES sustav kako bi zemlje članice napravile potrebne kontrole. VIES sustav predstavlja bazu podataka koju zemlje članice razmjenjuju podatke o poduzetnicima i njihovom poslovanju na zajedničkom tržištu, a sve radi kontrole oslobođenih isporuka od PDV-a. Rok za plaćanje PDV-a ostaje isti, znači do zadnjeg dana u mjesecu. Mijenja se rok za podnošenje konačnog obračuna PDV-a, svi poduzetnici moraju ga podnijeti do kraja veljače za prethodnu godinu. Danas taj rok imaju obveznici poreza na dohodak, dok obveznici poreza na dobit danas taj rok imaju do 30. travnja. Uvoz i izvoz koja pojam koji imamo danas ostaje kod isporuka prema trećim državama koje nisu članice EU za te zemlje predviđena je mogućnost da se na temelju rješenja Ministarstva financija prilikom uvoza fizički ne uplaćuje PDV već da se za njih to bude obračunska kategorija. Također, naši poduzetnici koji posluju na zajedničkom tržištu moraju dobiti PDV identifikacijski broj, znači oznaku HR+ OIB, taj broj po službenoj dužnosti dodjeljivat će se onima za koje se zna da danas posluju na tome tržištu, a poslije po zahtjevu klijenta. Uvjet za poslovanje je da imaju taj broj jer im se tada upisuje u VIES bazu te se i druge zemlje mogu kontrolirati. Najveći učinak na proračun očekuje se po zahtjevima za povrat PDV-a i na poduzetnika iz drugih zemalja članica. Sada se isto vraća taj PDV ali samo sa one zemlje u kojoj imamo uspostavljeno uzajamnost. To je danas negdje oko pet država. Radi se o poduzetnicima koji na području RH dobiju neki račun za svoju poduzetničku djelatnost kada budu u korist ili odbijanje predporeza, porezna uprava i zato postoji taj VIES sustav će morati vraćati direktno tim ino poduzetnicima diljem zapravo EU. Ostale Ostale bitne izmjene u Zakonu o PDV-u su da se od 1.1.2015.godine građevinsko zemljište postaje predmet oporezivanja PDV-om kada ga isporučitelj isporučuje porezni obveznik. Znači on je do sad bio 5%, sada će od 1.1.2015.godine gledati kao jedna cjelina i oporezivat će se sa PDV po naplaćenim naknadama ostaje do 31. Prosinca 2013.godine, znači od 1.1.2014.godine svi poduzetnici PDV obračunavaju po izdanim računima. Za ovo odredbu je zapravo bilo dosta rasprave u Saboru u javnosti prilikom donošenja ovoga, predlaganje ovoga zakona. Znači vidjet ćemo u kojem djelu će teći rasprava. Možda da još pomaknemo da 1.1.2015.godine kada ćemo taj dio PDV-a po izdanim računima zapravo primjenjivati za i male poduzetnike. Međutim ovdje je bitno a vidit ću najvjerojatnije će ovaj dio biti značajan u ovom dijelu rasprave tako da ćemo ovdje probati utvrditi na koji način zapravo i poboljšati uključivaju u područje slobodne zone u područje u RH u fiskalnom smislu. Također posao oslobođenja od plaćanja PDV-a za nabavku goriva za brodove koji plove na otvorenom moru uvodi se obrnuti postupak oporezivanja u tuzemstvu kada PDV obračunava poduzetnik, primatelj isporuke. Radi se primjerice u građevinarstvu kako bi se spriječile zloupotrebe pogotovo kada imamo zapravo inozemne građevinare na našem području, ovdje se uvodi jedna zaštitna klauzula, jedan mehanizam koji zapravo je prisutan u EU, odnosno u praksi kod drugih zemalja. Također se uvodi pojam pojednostavljenog računa, znači do 700 kuna sa sve manjim brojem elementa kojima pak ostvaruje se pravo u pravo na odbitak. Znači primjenom ovog novog Zakona o PDV-u negdje su procjene oko 500 milijuna kuna da će imati utjecaj na proračun. Ono što je svakako bitno je da se ulaskom u EU znači od 1.7. PDV više neće plaćati odmah pri uvozu nego će zapravo to postati obračunska kategorija i to će svakako imati određeni vremenski pomak i na državni proračun, znači poslujemo na jedinstvenome tržištu, znači neće biti odmah uplata PDV-a pa nakon mjesec dana nego ide odmah obračun kao kod naših poduzetnika tako da je u tom dijelu sigurno će biti riskantno vezano za PDV te također vezano ono što smo rekli za povrat inozemnim poduzetnicima tako da su te procjene ovdje oko 500 milijuna kuna manje. To smo dobili nekakvim istraživanjima kao što smo vidjeli kao što smo vidjeli kako što je bilo u Republici Sloveniji ili nekim drugim zemljama gdje je zapravo taj povrat za inozemnim poduzetnicima bio je veći. Zahvaljujem.

Poštovani gospodine predsjedniče, gospodine zamjeniče ministra, kolegice i kolege, vrlo opsežno izvješće našega odbora dobili ste u materijalima tako da ću predstaviti samo skraćenu verziju. Odbor za turizam raspravio je predmetni prijedlog zakona na temelju članka 140. Poslovnika Hrvatskog sabora kao zainteresirano radno tijelo i na našoj sjednici su pored članica i članova odjela sudjelovali i predstavnici Ministarstva financija, porezne uprave, Ministarstva turizma, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore i Udruge Hrvatskih putničkih agencija. U samoj raspravi istaknuto je sljedeće: predlaže se razmatranje mogućnosti uvođenja snižene stope PDV-a od 10% za djelatnost prijevoza putnika i prtljage. To je članka 38.stavak 3. u prilogu 3 Direktive 2006/112 EC navodi se da nacionalna zakonodavstva mogu propisati jednu od dvije snižene stope PDV-a na prijevoz putnika i prtljage. Ovu mogućnost iskoristili su gotovo sve zemlje EU na Sredozemlju. Cipar propisuje stopu od 8%, Grčka 13%, Španjolska 8%, Francuska 5 i pol posto, Italija 10% itd. Mali brodari će vrlo teško uz postojeće uvjete konkurirati svojom ponudom drugim državama u okruženju. Drugo pitanje potrebe snižavanja predložene stope PDV-a na ulaznice za koncerte kada ih organiziraju komercijalni organizatori. Održavanje koncerata važna je ponuda u Hrvatskoj i pred i post sezoni, odnosno jedan od načina produženja turističke sezone stoga se smatra potrebnim razmotriti mogućnost diferencirane stope PDV-a na ulaznice za koncerte. Treće, predlaže se primjena snižene stope PDV-a na tradicijske i umjetničke obrte. Tradicijski umjetnički obrti najbolji su pokazatelj dugovječnosti tradicije jednoga naroda a i od izuzetnog su nacionalnog značenja. Potrebno je razmisliti da se ne samo kroz poticaje koje lokalne zajednice daju tradicijskim i umjetničkim obrtima nego i kroz sniženu stopu PDV-a putem tradicijskih i umjetničkih obrta potakne na samozapošljavanje. Npr. prijevoz turista malim tradicijskim brodovima izrađenim u Hrvatskoj predstavlja svojevrsni trend hrvatskog turizma i trebalo bi iznaći načine kako bi se i tradicijski umjetnički obrti oporezivali sniženom odnosno diferenciranom stopom. Četvrto predloženo je također da se razmotri pitanje Čartera odnosno smještaja na plovilima odnosno da se razjasni da li će se usluge iznajmljivanja smještajnih kapaciteta na plovilima obračunavati kao i do sada sniženom stopom PDV-a od 10% obzirom da RH čarter djelatnost pruža uslugom smještaja ili će se usluga čartera oporezivati punom stopom od 25%. Postoje podaci da Grčka i Italija primjenjuju niže stope na usluge Čartera. Međutim obzirom da je izuzetno teško doći do informacija na koji način su nama konkurentske zemlje riješile to pitanje, zamoljeni su predstavnici Porezne uprave da razmotre mogućnosti primjene snižene stope za čartere. Peto, predloženo je da se razmotri da se u okviru članka 61.ograničavanja prava na odbitak predporeza razmotri mogućnost odbijanja pretporaza i u slučajevima prijevoza turista i prtljage osobnim vozilima uz posredovanje usluga turističkih agencija. Pri tome je naglašeno da se predloženi model nikako ne odnosi na rent a car. Odboru za turizam upućene su predstavke Udruge turističkih i putničkih agencija Crikveničko-vinodolske rivijere i turističkih agencija otoka Krka kojima je zatražena mogućnost razmatranja i uvođenja diferencirane stope PDV-a na usluge turističkih agencija. Međutim, obzirom da je analiza pokazala da se niti u jednoj od država članica EU ne može primijeniti snižena stopa PDV-a na poslovanje turističkih agencija, a sve sukladno odredbama aneksa 3. Direktive Vijeća 2006/112 EC primjena niže stope ni u Hrvatskoj na ovu vrstu usluga nažalost nije moguća. U raspravi je ukazano također na izuzetno važan problem udjela privatnog smještaja u ukupnim smještajnim kapacitetima RH imajući imajući u vidu da privatni smještaj prema dostupnim podacima čini 48% smještajnog kapaciteta čija se većina predstavnika odnosno pružatelja smještaja nalazi izvan sustava PDV-a ukazano je da je potrebno razmotriti način na koji bi se stimuliralo iznajmljivače privatnog smještaja da uđu u sustav PDV-a kao obrtnici ili poduzetnici čime bi se smanjio prostor sive ekonomije, a i riješio bi se mogućnošću obračuna predporeza posredno i spomenuti problem obračuna PDV-a za turističke agencije. Na temelju provedene rasprave Odbor za turizam Hrvatskoga sabora odlučio je većinom glasova, 5 glasova za i 2 suzdržana predložiti Hrvatskom saboru sljedeće zaključke, prihvaća se Prijedlog zakona o porezu na dodanu vrijednost i sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja izneseni u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme konačnog prijedloga zakona. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Da li drugi predstavnici ili predsjednici odbora radnih tijela žele izvješće? Ne. Hvala lijepa. Otvaram raspravu. Raspravu idemo po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. prvi na redu je Klub zastupnika Hrvatskih laburista i poštovani zastupnik Branko Vukšić. Izvolite.

kolegice i kolege. Kada su mu javili da građani Pariza pjevaju o njemu pogrdne pjesme i to na njegov račun zato što je nametnuo nove teške poreze parižanima, kardinal Mazarin je rekao, "Neka samo pjevaju, glavno je da plate". Izgleda da tako i mi ovdje pjevamo neke pjesme o porezima i najvažnije i i gospodinu ministru financija Liniću da se ti porezi naplaćuju bez obzira što pod tim porezima građani sve teže žive. uzroka tog teškog života je sasvim sigurno povećanje PDV-a od 23% na 25%. Kada smo nedavno raspravljali zapravo prošli tjedan raspravljali o rebalansu proračuna, govorili smo o tomu da je upravo povećanje PDV-a uzrok što i ono malo privrede koje imamo stenje zbog povećanja PDV-a. Ministar Linić nas je pokušao uvjeriti kako PDV nema puno veze sa privrednom djelatnošću, da PDV plaćaju krajnji korisnici. To i mi sami znamo. međutim manja potrošnja isto tako guši privredu, manje se kupuje i mislim da ne treba uzročno posljedičnu vezu između PDV-a i privrede uopće i tumačiti. Zašto je PDV s 23% povećan na 25%? Sjetite se kada se povećavao PDV sa 22 na 23% kolika se galama Sjećam se rasprava u Saboru tada je isto bilo govoreno iz redova opozicije ono što ja danas govorim kao opozicijski zastupnik, da će to povećanje PDV-a od 1% se odraziti isto tako na smanjenje proizvodnje. Kada je Kukuriku koalicija došla na vlast učinila je istu stvar samo što je za 2indeksna poena povećala PDV i tako učinila građane siromašnijima i tako je stvorila uvjete u kojima svi oni koji imaju stavljaju na štednju, nitko se ne usudi trošiti nitko ne ulaže, pa je zadnji podatak koji imamo da su građani i pravne osobe u posljednjih godinu dana u banku stavile na štednju 7 milijardi kuna. Jedno od pitanja koje postavljaju građani RH oni koji će vjerojatno uskoro početi pjevati pjesme pod prozorom ministra Linića je jedno od brojnih pitanja i zbog čega se i koje smo mi ovdje postavili u Saboru zbog čega se podigao PDV s nulte stope na 5% to je PDV na mlijeko, knjige, lijekove, ortopedska pomagala, znanstvene časopise i kino ulaznice od 1.1.2013.kada smo to mogli učiniti od 1.7.2013.godine? Na to pitanje nikad nismo dobili odgovor. Odgovor dobro znamo da bi se lakše punila blagajna. Istovremeno su nam govorili kako je nemoguća, kako postoje najmanja stopa, postoji najmanja stopa PDV-a čini mi se 17%, a snižena stopa je 5%. Kako stope ispod 5% jednostavno nema i Europska unija ne dozvoljava povlaštenu stopu manju od 5%. Međutim, iako to direktiva Europske i to 6. direktiva, vidimo da postoje zemlje Europske unije koje imaju manju stopu PDV-a od 5%. U Ujedinjenom kraljevstvu se nulta stopa primjenjuje na gotovo svoj hrani, na svim prehrambenim proizvodima osim junk fooda, odnosno loše brze hrane. Nulta stopa se čak primjenjuje i na hranu za životinje. U Irskoj se osim na hranu primjenjuje nulta stopa i na knjige, kao što se i kod nas jedno vrijeme primjenjivala. Nultu stopu PDV-a isto tako ima i Malta. Postoje niže povlaštene stope PDV-a od 5% od onih propisanih direktivnom i to su recimo u Francuskoj 2,1%, pa zatim u Italiji 4%, Irskoj 4,8%, u Luxemburgu koji ima jedan od najviših standarda, ako ne i najviših standarda na svijetu 3%. Znači li to da je Europska unija bila prema Hrvatskoj okrutna, da je Hrvatskoj nametnula nešto što inače, za što su se druge države izborile ili je pitanje jesu li naši pregovarači bili nesposobni u zaštiti interesa hrvatskih građana. Možda su jednostavno se držali europske direktive da stopa PDV-a ne smije biti manja od 5% ili su isto tako kao i sada bivši ministri financija, kao što sada to čini ministar Linić, dali naputak ne se boriti za manje stope PDV-a od 5% jer porez na hranu i porez na knjige, mlijeko, časopise, kinoulaznice će nam podići malo ipak praznu blagajnu. Znači odgovore iako smo postavljali pitanja ovdje u Saboru nismo nikad dobili zbog čega se Hrvatska izborila za niže stope od 5%. Ja bih se sad i osvrnuo na dvije stvari koje, zapravo na dva problema specifična. Jedan problem je, prije je gospodin Beus spomenuo, to je PDV na ulaznice na koncerte. Smatramo da je zapravo sljepilo držati se ovog pravila koje je nametnuto da je PDV na ulaznice na koncerte iznosi 25% zbog toga što bi što se sada čini, sve ono što se organizira u Hrvatskoj organizirat će se u susjednim zemljama zbog toga što susjedne zemlje, sve zemlje u okruženju, ali uglavnom velika većina europskih zemalja PDV na ulaznice za koncerte ima snižene stope PDV-a, uglavnom ima oko 7%, 8%, 9 do 10%. Hrvatska, Ministarstvo financija inzistira da taj PDV iznosi 25%. Zarada je puno manja od štete koja se čini tom odlukom jer ako ćemo otjerati ono malo koncerata iz Hrvatske koje imamo, otjerat ćemo i hrvatske građane da troše u susjednim zemljama, zatim ćemo ostati bez novca koji bi se trošio u Hrvatskoj kada dolaze građani susjednih zemalja u Hrvatsku na koncerte. Nećemo prihodovati od hotelskih usluga, nećemo prihodovati od usluga na hranu, na piće. Mislimo da je ova odluka, ovaj prijedlog da se ulaznice za koncerte oporezuju za koncerte oporezuju sa 25% nerazborita, kontraproduktivna i da je protiv punjenja državne blagajne. Ima jedan prijepor o tomu, o PDV-u na dnevne novine. Kao što znamo, predloženo je da se smanji PDV na dnevne novine. Mi smo i na Odboru za informiranje, informatizaciju i medije raspravljali o tomu zbog čega samo dnevne novine, zbog čega ne i tjedne novine, zbog čega ne naročito tjedne lokalne novine koje imaju itekako značajnu ulogu u informiranju građana i obavljaju javnu funkciju. Ako se pribjegne tomu da se smanji PDV na dnevne novine tada je naš zahtjev da isto tako isti tretman imaju i tjedne novine koje imaju kao što rekoh itekako javnu ulogu u informiranju. Međutim vjerojatno ste upoznati, novinari i to jedna velika grupa utjecajnih uglednih novinara protivi se smanjenju PDV-a na dnevne novine s 10 na 5% iz razloga vrlo prozaičnog ali isto tako taj argument itekako čvrsto stoji na nogama, je taj što je kad se čini mi se 2007. godine smanjivao PDV s 22% na 10% kako bi se olakšalo poslovanje tiskovinama, dnevnim novinama posebice. Od tada, od 2007. godine do danas jednostavno redakcije su otpuštale novinare, uzimale su u čudne odnose novinare, ne u radni odnos, u tzv. RPO. Redakcije su desetkovane i novinari kažu da će ponovo smanjivanje PDV-a s 10 na 5% pogoduje se samo izdavačima, medijskim tajkunima, medijskim mogulima koji su sa viškom novca počeli se baviti građevinom i raznim drugim unosnim poslovima, a novinari dobivaju otkaze i žive u sve sve težim uvjetima, izloženi su velikim pritiscima i sve im je teže baviti se novinarstvom u redakcijama komercijalnih medija što ne znači da je nešto u javnom mediju nešto puno bolje. Treba samo podsjetiti da Hrvatska ima jednu od najviših stopa PDV-a u Europi i da sasvim sigurno ono što se događa u Hrvatskoj i što se događa naročito u privredi, što se događa obrtnicima je posljedica ovog visokog PDV-a. Ima jedna kontroverzna tvrdnja u prijedlogu Zakona o porezu na dodanu vrijednost gdje se kaže za provođenje ovoga zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu Republike Hrvatske. To je sasvim sigurno točno da samo provođenje, ali čim se ispred toga kaže analizama je utvrđeno da bi se primjenom ovog zakona smanjili prihodi državnog proračuna Republike Hrvatske za otprilike 500 milijuna kuna za 6 mjeseci, odnosno milijardu kuna u buduće na godinu dana. Mislim da je nemoguće reći da ovim zakonom državni proračun neće biti oštećen odnosno da nisu potrebna dodatna sredstva. Proračun će biti oštećen zbog novih primjena PDV-a za 500 i zbog ulaska Hrvatske u EU za 500 milijuna kuna, odnosno milijardu koje će vjerojatno biti nametnute nekim novim davanjima i to građanima Republike Hrvatske dok će banke i dalje ostati neoporezovane, dok će dalje neoliberalna Vlada se ponašati prema građanima kao maćeha, a prema onima koji imaju najviše ponašat će se poput Superhika. Njima će davati, uzima slabima, siromašnima a daje bogatima. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani zastupniče. Imamo prijavljeno replike. Prva je na redu poštovana zastupnica Jadranka Kosor. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. odluke Vlada bolje rečeno o povećanju PDV-a kazao kako se oporba evo uvijek borila i kritizirala povećanje PDV-a spominjući i 2009. godinu. Točno, tada je Vlada povećala PDV za 1%, oporba se tome žestoko protivila. Međutim, oporba je dolaskom na vlat povećala PDV za 2%. To govorim budući da često govorimo o tome kako bismo bez obzira jesmo li na vlasti ili u oporbi uvijek morali zastupati ista stajališta. Netočna je konstatacija da je povećanje PDV-a za 1% 2009. godine dodatno urušilo gospodarstvo, odnosno kako ste rekli proizvodnju. Jer kao što znate mi smo 2009. godine imali pad BDP-a gotovo 9%, odnosno 7% oprostite. 2009. 7% a evo na kraju mandata 2011. bilježili smo u dva razdoblja, znači u dva kvartala rast 0,6 odnosno 0,8%. Prema tome, u konačnici to je ipak završilo nekakvim minimalnim ali ipak rastom odnosno izašli smo iznad vode. I napokon konstatacija o našim pregovaračima da možda naši pregovarači nisu bili dovoljno sposobni i da nisu dovoljno dobro ispregovarali ovo cijelo veliko područje za Hrvatsku. Sigurna sam da su napravili dobar posao, da su napravili odličan posao jer kad ulazite u jednu obitelj, u jedan krug koji ima zadana pravila onda se naravno morate tim pravilima prilagođavati. Jedan o pregovarača je i među nama, odnosno pregovaračica gospođa Dalić i mislim da je radila izvrstan posao i da će se to vidjeti kad Hrvatska postane članica EU.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 mišljenja ista, mada se i mi mijenjamo i ponekad mijenjamo mišljenja. Međutim, ali ne mišljenja, zastupati dijametralno suprotna koja ovise o tome jesmo li u opoziciji ili jesmo li u vlasti. Rekli ste da povećanjem PDV-a od 1% sa 22 na 23% se nije urušila proizvodnja. Posljedice tog povećanja PDV-a, urušavanja i loše politike u vrijeme HDZ-ovih Vlada osjećaju se danas. Kola se nisu počela nizbrdo kotrljati od vremena kada je Kukuriku preuzela vlast. vlast. Zna se dobro da se proizvodnja uništava ne samo u vrijeme vaše Vlade, u vrijeme Račanove Vlade, u vrijeme prijašnjih Vlada. Hrvatska je učinila sve da uvozimo od hrane do svega onog što smo proizvodili trebamo uvoziti. Uvoznički lobij u Hrvatskoj je jači i od politike i od Sabora i od Vlade i uvoznički lobij vlada Hrvatskom. Ja nisam rekao da su pregovarači za ulazak u EU bili nesposobni, ja sam pitao jesu li bili nesposobni. Ja isto smatram da nisu bili nesposobni pregovarači, da su znali što rade. Više sam stanovišta da su odrađivali posao koji im je bio dat i da nisu ni pomišljali da su se vodili onim pravilima da nema niže stope PDV-a od 5%. Međutim, pokazalo je Ujedinjeno Kraljevstvo da postoje ta pravila zato da bi se kršila. Zašto postoje u nekim drugim zemljama niže stope od PDV-a naročito na hranu? Zato da bi se zaštitili građani tih država. Međutim, naše građane, naše vlasti ne štite. Hvala lijepa. Nova replika i poštovani zastupnik Ivan Šuker. Izvolite. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Kolega Vukšiću, vi ste rekli da Vlada nije predvidjela dodatni trošak, međutim samo kad pogledate izmjene zakona i kad vidite koliko je tu novog posla prije svega za Poreznu upravu počevši od toga da će svaki obveznik poreza na dodanu vrijednost morati dobiti PDV identifikacijski broj do toga da većina tog poreza će se vršiti iz Područnog ureda Zagreb za porezne obveznike koji su izvan praktički EU, dakle od izmjene softvera, i onda samo lakonski napisati u zakonu da neće biti dodatnih troškova je u najmanju ruku smiješno. Jer kad pogledate sam tekst zakona onda ćete vidjeti i za porezne obveznike isto tako i za Poreznu upravu tj. Ministarstvo financija se stvara niz dodatnih dodatnih troškova. Mnogi od njih su doduše jednokratni, ali oni iz ovog ili onog razloga nisu naprosto predviđeni. Ali o tome ću nešto više govoriti u svojoj raspravi. Međutim, vrlo je interesantno da mi pored OIB-a uvodimo PDV identifikacijski broj. U uvođenju OIB-a je jasno definirano što on označava, a istim zakonom je definirano tko je u sustavu PDV-a i tko nije u sustavu PDV-a. Zašto uvoditi jednu još dodatnu administrativnu mjeru? Umjesto da koristimo ono što imamo i temeljem tog OIB-a možemo praktički povući sve informacije koje nam trebaju. A točno se zna kako će sustav prepoznavati one koji su u sustavu PDV-a ili nisu u sustavu PDV-a. Ali ako bi govorili o tehničkim

tako Vlada često se čita u novinama kad premijeri izjavljuju kako je nešto Vlada platila, kako je Vlada nešto omogućila, kako je Vlada napravila ovo, kako je Vlada napravila ono. Ona samo raspodjeljuje novac koji se skupio od poreznih obveznika. Vlada nema svoj novac, to je novac građana i loša kontrola javnoga novca upravo je i omogućila veliki kriminal u RH. Pa tako vjerojatno i današnja Vlada smatra da neće ona imati troškove, imat će građani troškove ponovno. I građani će plaćati danak svim pogreškama ove Vlade. Samo se nadamo da će Vlada uslišati vapaje i oporbe i da će Vlada shvatiti situaciju u kojoj su se našli hrvatski građani i da će Vlada povući poteze koji neće dovoditi građane u situaciju da se više ne usude ništa kupiti i da stavljaju novac u čarape nego da izvade novac iz čarapa i da počnu trošiti, a to sasvim sigurno sa ovakvom poreznom politikom neće učiniti. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Nova replika i poštovani zastupnik Ivo Jelušić. Izvolite poštovani zastupniče. Poštovani kolega Vukšić nisam mislio replicirati jer ću uskoro raspravljati, ali na kraju svoje rasprave ste rekli nešto na što naprosto ne može čovjek odšutjeti. Rekli ste otprilike ovako da ova Vlada u svojoj poreznoj politici ne brine o građanima i o siromašnijima nego štiti bogatije. Ja ne znam da li je vama poznato, jeste li vi bili ovdje u Saboru u to doba, jeste sjedili tih dana kada smo prije godinu ovdje donosili u nizu poreznih zakona pa i jedan od njih je o oporezivanju dobiti, dakle o oporezivanju ipak ja bih rekao onih koji nešto više imaju kada svatko želi isplatiti sebi dividendu ili dobit, stavljat sebi u džep. To smo oporezovali sa stopom od 12%, što dotada nije bilo. Dakle, ako svaki zaposleni mora plaćati porez iz svoje plaće i iz svog dohotka rekli smo da i dohodak onih koji uzimaju na ime kapitala, koji isplaćuju dobit, koji isplaćuju dividende isto tako neka plaćaju. To je ova Vlada uvela i pri tome mislim da nije to usmjereno u zaštitu bogatih, a protiv građana i siromašnih nego upravo obrnuto. A oni koji žele svoju dobit ne stavit u svoj džep i podići nego investirati u novi razvoj, ostaviti u firmi, to smo oslobodili poreza. Dakle, ponašamo se i socijalno odgovorno, a isto tako i kako da kažem u smislu stimuliranja gospodarskog razvoja jer onaj tko želi investirati ne plaća ništa na taj novac porez, a onaj tko želi stavljat u džep taj plaća. I to je apsolutno i gospodarski stimulativno i socijalno osjetljivo.

ovakvom modelu kao što ste vi prezentirali, ako ova Vlada nije kao što sam ja rekao super hik uzima siromašnima da bi davala bogatima, zbog čega je u vrijeme krize narastao broj milijunaša u Hrvatskoj kao što je i u svijetu? Zbog čega je sve više profita, sve u pojedinaca i sve više je siromašnih na drugoj strani? Velika većina siromašnih. Zbog čega ako se vodi pravedna politika, porezna politika? Uostalom, vi znate da je porez na dohodak bio gornja granica 45% smanjili ste na 40%. Zbog čega ste to napravili? Zbog čega banke i dalje imaju ekstra profite? Zbog čega dopuštate da firme koje imaju najveće profite otpuštaju radnike i ti radnici završavaju na cesti, kupovna moć slabi? Postoje tisuće i tisuće primjera na koji način ova Vlada radi upravo suprotno od onoga što ste sada rekli. Hvala lijepa. Nastavljamo raspravu po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Na redu je klub SDP-a u Hrvatskom saboru i poštovani zastupnik Ivo Jelušić. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, gospodine zamjeniče ministra, kolegice i kolege. Razmišljam da li da počnem o zakonu ili da nastavim ovo repliciranje sa kolegom Vukšićem, ali ipak ću o zakonu, a možemo poslije dalje replicirati oko ovih stvari. Ali, mene moram reći odmah na početku čudi kaže zašto Vlada dozvoljava da firme koje dobro stoje izvlače dobit i otpuštaju radnike? Ja sam prvi da se to ne događa, ali kolega Vukšić dajte prijedlog zakona koji je utemeljen ustavno i u skladu sa europskim pravilima pa da ga izglasamo da se to onemogući. Ne znam kako to možemo napraviti, da zadiremo u privatno poduzetništvo i da nekome u privatnoj tvrtci zabranimo da on otpušta ili ne otpušta. Ne znam kako to možemo napraviti. Vrlo rado bih i ja bio protiv toga, ali jedno je populistička priča, drugo je što stvarno i realno se može napraviti. No, da se vratim na Zakon o PDV-u, od kad je uveden ovaj zakon u Hrvatskoj, od 98. godine do sad je pridobio niz izmjena, pri tome se nešto mjesto jer je se naprosto tako htjelo, a nešto smo i morali zbog usklađivanja sa zakonodavstvom EU i sa praksom EU. Ovaj Ovaj zakon je uglavnom usklađenje sa EU direktivom, sa praksom EU i on je ako pogledamo čisto čisto fizički, u odnosu na prethodni zakon, puno opsežniji, puno veći, a da pri tome nema puno novina one koje će se izravno odnositi na građane, jer naprosto primjenjuje se zakonodavstvo EU forma, i način i izričaj kako je to u EU. U tom smislu je ovaj zakon pomalo i težak za čitanje, teško će se i ljudi koji se razumiju u financije snalaziti oko njega, ali on je naprosto takav. Možda bi bilo dobro na početku zakona do drugog čitanja napraviti pojmovnik, ono uvesti što koji pojam znači kako bi se kasnije lakše moglo pratiti sam zakon. No, kažem osim onog dijela koji je usklađenje sa EU i o kojem ne želim puno razgovarati, jer je to naprosto tako, jer to ne možemo promijeniti i ja ću pokušati više govoriti o onim dijelovima o kojima možemo. Naravno da u ovom prijedlogu zakona ima i nekih tzv., ajde da kažem nepopularnih mjera koje su upravo zbog tog usklađenja kao što je …/Govornik se ne razumije./… crkva i vjerske ustanove moraju plaćati PDV na dobra dobra koja dobivaju izvana itd., umjetnici, uvodi se PDV umjetnicima itd. Međutim, tu naprosto ništa ne možemo promijenit. Ja sam već dosada se naslušao niz žalopojki oko toga kako to nije u redu itd. međutim to naprosto u ovom času moramo prihvatiti, to ne možemo promijeniti sviđalo se to nekome ili ne, ali naprosto je to tako jer je to usklađenje, jer je to ono što smo prihvatili, ako mogu tako reći ulaskom u EU i oko toga danas ne vrijedi raspravljati. Ono što je pozitivno u svakom slučaju, a što i proizlazi iz ovog usklađenja, iz ovog zakona a to je da će se PDV kad je riječ o uvozu drugačije iskazivati, odnosno neće se morati plaćati u roku od, kad se uvoze u roku od 8, 15 ili 30 dana, dakle nema tog nikakvog roka i ne mora se plaćati, to će biti velika pomoć likvidnosti gospodarstvu, nego će se samo služiti kao obračunska kategorija a to znači da kada poduzetnik napravi obračun PDV-a za prethodni mjesec onda će i tu obvezu koja proizlazi iz uvoza uključiti kao obavezu ali je neće morati i fizički uplatiti nego samo tu razliku koja nastane po obračunu, po cijelom obračunu za taj prethodni mjesec. Ono što najviše izaziva pozornosti i ovdje u raspravi do sada to je oko poreznih stopa. Iako se porezne stope u ovom zakonu nisu bitno mijenjale, jer nismo imali potrebe velike, ponavljam prije godinu dana smo u ovom zakonu izmijenili neke stvari, one koje smo smatrali da je nužno i potrebno. Jer kroz poreznu politiku se ustvari iskazuje politika određene Vlade a mi smo tu politiku, ja ću podsjetiti odmah kad smo došli na vlast i iskazali i u ovom segmentu porezne politike, i oko PDV i oko drugih poreza. Podsjetit ću da samo tada snizili stopu na osnovne živežne namirnice na 10%, na šećer, ulja, masti, vodu ovu iz pipe koju svi pijemo, koju nam pružaju odnosno koju nam daju naše komunalne tvrtke, na dječju hranu dakle ono što smo smatrali jako bitnim. Smanjili smo PDV, stopu PDV-a u turizmu, odnosno u ugostiteljstvu i hotelijerstvu, za sve isporuke hrane i pića osim alkohola jer smo time htjeli izjednačiti naše ugostitelje, restoratelje i hotelijere hotelijere sa onima u okruženju, sa zemljama koje nama konkuriraju u turizmu jer je i kod njih ta stopa snižena, pa da po toj osnovi zato što je eto PDV kod nas veći naši, naša turistička privreda ne bude ne konkurentnija, odnosno u tom dijelu ne konkurentnija koliko je veći PDV. Tu smo ih izjednačili, iako je to milijardu kuna ove godine, samo ove godine manje u proračun RH po toj osnovi ali očekujemo da turistička privreda to na drugi način vrati kroz povećani broj noćenja, povećani broj gostiju, kroz sniženje cijena, kroz ostatak tog PDV-a koji će ostat tvrtkama da ga ulože u novi razvoj, to su očekivanja ove Vlade, s pravom očekivanja jer smo zaista dali veliki vjetar u leđa turističkoj privredi. Uveli smo i to da nema vraćanja pred preza, dakle ako mogu tako reći oporezovali smo definitivno s PDV-om i sve osobne kupnje, osobne automobile i svi troškovi proizlaze iz njih, dakle gorivo, održavanje itd. Jer želimo da i poduzetnici koji te automobile, osobne automobile koriste u osobne svrhe plaćaju kao i građani, da ne budu u tom smislu privilegirani u odnosu na građane. Također smo oporezovali reprezentaciju jer želimo poslati poruku našem gospodarstvu da da oslobađamo poreza reprezentacije jer nam nije cilj da naši direktori, bez obzira jel bili javne ili privatne tvrtke jedu i piju bez poreza, nego da ulažu, razvijaju svoje tvrtke i da ih na taj način stimuliramo i potičemo. Dakle, kroz niz mjera porezne politike pa i ovog proza smo naprosto htjeli usmjeriti i pokazati što je naša politika, i usmjeriti kuda želimo da hrvatsko gospodarstvo ide. Podsjetit ću da smo na godišnjoj razini negdje oko 4,5 milijarde kuna ostavili gospodarstvu sa promjenama svoje porezne politike kako bi ono moglo imati više daha, više novaca, više obrtnih sredstava, više ulagati. Od toga da smo prvo snizili stopu doprinosa za zdravstvo, do toga što sam maloprije rekao da smo smanjili stopu PDV-a u turizmu, do smanjenja doprinosa za vode, šume itd. Dakle ozbiljan novac je ostao u gospodarstvu i s pravom očekujemo da gospodarstvo vrati razvojem, novim zapošljavanjem nažalost dok to zasada još ne vidimo ali želimo vjerovati da će se to dogoditi. Bilo je ovdje evo i danas prigovora da je opća stopa i dalje visoka, 25%. Točno je da je ona visoka, mogli smo tu stopu ne imati toliku ili smanjiti ali opteretiti još više gospodarstvo, npr. da nismo oslobodili turizam, da nismo snizili poreznu stopu za turizam, da nismo ostavili na ime smanjen porez doprinosa gospodarstvu milijarde mogli smo smanjiti stopu PDv-a jer bi efekat dakle proračun bio isti. Dakle novce bi ubrali u proračun ne s osnove PDV-a nego s osnove ovih drugih ali bi time opteretili gospodarstvo. Mogli bi mi smanjiti poreznu stopu tako što nećemo financirati Mirovinski fond jer mi iz budžete iz proračuna 16 milijardi negdje, 16 milijardi se daje za mirovine. Kako? Povećati stopu mirovinsku, doprinosa pa pa time optereti još više gospodarstvo. Ali ne želimo naprosto to, želimo gospodarstvo ne opterećivati ga više nego smanjivati, rasteretiti ga i to uporno činimo. Nadamo se da ne radimo to uzaludno i da će rezultati u gospodarstvu i doći sa novim zapošljavanjem i povećan razvoj možda već ove godine. puno rasprava oko nekih promjena stope o kojima se u ovom zakonu nude a prije svega je riječ o snižavanju stope sa 10 na 5% za izdavanje dnevnih novina i to onih koje su tiskane na papiru i oko toga je bilo rasprava niz i sam sam sudjelovao na raspravama koje je organiziralo Hrvatsko novinarsko društvo i tu ima različitih prijedloga od toga da je to nepotrebno do toga da treba proširiti i na sve i na tjednike pa je naš odbor za informatizaciju, medije u tom smislu zauzeo stav. Ono što smatram da bi možda trebalo ako ostanu samo dnevne novine izbaciti časopise koje dnevno izlaze jer meni barem nije poznato da niti jedan ima časopis koji dnevno izlazi. Časopise imali, ali oni nisu takve dinamike da izlaze dnevno. Naravno postavlja se tu pitanje šta će se dogodit sa tih 24 milijuna kuna koja neće završiti u proračunu jer će se ako dođe do smanjenja stope sa 10 na 5% ostat će izdavačima naravno da nam nije cilj da ta sredstva izdavači sebi stave u džep kroz dobit ili na neki drugi način nego naprosto da pomognemo da se ta djelatnost održi i da se razvija jer vidimo da je izdavalaštvo dnevnih novina u ozbiljnoj krizi. Naprosto život čini neke stvari neumitnim, razvoj suvremenih tehnologija čini to da dnevne novine gube utakmicu, gube trku. Vidimo da i sami pogledajmo kako se ponašamo ako hoćemo dobiti brzu i točnu informaciju, odnosno brzu ali neću reći točnu, da li je točno, otom, potom. Brzu informaciju što se događa u zemlji i svijetu. Idemo na portale, svi smo na pomagalima pomagalima na kojekakvim ipedima, ifonima, laptopima itd. i tu naprosto imaš informaciju ono što se dogodilo prije pet minuta u zemlji ili svijetu. Dnevne novine u tom smislu kasne, one su već u tom smislu kako da kažem imaju stare informacije ali treba zadržati tu tradiciju izlaska dnevnih novina iako je pitanje ja to sad iznosim kao svoje osobno razmišljanje što će se dogoditi za 15, 20 godina uopće da li će dnevne novine biti ovakve kakve ne ili će naprosto izgubiti trku sa brzim informacijama koje dobivamo kroz informatičke medije, to je drugo pitanje ali u svakom slučaju dogodi još, želimo čitati dnevne novine. To je tradicijsko i kulturno pitanje, kulturološko pitanje. Mislim da treba podržavati izdavanje dnevnih novina pa i na taj način što ćemo sniziti poreznu stopu. Naravno koliko prostora u proračunu ima treba vidjeti da li općenito za sve novine, dakle i tjednike to uvesti dakako treba vidjeti. Pri tome naravno bilo je i opravdana primjedba novinarskog društva da se to ne uvodi za žuti tisak itd. međutim pitanje tko to može naprosto procijeniti što je žuti tisak ili ne. To je ozbiljno pitanje. Zahtjeva je još puno bilo, od organiziranja koncerata, brodara, cvjećara, frizera, tradicijskih obrta itd. sve to treba razmotriti do drugog čitanja i naravno imajući u vidu prije svega kriterije a to je da li proračun to može podnijeti to je jedna stvar. Druga stvar što nije bitno ali ne i najbitnije, drugo što je bitnije treba voditi brigu o zaštiti standarda građana dakle kad snižavamo stopu PDV-a da to prije svega vodimo računa da zaštitimo standard građana. I treća stvar da osiguramo konkurentnost i djelatnosti, da te djelatnosti ne budu ne konkurente u odnosu na okruženje jer ako su nekonkurentne u odnosu na okruženje bojimo se da će te usluge otići drugdje izvan Hrvatske kao što je riječ o koncertima itd. da naprosto zbog toga što je kod nas povećana stopa PDV-a ne dovedemo u nekonkurentan položaj te djelatnosti i da se ovdje njihova djelatnost smanji ili potpuno ukine. Slična priča kao što smo napravili i kod turizma. Puno je također rasprava izazvao i prijedlog u ovom zakonu oko obračuna odnosno oko plaćanja PDV-a kad je riječ o obrtnicima. Smatramo da u ovom času imajući u vidu tešku situaciju u gospodarstvu i probleme sa likvidnošću i neplaćanje koje postoji u gospodarstvu treba napraviti možda jedno prolongat godinu, godinu i pol dana, najmanje od 2015.godine da u tom dijelu obrtnicima ne diramo ili ostavimo postojeći sustav plaćanja PDV-a dakle po naplaćenoj realizaciji ali ne po frakturiranoj ali također da u perspektivi izjednačimo i obrtnike sa malim poduzetnicima jer pri tome nema potrebe da stvaramo razliku između malih poduzetnika i obrtnika jer svi oni koji imaju mali promet možemo razgovarati koji je to promet, jel to milijun, dva, tri, godišnji promet da naprosto na neki način stavimo u isti položaj i male poduzetnike i obrtnike a ne samo obrtnike jer nema razloga da ih posebno izdvajamo. S obzirom da je ovo prvo čitanje dobro je da ovaj zakon ide u dva čitanja s obzirom da ima puno dobrih i ozbiljnih rasprava i primjedbi ima dovoljno vremena da se o svemu ovome još porazgovaramo i da na vrijeme u svakom slučaju prije ulaska u EU donesemo novi zakon. Hvala lijepa.

kada ste pitali, kako onemogućiti da profitabilne tvrtke otpuštaju radnike? Zakonom. Vi ste ovo pitanje uputili imajući na umu apsolutnu slobodu tržišnog tržišta, tržišta, kapitalizma, vi ste onom svom rečenicom veći zagovornik čikaške škole od samoga Freidmana. Kako se može? Zakonom. Kažete, kako zakonom? Pa mi ćemo vam ga napisati ako vi ne znate zaštititi radnike mi ćemo vam predložiti. Evo ja obećajem da ćemo predložiti kako se mogu zaštititi radnici da u najprofitabilnijim tvrtkama, dvije tvrtke koje sigurno najviše profita mogu imati ili imaju najviše profita su Hrvatski telekom i INA. I ako se ne zna na to s druge pak strane, znate da je gotovo 400 tisuća, 380 tisuća ne znam koliko tisuća nezaposlenih, s druge stane se vaša koalicija zalaže i najavljuje čitavo vrijeme da će liberalizirati Zakon o radu. Sada se migom oka otpuštaju radnici, sada završavaju na cesti kada se prohtje poslodavcu. Poslije toga se neće ni zapošljavati, valjda će se dobiti na oprostite na toaletnom papiru neka potvrda da radi taj dan, a sutra možda. Vratit ćemo se u tridesete godine prošloga stoljeća u vrijeme velike krize. Ako država ne zna kako zaštititi radnike, onda država nema smisla. Jedino smisla ima država jer država nije zastava, himna, ime i grb, država su ljudi, a ljude treba štititi. Postoje načini, pogledajte zakone u skandinavskim zemljama pa ćete vidjeti da se ne može profitabilne tvrtke otpuštati radnike zato što gazda želi i naredi da treba ovaj mjesec zaraditi puno više. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Ivo Jelušić. Izvolite. Gospodine Vukšić, vi želite naravno biti veći katolik od Pape što ja vama ne mogu zamjeriti to je vaše pravo, ali neće vam to proći. Sigurno da ova Vlada stoji na tome da čvrsto treba zaštiti rad i radnike i u tom smislu njihov radni odnos, samo pri tome se ponašamo vrlo odgovorno jer smo na vlasti i nismo u poziciji i ne možemo svašta baš pričati jer ono što pričamo moramo i provesti. Ja sam isto protiv, svi smo protiv toga da npr. kao što ste rekli HT otpušta radnike, međutim kako to efikasno spriječiti? Mi smo imali nedavno ovdje u Saboru zakon o tome gdje smo oporezovali sve telekomunikacijske usluge ne samo HT nego i ostale za 6% pa smo imali ogroman pritisak i morali smo taj porez ukinuti uz obećanje da će oni tih 300-njak, 400 milijuna na godišnjoj razini što im ostane zbog tog 6% poreza investirati. Želimo vidjeti te investicije i želimo vidjeti upravo to da ne otpuštaju ljude i investiraju, ali ako se to ne dogodi nemamo baš puno efikasnih sredstava da ih na to natjeramo. Mi ne možemo donijeti njihove planove investicija, ni njihove planove zapošljavanja. Nažalost to ne možemo to je davno otišlo iz naših ruku. Žal za tim da država upravlja poduzećima ja razumijem kod vas, samo toga već 20 godina u Hrvatskoj nema od kada smo u tržišnoj privredi i mi tu promijeniti zaista ništa ne možemo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Na redu je klub HDZ-a u Hrvatskom saboru i poštovani zastupnik Ivan Šuker. Izvolite.

Meni nije jasno zašto ali neka bude tako. No ono što bih želio reći na početku je da sa ovim prijedlogom zakona se debelo kasni. Dakle, većinu ovih stvari koje su definirane ovim zakonom su opće poznate i one se tehnički usklađuju sa sa zakonodavstvom EU osim nekoliko specifičnih umotvorina ove Vlade, ali o tome ću govoriti nešto kasnije. Dakle kasni se sa ovim prijedlogom zakona, ovaj zakon je po meni trebao biti usvojen prije nekoliko mjeseci iz razloga da porezni obveznici, a kod mnogih poreznih obveznika se osobito oni koji posluju sa inozemstvom puno toga mijenja, prilagode i svoj softver i svoje znanje da mogu kvalitetno provoditi ovaj zakon. nije se dogodilo isto kao što se nije dogodilo, mi smo u klubu HDZ-a očekivali da će se stopa PDV-a smanjiti. Dakle ona povećanje od 8,7% koje je uslijedilo prošle godine da će se smanjiti iz jednostavnog razloga jer Vlada se cijelo vrijeme hvali da je poboljšala naplatu, da je kvalitetnija naplata proračunskih prihoda, a isto tako da su stavili i pod kontrolu rashodovnu stranu državnog proračuna. međutim s obzirom da se stopa PDV-a ako je bila osnovni generator punjenja proračuna u proteklih godinu i pol dana ne smanjuje, to znači da ipak te priče oko kvalitetne naplate, naplate starih dugova, oko stavljanje pod kontrolu rashodovne strane proračuna naprosto ne piju vodu. A da je porez na dodanu vrijednost neutralna što se tiče poduzetnika, je u prvom koraku da, novce uzmete od građana RH kao što je to ova Vlada napravila prošle godine, uzela negdje oko 5 milijardi kuna i kažete da je neutralna. Ali ako ste vi uzeli nekome tko nema nekoliko milijardi kuna onda ste ga doveli u situaciju da ne može više kupiti dva ili tri proizvoda koliko je kupovao prije nego da kupuje samo jednoga i onda je to negativan reflekt što se tiče poduzetništva. To je činjenica jedna da kažem ekonomska zakonitost od koje se ne može pobjeći. Sam prijedlog zakona, iskreno govoreći mislim da kolege koje su ga pisali su trebale ovaj zakon prije svega dati jezikoslovcima. Jer nije nekada baš najbolje prevesti sve doslovno sa engleskoga, treba to malo uskladiti sa hrvatskim jezikom, izričajem. Onda istu stvar izgleda daleko pitkije, daleko čitljivije i daleko se bolje shvaća jer kada malo bolje pročitate zakon onda ćete vidjeti da preko 95% poreznih obveznika ima izuzetnih problema sa razumijevanjem ovoga zakona i pojedinih definicija. To je razlog zašto sam rekao da je ovaj zakon morao biti donesen prije nekoliko mjeseci. Također uvodi se jedan novi stil pisanja zakona gdje u pojedinim člancima se poziva na prethodne pa ovo, pa ono, dakle vrlo teško se prati i čita ovaj zakon. No ono što bih želio reći u ime Kluba Hrvatske Demokratske Zajednice je nekoliko odredbi i specifičnosti ovoga zakona, kažem to su specifične nomotvorine ove Vlade, prije svega su obrtnici. Najprije najaviti da će obrtnici plaćati porez na dodanu vrijednost prema ispostavljenim računima, pa onda prepucavanje dva ministra hoće li to biti, neće to biti. Međutim, postavlja se jedno elementarno pitanje da li će ako ova odredba stupi na snagu da li će se mijenjati Zakon o porezu na dohodak. prema Zakonu o porezu na dohodak dakle osnovno načelo vođenja knjigovodstva kod obrtnika je tzv. gotovinski ili blagajnički sustav da knjižite u prihod ono što ste platili, zapravo što ste naplatili a u rashod knjižite ono što ste platili. Prema tome, ako to ne usuglasite sa porezom na dodanu vrijednost, onda ova odredba je smiješna. A to najbolje govori o tome koliko se nepripremljeno išlo u ovu, odredbu ovoga zakona. tu samo, nisu tu samo obrtnici, nije tu samo ta odredba tko će i kada će plaćati porez na dodanu vrijednost. Nego, ono što mene više zabrinjava je u onom uvodnom dijelu koje je vrlo kratak a to koji je fiskalni učinak ovoga zakona i da li je za provođenje ovoga zakona potrebno osigurati nova sredstva. Gledajte, samo jedna odredba da uvoznici prilikom uvoza ne plaćaju PDV na granici kao što su to radili do sada, nego obveza PDV nastaje u trenutku prodaje robe ili učinjene usluge, vam pomiče rok plaćanja za mjesec i pol, dva dana. I kao što je prilikom uvođenja poreza na dodanu vrijednost 98. godine naplata poreza na dodanu vrijednost prilikom prelaska carinske linije praktički za mjesec, dva i pol, dva ili tri prisili porezne obveznike da plaćaju porez na dodanu vrijednost, tako sada to odmiče. I ono što će nam se dogoditi i u ovoj proračunskoj godini i pratiti će nas dok bude ovakav zakon je po prilici negdje oko 700 milijuna kuna smanjeni prihod od poreza na dodanu vrijednost. Dakle, oni se kada pogledate ukupan promet roba i usluga nije smanjili. Ali s obzirom na količinu novca koja se nalazi u tzv. poreznom obrtaju tih 700 milijuna su smanjili, to je nešto što će faliti na kraju godine jer, gledajte sav uvoz iz 11. i 12. mjeseca u mjesecu kada je najveći promet a to je 12. mjesec obveza plaćanja PDV-a će nastati zapravo prilikom prvog obračuna, to je 20. siječanj i otplata do 30. siječnja. Dakle, to je tih mjesec, mjesec i pol dana. Dakle, mi ono što smo imali prije povećanje mase sredstava za poreze, sada nam se smanjuje. I Vlada to naprosto nije predvidjela. Jer ona to u prijedlogu proračuna nema. Ona priča oko 500 milijuna, 500 milijuna kuna su sredstva koja će se vraćati ili koja će hrvatski poduzetnici plaćati negdje drugdje u nekoj drugoj članici Europske unije i priznati će mu se kao plaćeni predporez, to je tih 500 milijuna kuna ove godine i negdje po prilici oko milijardu kuna sljedeće godine. Dakle, sam ovakav prijedlog zakona svom analitičkom obrazloženju naprosto traži nešto sasvim drugo a to ćete vidjeti kod nekih drugih zakona. Jer sada imamo set od nekakavih 16, 17 financijskih zakona koji vam jasno govore o tome, možda kolege iz porezne uprave imaju analitiku, možda da su nam tu analitiku podasrtreli možda bi se ovdje razvila jedna kvalitetna rasprava i možda bi došli do nekakvog rješenja koje bi bilo sigurno bolje. Trošak. Porezna uprava će definitivno imati trošak. Jer ako vama se u 10, 11 članaka, nije sada bitno ili 12 spominje da će povrat izvršiti područni ured grada Zagreba. Postojeći kapacitet tehnički i ljudski kapaciteti naprosto to onemogućavaju, znači, morati će se sukladno novim promjenama zakona i uložiti nešto u poreznu upravu da bi ona bila efikasna tu je isto tako i novi trošak za porezne obveznike, jer ako ništa drugo svi porezni obveznici će morati promijeniti svoj softver za osobito oni koji rade sa inozemstvom, dakle, vrlo malo njih koji rade samo u Hrvatskoj neće a oni svi koji rade sa inozemstvom će morati promijeniti svoj softver za obračun a pogotovo za izradu ovih PDV obrazaca. A što se tiče ukidanja pojedinih prava koju su i poduzetnici i građani Republike Hrvatske imali ja ću se osvrnuti samo na tri. Ukidanje slobodnih zona. Što će se dogoditi, evo samo jedan primjer, slobodna zona u Varaždinu. Nekoliko tisuća zaposlenik i pitanje je da li taj koji je došao tamo napravio pogon, zaposlio nekoliko tisuća zaposlenih ako se ukine slobodna zona, promijeni se porezni tretman, on naprosto više nema interesa raditi u Hrvatskoj jer postaje preskup. Dakle, to je, možda Vlada ima rješenje i odgovor za to, ali s obzirom da zamjenik ministra se nije osvrnuo na to u svom uvodnom obrazloženju a ja smatram da je to jedna od možda bitnijih odredbi koje se mijenjaju u ovom zakonu da je trebalo o njoj nešto reći. Ukidaju se olakšice za hrvatske branitelje i donacije vjerskih zajednicama. Kolegice i kolege ako pogledate da su vam oslobođenja PDV-a regulirano člancima od 39 do 56 i kada vidite što je sve oslobođeno porezom na dodanu vrijednost. Bez obzira što će meni netko reći je, ispregovarano je, možda je ispregovarano, hrvatski branitelji kao baš eksplicite, ali se kroz ove odredbe olakšica između članka 39. i 56. moglo naći prostora za hrvatske branitelje a osobito za vjerske zajednice. Jer kad pogledate tko sve pravo ima na određene materijale štampane, tiskovine, ovo, ono, za oslobođenje koji su navedeni u ovim člancima sigurno pa mogu samo recimo što se tiče vjerskih zajednica one se vrlo lako mogu provest kroz članak 44., sve ono što su vjerske zajednice koristile, izuzev građevinskog materijala. Dakle, negdje se explicite oslobodit vjerske zajednice, ali ako oni koji su vrlo slični, raznorazne udruge ovakve ili onakve imaju pravo na pisane materijale, onda imaju pravo valjda i vjerske zajednice. A zašto je unesena ova odredba za vjerske zajednice, sve da razumijemo, i sad možete vidjet tko je imao najviše koristi od ovoga, ne katolička crkva nego neke vjerske zajednice koje imaju pomoć izvana daleko veću iz jednostavnog razloga što u Domovinskom ratu su stradali sakralni objekti, prije svega katoličke crkve najviše, a onda i neki drugi. I logična stvar je da svi oni koji su bili zainteresirani pa čak i oni koji možda formalno nisu imali veze sa Republikom Hrvatskom da pomognu da se to obnovi. Kažem, ne vidim razloga zašto prije svega kroz članak 44. se ne mogu provući i vjerske zajednice. Ovo sam spomenuo samo tri odredbe, a može se još o tome govoriti, za koje smatram da itekako treba uzet u obzir. treba uzet u obzir. Stope PDV-a 25, 10 i 5%. Prvo želim reći što se tiče turizma, diferenciranu stopu u turizmu je uvela HDZ-ova Vlada 2006. godine na sav smještaj i sav organizirani smještaj i usluge agencijske koje su vezane uz to. Uvedena je stopa 10%, sad je uvedena stopa 10% samo na ugostiteljstvo. I kad se uvodila stopa od 5% na kruh i mlijeko zato što su to odredbe odredbe i direktive Europske unije tada smo predlagali da stopa od 10% ne bude samo za prehranu, ugostiteljstvo nego da i hrvatski građani s obzirom na cijene koje su porasle da od 10% bude i na svježe meso. Nažalost to nije prihvaćeno iako kažem hvaleći se kako su poboljšana naplata i sve ostalo, mislim da je i to itekako trebalo biti prihvaćeno. Također nejasna je ova odredba sa zemljištem, da li će zemljište sutra biti oporezovano sa 25% i što je sa tzv. rabljenim nekretninama i nekretninama koje imaju … među građanima. Jer građani kad kupuju nekretninu onda na nju plate PDV, nemaju pravo odbitka predporeza kao što to imaju pravne osobe. Da li se ukida Zakon o porezu na promet nekretnina i da li će recimo kupnja stana među građanima biti i dalje oporeziva 5% ili kako neki najavljuju 3% pa će mladim ljudima koji i tako i tako nemaju novaca i vrlo teško dolaze do kredita ukinuti onu poreznu olakšicu koju su imali. Jer gledajte, strašan gubitak za državni proračun je nekoliko stotina tisuća kuna, a kad vam 5 milijuna eura popapa jedno jamstvo za jednu privatnu tvrtku onda to nisu nikakvi novci. Tih je 5 milijuna eura jamstva znate koliko, pa to vam je više od 40 godina poreznih olakšica za kupnju prvog stana mladih hrvatskih obitelji jer to je godišnje nekoliko stotina tisuća kuna. Ali također je vrlo interesantan jedan članak koji govori o tome kako treba izgledat račun koji ispostavljaju obveznici PDV-a. Između ostaloga kaže se tamo da se mora i naznačiti tzv. taj PDV identifikacijski broj iako mi nije jasno kažem zbog čega se ono … ali me zanima jedna stvar, što će biti sa poreznim obveznicima koji ispostave račun od nekoliko tisuća kuna ugostitelji, a obveznici su ispostave tog računa sukladno Zakonu o fiskalizaciji. Izgled tog računa nije usklađen sa izgledom računa Zakona o PDV-u. Što će Što će inspektor kad dođe, kojega će se zakona držati, da li Zakona o PDV-u ili Zakona o fiskalizaciji? Jer da se razumijemo, ako govorimo o turizmu vi imate tu veće iznose, što će se dogoditi ako porezni inspektor bude tražio da račun izgleda onako kako je definirano Zakonom o PDV-u, a ne člankom 2. stavkom 3. Zakona o fiskalizaciji. I na kraju, podnošenje obrasca do 20.-og i naplata do 30.-og. Ja bih volio samo kolege iz vladajuće koalicije podsjetiti na one silne zakone o PDV-u koje su slali dok su bili u oporbi kad su predlagali sasvim druge stvari, nenaplatu PDV-a, … realiziranoj naplati za obrtnike nego i za sve pravne osobe. Međutim vremena se mijenjaju pa vjerojatno se mišljenja mijenjaju… **Leko, Josip vrijeme. Idemo na replike. Prva replika i poštovani zastupnik Ivo Jelušić. Izvolite poštovani zastupniče. **Jelušić, Ivo (SDP)** Hvala. Kolega Šuker, rekli ste u početku da ste očekivali da će doći do smanjenja stope PDV-a. Ja sam u svom izlaganju u ime kluba rekao da je smanjenje stope PDV-a došlo za određene stvari, prije svega govorio sam o turizmu itd., odnosno ugostiteljstvu, govorio sam o smanjenju doprinosa za zdravstvo. Jer šta je politika ove Vlade, prvo da rasteretimo gospodarstvo, drugo da se više ne zadužujemo i da se ponašamo odgovorno i to provodimo. smanjili smo namete gospodarstvu za negdje oko 4,5 milijarde kuna. Da to nismo napravili mogli smo smanjiti stopu poreza opću sa 25 na 23% ili da smo se zaduživali 15 milijardi godišnje kao što je vaša Vlada radila, a ne 10 kao što je sada, mogli smo opet smanjiti opću poreznu stopu za 2 do 3 indeksna poena. Prema tome mogli smo zaista smanjiti, ali da smo se ponašali neodgovorno kao što ste vi pa da smo se zaduživali onoliko koliko ne možemo, ne smijemo i koliko nije potrebno, odnosno koliko nije prihvatljivo ili da nismo rasteretili gospodarstvo. Dakle želimo konačno da se odgovorno u ovoj državi Vlada i ponaša i da živimo od svoga rada svatko pa i država, dakle država ono što oprihodi da to može i potrošiti. I konačno smo uravnotežili proračun, da ono što ostvaruje proračun kao svoja redovite prihode bez zaduženja, toliki su i rashodi. Jer kompletno zaduženje dakle ono što se zadužujemo ide na povratak kamata na kredite, dakle samo ono što se oprihoduje to se i potroši. Konačno smo to uravnotežili. I na kraju još samo oko ukidanja povlastica braniteljima vjerske zajednice itd. kažete sami možda smo to ispregovarali. vašom Vladom su vođeni, pod vašom palicom su vođeni pregovori sa EU i nije korektno da ono što ste vi ispregovarali sada nama prigovarate da mi ovoga to ugrađujemo i realiziramo. Naprosto završava posao koji ste vi započeli i napravili i minimum bi korektnost bio a da nam za to ne prigovarate. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepo. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Ivan Šuker. Pa naravno odgovor na dignut građana RH cijenu struje 30% sa tim povećanim PDV-om i cijenu plina sa tim povećanim PDV-om 45%. To je velika odgovornost građanima koji ima 370 tisuća na burzi. to je jako odgovorno. Isto tako vi ste ovo sve što ste nabrojali da ste navodno dali gospodarstvu, pa di su onda ti gospodarski rezultati? Gospodarstvo tone i tone sve više, vi kažete da ste uštrcali toliko i toliko novaca gospodarstvu. Ali ono što je činjenica i što se vidi a to je da ste hrvatske građane bacili na prosjački štap jer ste im uzeli 5 milijardi kuna iz džepa. To su činjenice. Ova priča o dva posto doprinosa pitajte bilo kojeg poduzetnika, nitko to nije osjetio. To kad stavite na hrpu onda te dvije milijarde i 600 izgleda puno. Međutim kad podijelite na nekoliko stotina tisuća obveznika zdravstvenog doprinosa onda se to rastepe i od toga nema nitko koristi i na kraju krajeva je makroekonomski pokazatelji vam najbolje to A što se tiče odgovornog ponašanja gledajte vaš deficit je 11 milijardi kuna. Vi ni jedan rashod niste smanjili. Oni najsiromašnijim gradovima i općinama dakle najsiromašnijoj skupini hrvatskog stanovništava ste ukinuli bilo kakve investicije u školstvo, da njihova djeca imaju kompjutere, ukinuli ste im mogućnost da njihove bolnice ili domovi zdravlja dobiju nekakve aparate koje imaju bogati gradovi. To je naravno odgovorno ponašanje. A to se vidi iz vašeg proračuna. Dakle siromašne škole, toj djeci ne treba kompjutor jer vi ste ukinuli sve investicije iz škola. Isto tako što se tiče i bolnica, to ste vi smanjili na rashodovnoj strani. Smanjenje vašeg deficita je isključivo to što ste uzeli 5 milijardi kuna hrvatskim građanima i što ste ukinuli investicije prije svega u školstvu i zdravstvu. To su činjenice koje tko malo pogleda proračun će vidjeti unutra. Ne treba tu puno filozofije, ali kažem ovoga ja samo su mi na pameti oni zakoni koje ste vi predlagali dok smo mi bili na vlasti. Samo da ste jedan taj zakon predložili ja bih ga prihvatio objeručke. Hvala lijepa. Nova replika i poštovani zastupnik Branko Vukšić. Izvolite. Ja sam bio siguran da će smanjiti PDV jer su najavljivali a s tim više što se kaže da je ova vlast odgovorna a ljudi koji su odgovorni održavaju svoja obećanja. Znači neodgovorno je ne održati obećanje, reć ljudima mi ako dođemo na vlast ćemo smanjiti PDV i onda povećaju PDV. Mislim da je to neodgovorno i prije svega to je laž. Ne samo da je neodgovorno, neistina, ajde da budem blaž. Rekli ste da uvoznici ne plaćaju PDV činom uvoza već činom prodaje i znači neće biti novca mjesec i pol dana, negdje oko 700 milijuna kuna i da je analiza pogrešna. Analiza zakona pogrešna pa mislim da to čak i nije prvi puta. Mi ćemo analizu osjetiti na vlastitim leđima. Tad će se nešto dogoditi i onda ćemo opet u Saboru raspravljati i onda ćemo opet raspravljati o rebalansima, o tome kako se ne puni državna blagajna. Jedna vrlo zanimljivost čitavo vrijeme nam se spotiče kako mi populisti koji samo riječima štitimo radnike. Ovo što ste vi govorili o slobodnim zonama, pitali što je sa zaposlenima, a tko misli na zaposlene? One koji su ušli u slobodne zone, ušli su pod nekim uvjetima poslovanja. Sada se ti uvjeti poslovanja mijenjaju, s dubokom se mijenjaju. Što će biti sa radnicima? Otići će poslodavci, znači nema rada, nema profita. Uska je veza između rada i profita. Sve ukazuje na to da se ni pri ovome zakonu nije puno razmišljalo o posljedicama. Hvala lijepa. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Ivan Šuker. onda to morate onima kojih se tiče na vrijeme nagovijestiti da se oni stignu snać, jer gledajte svi ovi koji se nalaze u slobodnim zonama, svi špediteri, to je sve nešto što ima žive ljude, zaposlene ljude, što će se s tim ljudima dogoditi. A kad sam govorio o smanjenju PDV-a pa gledajte svaki dan slušate i u ovom Visokom domu hvalospjev o tome kako se uvela porezna disciplina. Gledajte, proračun je od 2008. Zapravo od 2004.-2008. narastao 50% bez da je i jedan porez povećan, dapače neki porezi su smanjeni. Ako to nije efekat porezne discipline onda možemo o tome govoriti. Da je pompozno najavljena lista dužnika koja je zabavljala hrvatske građane i medije mjesec dana rezultat danas ako vi od 50 milijardi naplatite samo 300 milijuna kuna ja neću komentirati koji je efekat toga skupa. Isto tako Zakon o fiskalizaciji da, lijepo je kad kažete postotno koliko se povećao promet. Međutim zbog hrvatskih građana bi bilo da se kaže koliko je to nominalno iz razloga da vidimo s čim smo okupirali 60% ljudskih kapaciteta u poreznoj upravi i koji je to fiskalni efekat, da li se opet prema obrtnicima ponašamo kao i tamo početkom 80-tih godina kada je uvezena ona famozna kasa i kad su mislili da će pobrati silni novci. Dapače treba raditi reda i protiv reda nije nitko. Samo ako pompozno najavljujete neke mjere onda očekujete da će se povećati prihodi,ako se povećaju prihodi onda očekujte da ćete smanjit onaj porez koji definitivno je utjecao najviše na sve loše makroekonomske pokazatelje koji su u Hrvatskoj jer ako vi uzmete građanima Hrvatske 5 milijardi kuna iz džepa, tih 5 milijardi kuna fali u kojem god dijelu se okrenete. I to su činjenice od kojih se ne može pobjeći. Zato kažem je ovako komotna atmosfera prilikom rasprave o PDV-u (SDP)** Hvala lijepa. Sada imamo tri replike zastupnika na stajališta vlastitog kluba. Prva replika i poštovani zastupnik Josip Đakić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa kolega Šuker, spomenuli ste ukidanje oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost pri uvozi osobnih automobila za hrvatske građane i želim reći da to je apsolutno nekorektno bez obzira što je ispregovarano da će se osloboditi, da će se ta mjera ukinuti i ta povlastica koju su imali i mogućnost nabavke automobila zasigurno postoji način da se 5 postotni porez ili najmanja stopa primijeni i na uvoz automobila za potrebe potrebe hrvatskih branitelja. Radi se o invalidima Domovinskog rata od druge do četvrte skupine koji su bili oslobođeni. Znači, ova Vlada nema ni malo ni senzibiliteta ni priznanja onima koji su ostali bez dijelova tijela, kojima je zapravo automobil pomagalo u njihovom kretanju i njihovom Mislim da ovim jasno pokazuje se da i prema hrvatskim braniteljima, tj. invalidima, smrtno stradalima, poginulima, njihovim obiteljima i djeci tih obitelji nema nikakvoga odnosa pa ni ovoga koji bi mogao biti 5% porez na uvoz automobila. Jednako tako i prema crkvi, a sve su to jako dobro poznati razlogi. Dat ćemo novinarima, oni će lijepo pisati o nama, a ukinut ćemo našima invalidima koji su davali svoje živote, dijelove tijela za Republiku Hrvatsku. Njima ćemo ukinuti oslobođenje i nećemo staviti ni minimalnu stopu, a minimalna stopa od 5% bi zadovoljavala potrebe i olakšala nabavku tih osnovnih pomagala za tu kategoriju i tu skupinu ljudi. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Da kolega Đakiću, ako direktive EU traže nešto onda ako želite to primijeniti, onda odredite nešto što će biti najmanja šteta ili najmanje pogodit onoga na koga se to primjenjuje. Tako isto i za hrvatske branitelje. Iskreno govoreći, ako u onom trenutku kad se uvodila druga među stopa od 5% onda se to moglo komotno primijeniti na hrvatske branitelje. Ako se neće primijeniti tu može se to tretirati kao socijalna mjera i na rashodovnoj strani, dakle u nekakvom programu i mjerama Ministarstva branitelja, sad naravno kad su objavljene te liste i kad se pokazalo da ima puno, puno onih koji tamo ne pripadaju, a vidite i sami što se dogodilo. Dakle, to ministarstvo možda bolje bi moralo brinuti o tome što će se dogoditi sa ovom mjerom ukidanja ovih olakšica za hrvatske branitelja. Na kraju krajeva zbog toga i je to ministarstvo. Ali kažem, oni se bave nekim drugim stvarima jer u ovoj državi se objavljuju sve liste samo ne one samo ne one koje bi trebale. I mislim da hrvatski branitelji, osobito oni koji su krenuli u određene gospodarske djelatnosti mislili su zanoviti svoje strojeve itd., a da ne govorim o invalidima. Mislim da je o njima trebalo razmišljati. I ako se već nije mogla primijeniti među stopa od 5% onda je Ministarstvo branitelja trebalo razmišljati o nekom programu kojim će supstituirati ovo što su pravo koje su oni izgubili. Ali hoćete, nećete ovo je jedno pravo. Dakle, nije prihodovno došlo u proračun. Ako će sutra doći prihodovno u proračun hajmo napraviti samo kontra stranu na rashodovnoj strani i jednostavno te novce opet jednim zaobilaznim putem vratiti natrag tamo gdje pripadaju, a to su hrvatski branitelji. Jer to vam je ista priča kao i kod medija. Dakle, na državnoj razini date, a oni lokalni mediji koji su jedini izvor informacija o lokalnim temama građanima Hrvatske oni nisu zahvaćeni sa smanjenom stopom PDV-a. Na vaše izlaganje imamo još jednu repliku iz kluba. Poštovani zastupnik Domagoj Ivan Milošević, izvolite. **Milošević, Domagoj Ivan (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Pa dragi kolega Šuker, na početku svog izlaganja u ime kluba jeste rekli upravo ključnu rečenicu. Danas je trebalo raspravljati o smanjivanju opće stope PDV-a. Nekima se to učinilo smiješno, međutim to uopće nije smiješno s obzirom na činjenicu da 1.7. ulazimo na tržite EU sa drugom najvećom stopom PDV-a. I danas bi zapravo u Hrvatskom saboru između ostalog trebalo raspravljati o utjecaju što će se desiti 1.7. dakle sa drugom najvećom stopom PDV-a i sa najbrže rastućom trgovinom na malo u EU, a to je ICOMERS iliti Internet trgovina. Sa drugom najvećom stopom PDV-a 25% imat ćemo ozbiljan problem. Pita li se netko kako će utjecati naš ulazak u EU na trgovinu na malo koji je inače zadnji podatak Državnog zavoda za statistiku kaže pala u siječnju ove godine u odnosu na siječanj prošle godine 5,9%. Kakav će daljnji bit utjecaj nakon 1.7.? Drugo, hoće li s obzirom na uvjete opće nelikvidnosti u Hrvatskoj motiv za uvoz robe u Hrvatsku biti još veći s obzirom da se neće plaćati pretporez kod uvoza robe u Republiku Hrvatsku. I umjesto da raspravljamo o tim stvarima, umjesto da raspravljamo kako potaknuti malo poduzetništvo sa naplatom PDV-a po naplati što se dešava ne samo u široj regiji, nego i u nekim zemljama EU zapravo se raspravlja o tome da li bi obrtnici trebali plaćati PDV odmah ili po naplati. Pa jedini razlog nakon što smo izgubili tisuće obrta, tisuće radnih mjesta zašto danas netko želi biti obrtnik ili uopće pokušava preživjeti kao obrtnik jedini razlog za to je upravo to što ne treba financirati državu unaprijed, nego plaća PDV kad i ako naplati u uvjetima gospodarskog propadanja. Hvala. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Ivan Šuker. Prijedloga zakona o porezu na dodanu vrijednost koju su kolege slale dok su bile u oporbi. Između ostaloga, jedna od revolucionarnih ideja je bila da poduzetnici plaćaju porez na dodanu vrijednost u trenutku naplata, ne u trenutku kad se usluga napravi ili kad kad se roba proda. Međutim gledajte, stalno pričamo o tome da je likvidnost smanjena, da je uveden red u plaćanje. Ako je uveden red u plaćanje onda mislim da više odredba kad se plaća PDV uopće nije sporna. Jer ako je to plaćanje u roku od 30 ili 40 dana, pa to vam je taman ono podnošenje obrasca do dvadesetog, plaćanje do tridesetog. Vi ste znači u tom nekakvom krugu i zato jesam rekao da sam očekivao da će Vlada predložiti smanjenje stope. S jedne strane su uveli disciplinu u naplatu poreza, povećali prihode, dakle stekli su se uvjeti da se smanji onaj porez koji je krpao proračun u prvoj godini mandata. Međutim, pokazalo se da to nije tako. Isto tako priča se da u Hrvatskoj vlada red u plaćanju međusobno između gospodarskih subjekata. Ako je to tako onda kad se plaća PDV više uopće nije sporno. onda to uopće nije sporno. Ali očigledno da je istina malo drugačija, malo bolnija. Nju nažalost osjećaju hrvatski građani i hrvatski gospodarstvenici i zato nam je došao ovakav prijedlog poreza na dodanu vrijednost kakav je. Ne samo da pravne osobe neće dobiti plaćanje PDV-a prema naplaćenoj realizaciji nego se to pravo ukida i hrvatskim obveznicima. I to vam najbolje pokazuje sliku koja vlada u ovom trenutku u gospodarstvu RH. E sad, ako netko kaže da je sa 2,5 milijarde 2,5 milijarde pomogao smanjenjem zdravstvenog doprinosa gospodarstvu pa onda možete misliti koja bi pomoć bila hrvatskim građanima da im netko vrati 5 milijardi kuna koje im je uzeo s osnove povećanja stope PDV-a. Ja mislim da bi građani bili presretni. Hvala lijepa. Nova replika unutar kluba i poštovani zastupnik Jasen Mesić. Izvolite. za oslobađanje od PDV-a za vjerske zajednice i posebno ste tu napomenuli da su vjerski objekti stradali u Domovinskom ratu. Prema podacima komisije bilo je 1100 vjerskih objekata koji su stradali u Domovinskom ratu, indirektne štete na tom dijelu kulturne baštine su iznosile preko 300 milijuna eura. Vama je dobro poznato sigurno poštovani kolega kakva je situacija i danas sa tim objektima u Kostajnici, u Petrinji, u Glini i na onim mjestima gdje su ti objekti posebno stradali i još uvijek nisu do kraja obnovljeni. Ono što posebno tu moramo reći da i po Ustavu i po Zakonu o zaštiti kulturnih dobara da su ti objekti zapravo u vlasništvu RH i da RH ima posebnu dužnost skrbiti upravo o takvim objektima i potpuno je u ovom trenutku još uvijek neprihvatljivo da se tu ide na povećavanje PDV-a upravo u vidu obnove takvih spomenika. Hvala lijepa. Jedna obavijest. Obavještavamo da je u 10,48 u skladu sa člankom 207. stavak 2. Poslovnika Hrvatskog sabora isteklo vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta. Na redu je Klub zastupnika u Hrvatskom saboru HNS-a i poštovani zastupnik Petar Baranović. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi gospodine zamjeniče sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege. U ime kluba HNS-a nekoliko stvari nekoliko stvari i komentara ovog zakona. Prvo, što izražavamo zadovoljstvo to je što ovaj zakon bez obzira na vrijeme predviđeno za njegovu primjenu, odnosno obvezu da ga primijenimo od 1.07. ipak ide u dva čitanja jer u njemu postoje određene odredbe koje su vrijedne da se preispitaju, da se prokomentiraju i rasprave između ostalog i kroz ovu raspravu, a naravno i u međuvremenu od prvog do drugog čitanja. Što kazati o PDV-u? Kad god Zakon o PDV-u dođe u ovu sabornicu, kad god je dolazio i kad se o njemu otvara javna rasprava to naravno ima svoju težinu, bez obzira na relativno mirnu atmosferu, slažem se s kolegom Šukerom, danas u ovoj sabornici. Jer je potpuno jasno nedvojbeno da porez na dodanu vrijednost ima fundamentalni odraz na kretanja u gospodarstvu ali isto tako i na standard stanovništva, na kretanje cijena, na niz socijalnih i gospodarskih pitanja i potpitanja. Zakonom propisan '95., u primjeni od 1. siječnja '98. doživljavao je neke svoje promjene i kad je u pitanju uvođenje nižih stopa PDV-a pa i kad je u pitanju korigiranje, odnosno povećanje osnovne stope PDV-a. Najprije 2009. sa 22 na 23%, a onda i sad 2012. sa 23 na 25%. I naravno, ono što je tad otvaralo prostor oporbi i onoj tad i ovoj danas i ono što je zapravo bila glavna dilema vlasti i tad i ove sad jest pitanje što je prioritet? Da li u trenucima recesije i lošeg punjenja proračuna, otvaranja rupa u proračunu, odnosno povećanja deficita da li pokušati porezom na dodanu vrijednost povećanjem stope ustabiliti prihodovnu stranu i uravnotežiti je koliko je to moguće sa rashodovnom ili sagledavati ove aspekte u kojima su kolege u u prethodnom dijelu rasprave razgovarali utjecaj na standard građana, utjecaj na određene dijelove gospodarstva, utjecaj na kvalitetu života. Ali kad to pitanje otvaramo onda se moramo podsjetiti i rasprava o nekim drugim zakonima, raspravama o rebalansu proračuna i raspravama o proračunu generalno u ovom Saboru kad se naravno daju amandmani i kad se zahtijeva kvalitetnija zdravstvena usluga, kad se zahtijevaju više mirovine, kad se zahtijevaju investicije u zdravstvo, u školstvo, u infrastrukturu, povećanje općeg standarda života građanima. Sve to, potpuno je jasno, košta. I svi mi znamo istinu da prihodi koje ostvarujemo po osnovu zdravstvenog doprinosa ne zadovoljavaju potrebe, a posebno neiskazane želje u području zdravstva, da prihode koje ostvarujemo na osnovu doprinosa za mirovinsko osiguranje ni izbliza ne zadovoljavaju sadašnju razinu mirovina za koju naglašavam da je niska i nedostatna, nažalost, za onaj život kakav bi mi svi vrlo izvjesno željeli priuštiti našim umirovljenicima. I tad dobivate odgovor na pitanje što učiniti, prisiljeni ste napraviti ono što naravno ima svoje negativne konzekvence kad to sagledavate iz druge perspektive, podignuti PDV. Kako god u ovom zakonu otvara se pitanje preživljavanja i budućnosti hrvatskih obrtnika. To i kao bivši obrtnik i i dobar poznavatelj prilika u obrtništvu sam dužan reći i kao zastupnik i čovjek, a naravno i u ime kluba HNS-a. Interesantna ideja je prijedlog kolege Jelušića, barem o prolongaciji u primjeni odredbe u kojem se napušta blagajničko poslovanje i u kojem bi se hrvatski obrtnici prema obavezama izjednačili sa trgovačkim društvima. Da li je danas moguće bez obzira na činjenicu šta smo kroz druge zakone podignuli stopu, odnosno cenzus u kojem obrtnici ulaze u PDV sustav na 230 000 kuna pa će tako dio sezonskih obrta i tradicijskih obrta koji u principu imaju manje prihode ostati izvan sustava PDV-a, da li je to dovoljna mjera, otvara se pitanje. Ipak danas niz obrtnika ima nešto više prihode i dolaze u škare ove situacije. Da li podizanje cenzusa na 800 000 kuna za one koji imaju pravo na tromjesečni obračun PDV-a, da li to pomože, vjerojatno izvjesno da, međutim ipak ono što će biti još bitnije jednog dana i kad, da li sad ili uz određenu odgodu krenemo primjenjivat ovu odredbu da se napušta blagajničko poslovanje. Ono što je najbitnije, a to je da u kontekstu primjene Zakona o financijskom poslovanju osiguramo da svi u ovoj zemlji, ali naglašavam svi do posljednjeg, od najmanjeg do najvećeg, plaćaju u roku od 30 dana. Jer o njima, i o velikima i o malima ovisi ono što je, što se zove uredno poslovanje i opstanak svih gospodarskih subjekata od najmanjeg do najvećeg. u ime kluba HNS-a želim skrenuti pozornost i na problem hrvatskih brodara koji su oni artikulirali kroz dopis koji je dostavljen resornim ministarstvima, kojih se to tiče i Vladi Republike Hrvatske, o tome nešto govori i kolega Beus Richembergh u ime saborskog Odbora za turizam. To je jedna realna situacija u kojoj hrvatski brodari dolaze pod udar stope PDV-a koja je drastično veća od svih zemalja u okruženju, svih mediteranskih zemalja koje imaju maksimalnu stopu PDV-a na takvu vrstu usluge do 10%, a neki i značajno nižu. Iz tog razloga, naravno apeliram na resorno ministarstvo da sagleda i tu primjedbu. što mogu iz iskustva kao dogradonačelnik jednog grada koji postaje turistička destinacija, Grada Šibenika, reći to je i problem naplate koncertnih ulaznica. Naime, jedan ako ne i možda najatraktivniji uz kulturne spomenike Grada Šibenika i ono okruženje koje taj grad ima, jedna od najvećih prednosti u turističkoj ponudi su upravo koncerti i zabavni život koji zadnjih godina puno dinamičniji i bogati no što je bio i koji privlači, recimo kad se referira na festival Teraneo za mlade i do desetak, petnaest tisuća posjetitelja u Šibenik, u trajanju od jedne sedmice, u srcu sezone. Javlja se bojazan kakvu bi refleksiju povećanje cijena ulaznica na koncerte i na glazbena događanja mogle imati. Isto tako i Šibenska-dalmatinska šansona vrlo uspješan festival koji privlači brojne posjetitelje u Šibenik. Dakle, da li ćemo tu zapravo zatvoriti priču, ostati i bez poreznih prihoda, jer spomenuti festivali, manifestacije bez sponzora, pa i dotacija jedinica lokalne samouprave, ministarstava i drugih zakonski mogućih donatora ne bi mogli opstati ni pod sadašnjim poreznim uvjetima. Dakle, ostaje bojazan da bi ovakva primjena zakona mogla otvoriti probleme u tom dijelu kulturne ponude i ne mogu se nikako složiti sa pristupom u kojem bi se glazbena kultura diferencirala u odnosu na druge niže kulture u RH. Prema tome, držimo da bi trebalo preispitati tu stvar i možda to staviti u kontekst kulture, kao kulture a ne izdvajanja bilo koje domene izvan općeg konteksta. I na kraju, da ne bi rasprava protekla potpuno mirno teško je malo čuti o ovom Hrvatskom saboru, kad se čak i za potrebe parlamentarne bitke, političke bitke i pokušaja da se rasprava učini dinamičnom, tako na jedan perfidan način stavljaju u raspravu dječji kompjuteri, škole, aludira na nejednak pristup pravu na školovanje onih u malim školama, ili onih u velikim školama. A još je gore kad se govori o onim ljudima koji su u Domovinskom rata platili najveću cijenu koju neko živ može platiti, a onima koji su platili onu najgoru, da ne govorimo. Bez obzira na replike koje ću možda dobiti nakon ovog završetka rasprave dužan sam primijetiti, savjest saborskog zastupnika mi govori da bi se dame i gospodo ipak trebali svesti na razinu fer i pristojnih rasprava. Hvala lijepa. Hvala i vama poštovani zastupniče. Na vaše izlaganje prijavio je repliku poštovani zastupnik Davorin Mlakar. Izvolite. **Mlakar, Davorin (HDZ)** Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče. žao mi je da nema našeg jezikoslovaca, potpredsjednika Stazića ali počet ću time da ću reći kolega Baranović ne slažem se s vama. Nadam se da će to uči u definiciju replike kako bi željeli nam pokazat da jedino možemo raspravljati. Ne slažem se s vama u onom dijelu kad ste govorili o uravnoteženju proračuna, o prihodovnoj i rashodovnoj strani pa onda zaključkom da se na perfidan način u raspravama saborskim koriste dječje, male škole, dječji kompjuteri i nabavka sredstava. želio sam reći da se slažem da dio prihoda kojih se dobrovoljno odričemo i na ovaj način će štetiti zadovoljenju nekih drugih potreba koje bi trebao zadovoljiti državni proračun. I stoga sam sebi pa i vama postavljam pitanje ovog članka 38., ne mogu razumjeti kako je predlagatelj vidio da su u istoj razini stope poreza koji se obračunava na kruh, mlijeko, lijekove ili znanstvene edicije u istoj vrijednosnoj razini sa recimo PDV-om na novine i časopise i to samo one koje su otisnute na papiru? Po nekim ilustracijama država se odriče smanjenjem ove stope PDV-a nekih 150 milijuna kuna godišnje od poreza koji je ubirala na novinska izdanja ovako kako su definirana. I nije mi jasna ideja Vlade da se odrekne toga prihoda osim što može nametati jako čudne zaključke da nam je 3 tjedna ili nešto više do održavanja lokalnih izbora i da to može utjecati i na prikazivanje politike svake od stranaka u medijima koji će dobiti na ovaj način olakšan financijski teret da tako kažem koji su nosili. Sumnjam da je ideja o smanjenju PDV-a na ova glasila ideja da bi se digao standard novinara koji rade za te medije. Bojim se vjerovati da je to smišljeno sa sasvim drugim razlozima. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku Petar Baranović. Vrlo kratko gospodine predsjedniče Sabora. Poštovani kolega Mlakar, da se vi i ja slažemo generalno vjerojatno bi sjedili u klupi negdje bliže jedan drugome. Vaše je pravo naravno da se ne složite, a sami detalji pitanja koje ste postavili pa recimo bit ću toliko iskren da vam kažem da bi bilo puno svrsishodnije da ste to pitanje postavili uvaženom gospodinu zamjeniku ministra koji je stručnjak za ovo područje. bih imao stvarno što prokomentirati. Ne uzimam sebi za pravo da se prezentiram kao takav poznavatelj detalja ovog zakona. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Nova replika i poštovani zastupnik Ivan Šuker. Izvolite. Kolega Baranoviću, nitko nije zlorabio ovo što ste vi rekli. Ja se nikako ne mogu složiti da moja škola u Novom Čiču se ne radi već godinu i pol dana. I ako vi kažete da je to zlouporaba djece onda vi to možete pričati negdje drugdje ali ja se s tim ne mogu složiti jel ta škola je već morala biti gotova. Isto tako kao što se nisam slagao da stranci imaju pravo brodove od nekoliko milijuna eura uvesti u Hrvatsku do 31.5. po stopi od 5%. I to opet danas kažem da se ne slažem jer ako Hrvati koji imaju daleko manje prihoda moraju platiti stopu od 25% ne vidim razloga i ja bih stvarno volio da neko kaže koliko je tih silnih brodova uvezeno pa da vidimo da li je ta mjera bila sustavna, dobra ili je bila mjera za pojedince. A kada sam govorio o smanjenju sredstava za školstvo i zdravstvo, to možete vidjeti u proračunu i to nije nikakva zlonamjera. Ali očigledno je kada netko iskoristi argument onda je to a nema se na njega mogućnosti odgovoriti onda je to zlonamjerno, ali ja bih vas podsjetio što je vaš klub govorio kada je HDZ povećao stopu poreza na dodanu vrijednost pa da onda vidimo koja je to retorika bila, a koja je ovo retorika. Dakle ovo su činjenice i fakti od kojih se ne može pobjeći pa bez obzira koliko i tko pokušao i ne pokušao politizirati. Ali ponavljam s obzirom da ste vi govorili o brodovima i da treba pomoć i ribarima i svima ostalima i onima koji se bave prijevozom brodicama turista koliko smo mi novaca iz državnog proračuna bacili na uvoz ovih brodova stranaca i koliko je tih brodova uvezeno, a istovremeno kada su Hrvati u pitanju i hrvatski gospodarstvenici onda nemamo hrabrosti neke stvari napraviti. kolega Mlakar vam je rekao samo s osnova jedne mjere koliko će ostati osakaćen državni proračun i pitanje da li su to pravilno uloženi novci kada se sjetimo 2006.i smanjenja sa 22 na 10%. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Petar Baranović. **Baranović, Petar (HNS)** Hvala lijepo. Poštovani kolega Šuker, krenut ću od brodova i ovog privremenog uvoza. Kada bi to gledali samo na prvu onda bih se ja možda čak i složio s vama, međutim svi mi jako dobro znamo da svaka mjera koja će dovesti takvu vrstu klijentele i takva plovila u Hrvatsku, hrvatske marine, akvatorij trajno ih zadržati pod hrvatskom zastavom ubuduće će osiguravati prihode i na osnovu registracije Hrvatskog registra brodova Servisa, potrošnje goriva o kojem jako dobro znate da nisu oslobođeni ni cestarine, ni trošarine, ni PDV-a od 25%. Prema tome, u gospodarskom je interesu RH kada malo dublje sagledamo stvari, ja nisam ekonomista ali u ovom dijelu poznam prilike pa onda mnogu malo dublje sagledati stvari, u svakom slučaju za Hrvatsku oportuno da ti brodovi završe pod hrvatsku zastavu pa makar i ovom metodom koja ima privremeni karakter. Što se tiče škola igrom slučaja u gradu Šibeniku je taj dio posla recimo naglašenije moje zaduženje pa znam da sve jedinice lokalne samouprave imaju potrebe za školama i škole u tom kontekstu i u tom slučaju iz tih razloga sagledavam na jednak način. Za mene osobno nema razlike između potrebe za gradnjom škole u vašem selu koje ste naveli ili mjestu u u odnosu na škole koje je grad Šibenik treba raditi, primjerice u Vrpolju ili u mjesnoj gradskoj četvrti Ražine. Sve je to konsekvenca općeg stanja do kojeg smo došli iz razloga ne bih ga u ovoj replici spominjao. I na kraju argumenti ja moram primijetiti opet, vi se možete naljutiti na mene kada vi govorite svaku svoju konstataciju i tezu koju izreknete stavljate u kategoriju argumenta mada se vrlo vjerojatno veliki dio auditorija i šire javnosti ne bi svaki put s vama složio. Hvala lijepo. Hvala i vama. I nova replika potpredsjednika Sabora poštovanog Milorada Batinića. Izvolite. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala predsjedniče. Kolega Baranović vi ste u svojoj raspravi koliko sam uspio dobro zapamtiti postavili sami sebi pitanje, da li je bilo nužno povećanje stope PDV-a od 25%. Postavljamo si svi zajedno pitanje i građani svakodnevno zašto? Mislim da bi trebalo vrlo jasno i glasno poručiti građanima koji su razlozi, koji su razlozi, što je napravila Vlada. Što je replika? Pa nastaviti ću znači sa žargonom koji vi znate ovako tu i tamo koristiti često, sada je vrijeme kada se barke izvoze na suho pa se pituraju, pa se krpaju rupe itd., itd.. Ono što je nama kritika upućena od građana a slušam svaki dan, svaki dan sam u kontaktu sa njima a vjerujem da je i vama isto tako. Naime, nitko od nas nije ovdje u dovoljnoj mjeri istaknuo i govorio jasno i glasno koliko je bilo tih rupa, kakve su veličine bile i što je sve na ovoj Vladi.

kada spomenete moj žargon, vi kao kontinentalac onda mi pomalo zaigra osmjeh, mada ono što ste spomenuli to je metafora na jednu vrlo ozbiljnu situaciju. Da točno je, to je odgovor na pitanje da li se trebalo povećavati PDV ili se nije trebalo povećavati i zbog čega su se provodile razne mjere na rasterećenju gospodarstva ali isto tako i na poboljšanju naplate poreznih prihoda i punjenju proračuna. Dalmatinski rečeno, u žargonu moje bivše profesije, točno je, naslijedili smo rod koji pušta na sve strane i na kojemu niti jedan vitalni sklop nije funkcionirao kako treba. Hvala lijepo. Hvala i vama, nastavljamo raspravu po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Na redu je Klub HDSSB-a i poštovani zastupnik Josip Salapić. Izvolite poštovani zastupnčće. Hvala lijepo uvaženi predsjedniče Sabora, zamjeniče ministra sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici. Evo, gospodin Šuker je u svojoj raspravi u ime Kluba HDZ-a i gospodin Baranović izgovorili jednu pomalo i važnu rečenicu za danas da u ovoj raspravi vlada pomalo komorna atmosfera, odnosno neka apatija evo na jednu tako važnu temu kao što je porezna politika države ili porezna politika Vlade gdje treba pokazati interes Vlada pomalo nezainteresiranost. Pa više razloga za to, proteklih dana se dogodilo svašta u Hrvatskoj. Prije svega ovo je europski zakon, dakle, usklađivanje Zakona poreza na dodanu vrijednost sa europskim pravom dakle i europskim direktivama. Prije svega Direktivom Europske unije iz 2006. godine. Pa evo iskoristiti ću priliku prije svega da u ime Kluba HDSSB-a čestitam izabranim zastupnicima Europskim parlamentarcima koji će zastupati našu zemlju, našu državu u Nažalost nije danas nitko od njih ovdje osim gospodina Vuljanovića, njega sam vidio i njemu ću, Vuljanića, njemu ću čestitati. A ono što je pomalo žalosno, puno je truda i rada učinjeno pa i danas razgovaramo o ovom europskom zakonu što se tri milijuna građana uopće nije željelo izjasniti o tome tko će zastupati našu državu u Europskoj uniji. Toliko o trudu i radu Hrvatskoga sabora, naših pregovarača za koje sam siguran da su kvalitetno, stručno i posebno vodili brigu o interesima Hrvatske kada su pregovarali. A toliko o tome što naši građani misle o onome što je učinjeno za našu državu. Žalosno je to prije svega jer smo evo i mi sami zastupnici u svojim raspravama evo i i dva dana prije europskih izbora da ne širim temu završili u nekom stupu srama gdje smo proglašeni kao paraziti državnog proračuna kao neradnici što ništa ne rade jer u Hrvatskoj nije ništa bolje. A što je stvarna posljedica toga? Stvarna je posljedica toga da ono što je naša Vlada preuzimajući kao što kaže premijer Milanović odgovornost za Hrvatsku do kraja, dakle, dvije godine je prošlo ipak od toga skoro dvije godine, nije se baš puno toga promijenilo. Što se tiče opterećenja građana, 5 milijardi kuna na teret povišenja stope poreza PDV-a na 25% izravno je kolegice i kolege zastupnici utjecalo prije svega na kupovnu moć građana, na potrošnju naših građana a samim time na potražnju onoga što se nudi na tržištu, pa i na proizvodnju, manje se počelo proizvoditi, manje se počelo trošiti, jednostavno stale su investicije, stalo je gospodarstvo i sve ono što je najavljeno u planu 21 Vlade koja je na temelju tih obećanja dobila izbore što se pomalo danas zaboravlja, jednostavno je stalo. Kolege iz Kluba SDP-a kažu da su se rasteretili poreznim olakšicama, gospodarske, dakle prilike u Hrvatskoj, no ne vide se efekti tog rasterećenja jer gospodarstvo ne raste ono sve više i više tone. Nema novih ulaganja, nema investicija, nema novih radnih mjesta, svjedoci smo sve većeg broja nezaposlenih oko 240 tisuća ljudi imaju blokirane račune u FINA-i, oko 80 tisuća ljudi sada je više 85 dobiva otkaze. Jednostavno te mjere koje su trebale potaknuti kroz jednu dobru, kaže se da je porezna politika ogledalo rada Vlade, ogledalo rada Vlade koja treba upravljati zemljom, nije tu postiglo efekte. I onda se trebamo svi zapitati bez podbadanja i bez nekih perfidnih tu političkih floskula, nego što u našoj zemlji nije dobro. I što smo mi to učinili 3, 4 mjeseca prije ulaska u Europsku uniju da sa tom poreznom politikom koju smo najavili da će biti rasterećenje građanima, da će biti pomoć gospodarstvu učinimo bolje za našu Hrvatsku. Kolegice i kolege zastupnici vidi se po apatiji koja vlada u našoj zemlji, po mišljenju građana i o nama samima u Hrvatskom saboru, nažalost, to je posljedica teškog života a ne posljedica da netko nas osobno želi vrijeđati jer bi ovaj Dom u parlamentarnoj zemlji, u jednoj parlamentarnoj državi koja je puno muka i truda i žrtava da bi postala samostalna zemlja učinila ipak treba imati određeni dignitet u hrvatskom narodu, pa i hrvatska Vlada i hrvatski Predsjednik. Međutim, ako ljudi nemaju od čega živjeti, ako i svaki porez i onaj najmanji opterećenje za njihov život onda ne možemo očekivati ništa bolje. Uspoređujući opće porezne stope u zemljama Europske unije istina je da je Hrvatska na samom vrhu. Tu je Mađarska sa 27% i Švedska sa 25%. Mi imamo model poreza kao jedna Švedska, a mislim da se sa gospodarskim stanjem ne možemo usporediti sa Švedskom ni u čemu. Daj Bože da to bude ulaskom u Europsku uniju bolje i naša zemlja zaista stane na što se kaže prave noge, stabilne temelje jedne mlade, nove europske države. Puno se raspravljalo o PDV-u, optuživalo se prošlu Vladu da se preuzimao brod koji je tonuo pa evo najkraće rečeno to je brod koji je doveo Hrvatsku na ulazak u Onaj tko osvoji vlast i tko se 8 godina priprema da Vlada zemljom i državom treba preuzeti odgovornost za sve ono što je bilo i dobro i loše, ali treba učiniti nove napore i mjere da Hrvatskoj bude bolje. bez imalo uvrede na bilo koga, na bilo čiju politiku, na pojedine ministre u Vladi, na samog predsjednika Vlade, našoj zemlji nije bolje. I bojimo se u ime kluba HDSSB-a ispred naših zastupnika, i ljudi iz Slavonije koja je dosta osiromašena i koja jednostavno svakim danom sve teže i teže živi, sve je manje i manje radnih mjesta, da ćemo mi biti zemlja koja će postati punopravna članica Europske unije, a da zaista prođemo kao jedna Grčka, kao Španjolska. Već samim time interes naših građana za ulazak Hrvatske u Europsku uniju, 700 000 ljudi je glasalo, a 3 milijuna Hrvata nije htjelo reći o tome apsolutno ništa, jedan putokaz koji jednostavno vodi našu zemlju u krivom smjeru. Raspravljali smo o tome treba li stope PDV-a oko ulaznica za koncerte, oko dnevnih novina, oko nekih stvari koje bi trebale služiti našim građanima za razonodu. Pa naravno da treba smanjiti te stope i da treba omogućiti da se ljudi mogu na ovom dijelu i kulturno uzdizati, da mogu koristiti blagodati života, ne da se Hrvatska po tom kulturnom svijetu zaobilazi ali nažalost pitanje je tko ide na te koncerte i kazališta i kina, tko si to priuštiti, što će se dogoditi sa ljudima koji ne dobivaju plaće, što će biti sa nama svima. Ima li naša Hrvatska zaista pravi put ili ćemo se pred ulazak u Europsku uniju kada postanemo punopravna članica zbog gospodarskih problema, zbog financijske nestabilnosti dovesti pred nove izbore, pred nova iskušenja kroz jednu novu nažalost europsku klimu, ail u jednom potpunom rasulu u gospodarstvu i državi što zaista nije nekakav optimistični početak punopravnog članstva naše zemlje u Europskoj uniji. Klub HDSSB-a je podržavao poreze koji se tiču smanjenja stopa u turizmu, vidjeli smo i istina je da je to uvela prošla Vlada, da to nije nova mjera, to je uvela prošla Vlada za rasterećenje turizma da bi se ostvarili veći prihodi u turističkim sezonama. To je ono jedino što je spašavalo hrvatski proračun zaista u onom punom smislu te riječi i ono što se zaradilo na turističkoj sezoni je spašavalo državne financije. U ime kluba HDSSB-a jednostavno ono što mi moramo prihvatiti to jest … direktive Europske unije, temelj ovoga zakona je direktiva iz 2006. godine, ali ipak pozivam našu Vladu i sve ministre u Vladi, ne samo ministra financija i njegove zamjenike, da se jednostavno zapitamo ovo je prvo čitanje zakona, što se može učiniti da bude bolje, lakše i rasterećenije za naše građane, što se može bolje učiniti za našu Hrvatsku ako vidimo da će ove mjere dovesti naše obrtnike u nezavidnu situaciju, da će doći do jednostavno teško održivog stanja u obrtništvu što ne bi trebala biti porezna politika politika naše zemlje nego upravo obrnuto. Trebamo spašavati sve ono što se spasiti može u ovom teškom trenutku za Hrvatsku. Odgovornost treba biti na nama svima. jednostavno kao oporba u Saboru ne želimo pucati prazne političke parole i jednostavno sramotiti sami sebe nego treba realno priznati ono što je. jesu li gospodarske mjere i gospodarska politika donijela Hrvatskoj bolje, da li danas Hrvati bolje žive, da li se otvaraju nova radna mjesta, da li je ta porezna politika koja je išla najviše na teret građana, 5 milijardi kuna koje su na leđima podnijeli hrvatski građani u teškoj situaciji za Hrvatsku, nešto što je dalo zamah investicijama i gospodarstvu ili je sve jednostavno stalo. Ako je zaista teško i ako u tako teškim trenucima postajemo punopravna članica Europske unije onda mi svi političari i zastupnici da se ne bi ljudi jednostavno ne znajući prave informacije i činjenice o onima koji rade i nešto žele dati u svom intelektualnom radu, prije svega mi ovdje govorimo kao saborski zastupnici i zastupnice u Saboru, Hrvatskoj državi, da se ne sramotimo pred našim građanima jer jednostavno odgovornost za politiku, posebno za gospodarsku politiku i za poreze, za porezne stope, za objašnjenja i obrazloženja što će to donijeti Hrvatskoj, treba preuzeti na sebe Vlada, resorno ministarstvo. A onaj rizik što je bolje ili gore za Hrvatsku trebamo preuzeti mi svi sami, kolegice i kolege zastupnice i zastupnici u Hrvatskom saboru. Ako je rješenje za Hrvatsku privremeni izbori, ako je rješenje da Hrvatsku Vladu preuzme netko drugi koji će u svjetlu okruženja ulaska Hrvatske u Europsku uniju dati veći doprinos prije svega boljem životu građana naših đaka, učenika, studenata, radnika, koji sa svakim danom sve neizvjesnije žive, svakim danom sve neizvjesnije očekuju što ćemo mi ovdje u Hrvatskom saboru reći i donijeti. Što je to što će biti bolje u Hrvatskoj kad postane članica Europske unije? Nažalost 20% građana koji je glasovalo oko izbora hrvatskih zastupnika u Europski parlament govori o tome da se ne nalazimo u baš lijepom trenutku i da trebamo dobro promisliti hoćemo li moći održati našu zemlju na stabilnim nogama i hoće li naše gospodarstvo, naše državne financije, naša blagajna preživjeti ovu tešku situaciju u kojoj se nalazimo. Mi nismo protiv europskih zakona, mi podržavamo usklađivanje svih hrvatskih zakona sa zakonima Europske unije, koliko god oni bili u ovom trenutku možda jedna druga dimenzija rasprava i razgovora. Pozivamo Vladu da razmotri o tome da li se ovo što se tiče vjerskih zajednica, hrvatskih branitelja može drugačije urediti. Postoji u direktivi iz 2006. godine određena rješenja, određene porezne stope gdje su zemlje članice koje su u određenim postotcima primjenjivale PDV i ulaskom u Europsku uniju taj porez zadržale u određenim stopama iako su dobile nalog da u doglednom vremenu taj porez vremenom ukinu, pa treba razmisliti jel to ovo što smo raspravljali oko vjerskih zajednica i branitelja i neki drugih socijalnih kategorija moguće izvršiti ovim zakonom. Ne želimo nikome ništa loše, niti hrvatskoj Vladi, niti jednom resornom ministarstvu, a ono što želimo dobro, želimo prije svega dobro našim građanima, ljudima koji od Hrvatske, od hrvatskog gospodarstva i od plaća svakoga dana i svakoga mjeseca trebaju živjeti. Mi jesno za EU, ali mi trebamo biti realni. Ako nešto u Hrvatskoj treba promijeniti, onda to trebamo promijeniti zajedno makar izgubili svoja mjesta zastupnika u Hrvatskom saboru. To nije bitno ako će nas narod doživljavati kao parazite, kao ljude koji osvanjuju na dnevnim tiskovinama sa svojim plaćama, sa svojim tzv. privilegijama, ako nas ljudi smatraju da sa svojim radom, da mi zastupnici i hrvatska Vlada nisu učinili ništa za Hrvatsku. Nekad se u ovom Domu govorilo sa visoki časni Dome, visoki časni Sabore, a danas smo evo možda promašenim gospodarskim politikama doveli Hrvatski sabor, hrvatsku Vladu i državu na stup srama, a 20% birača u jednom ključnom trenutku za Hrvatsku je jedna potvrda, jedna ocjena za sve ovo što sam danas rekao. Hvala lijepo. Zahvaljujem klubu HDSSB-a i poštovanom kolegi Salapiću. Čut ćemo tri replike. Prvo uvaženi kolega Branko Vukšić, izvolite. Uvaženi kolega Salapiću, vi ste isto kao i kolega prije vas na početku govorili o komornoj atmosferi koja vlada u Saboru u vrijeme rasprave o porezu na dodanu vrijednost. Međutim, mene ta komorna atmosfera ne zabrinjava ja sam naučio na tu komornu atmosferu, već sam 14, 15 mjeseci u ovoj komornoj atmosferi pa se osjećam već kao dio komornog ansambla. Mi bismo ovdje uglavnom stajali, ne znam zašto trošimo ovakvu veliku sobu, neku dnevnu sobu malo veću, u petak možemo odglasati u foajeu, iznajmiti ovu dvoranu za nešto pametnije. Jer Sabor ovo što nas ne svakog dana prozivaju u novinama Sabor je kriv. I sad sa kolegicom raspravljam jel' Sabor kriv za stanje ovo? Da, kriv je Sabor jer Sabor dopušta da mu Vlada nameće i da petkom su glasači i dizači ruku. To je kriva većina saborska. I ja molim novinare da kad upire prstom da upire prstom u ime, prezime i u stranke, a ne da se generalno govori kako saborski zastupnici primaju samo visoke plaće, ništa ne rade. Neka se pobroje tko radi, što radi, kako raspravlja, za što se zalagao prije, za što se danas zalaže. Groznije je to što se komorna atmosfera osjeća u Hrvatskoj, što 80% ljudi je odbilo sudjelovati u odlučivanju za EU, a to je Vlada činila da nitko ne izađe na izbore. Sjetite se srpskog političara Pašića kad su mu došli njegovi ministri, rekli su narod galami. Tad je rekao nek' galami, samo stišći, naplaćuj poreze. Nakon toga su mu došli i rekli narod šuti, popuštaj, ne naplaćuj više poreze. Kao u Hrvatskoj narod je počeo šutiti, vladajući zabrinite se malo. Na ovu repliku odgovara poštovani Salapić. nije slučajno dva, tri dana prije izbora za Europski parlament nije se govorilo o tome što će europski zastupnici dvanaestorica ili dvanaest izabranih zastupnika dobro napraviti za Hrvatsku u Bruxellesu i Strasbourgu nego se govorilo o tome da će imati plaću 8000 eura, da će neki svoje plaće dati u humanitarne svrhe i to se ljudima gadi. Što će 12 ljudi dati svoje plaće od ne znam koliko u humanitarne svrhe ako 50% građana je u minusima, teško žive. Oko svega se stvorila priča oko materije, ne oko srži onoga što Hrvatski sabor zaista treba biti. I sve što smo odradili, sve što smo donijeli, sve zakone koje smo za dobro Hrvatske donosili kao saborski zastupnici svelo se na stup srama. I to je nešto što je žalosno. Vi danas idete ulicom pitajte boga smijete li nekoga pozdraviti ili ne, jer ste saborski zastupnik, jer ste parazit državnog proračuna, a ne časna dužnost i ne ono što smo mi izabrani na izborima za Parlament da bi parlamentarna zemlja da je situacija drugačija, da je gospodarstvo drugačije, da su ovo zaista mjere, da je ovaj porez, PDV na 25% učinio ono što je gospodin Jelušić iz kluba SDP-a govorio da se rasteretilo gospodarstvo i da su se otvorila nova radna mjesta, pa da ljudi su sretni, da imaju posao, kruh u rukama i život onda ne bi razglabali o tome tko je parazit ili ne, imamo li mi plaću ovako ili onako, je li nogometaš zarađuje 50000 eura mjesečno mjesečno ili tjedno, što Hrvatska radi u EU. Upravo je 20% birača na izborima pokazalo što ljudi misle o Hrvatskoj, o Europi, a najviše o ovom Visokom domu i to ja žalosno. To nije problem novinara. To je problem nas političara i zastupnika koji smo svojim radom doveli do toga da nas netko smatra parazitima i da visimo na tržnici u Zagrebu

To je ona namjera o kojoj sam govorio u svojoj raspravi i to bi trebalo biti svima naš putokaz što mi ovdje zaista svi radimo. Hvala lijepo. poštovani potpredsjedniče Sabora, evo poštovani kolega ako se i mogu uključiti u ovu raspravu o viđenju saborskih zastupnika. Naravno tome je doprinijela i gospodarska situacija koja nije naravno bajna, ali još je više tome doprinijelo imidžu saborskih zastupnika, političara općenito i sve ono što smo imali prilike vidjeti u njihovoj uključenosti u korupciju kroz zadnjih 10 godina. Mislim da su te činjenice i te afere koje su se razvlačile po novinama u proteklih, dakle 7, 8 godina u puno većoj mjeri čak možda pridonijele nego i loša gospodarska situacija. Ona sigurno nije pomogla imidžu političara i saborskih zastupnika, ali ono što se događalo u prethodnom razdoblju u pogledu korupcije pogotovo visokih političkih elita mislim da je odnijelo prevagu prema lošoj percepciji političara općenito, pa tako i nas. I na žalost čak i recentnim nekim događanjima ljudi imaju ovdje zapravo dalje reći vuk dlaku mijenja, ali ćud nikada. No, prvenstveno sam htio replicirati dakle određene tvrdnje iz vaše rasprave u pogledu gospodarskog stanja, ulaganja i zapošljavanja. Istina je naravno, ponavljam da situacija je daleko, daleko uloga oporbe je da daje konstruktivnu kritiku. Pozdravljam svaku konstruktivnu kritiku, no treba istaći i tvrdnje da nema novih radnih mjesta, nema ulaganja i nije potpuno točno jer evo prema Izvješću Ministarstva poduzetništva i rada govori se da je u prvih 9 mjeseci 2012. broj zaposlenih u tom sektoru porastao za 12 tisuća, nekih 2,1%. Prihodi od prodaje u inozemstvu povećani su 9,3%, investicije za 3,2%. Dakle, u određenim segmentima postoji određeni napredak koji doprinosi ukupnoj slici. Naravno,

2011. godine su bili izbori za novi saziv Hrvatskoga sabora i tada dakle su birači rekli što misle o korupciji i što misle o onima koji su se koruptivnim radnjama bavili u Hrvatskoj. Tako da sad 2 godine oko toga, prošlo je od toga, i puno se toga trebalo promijeniti. Vaša Vlada, koalicija je rekla da preuzima odgovornost za Hrvatsku, odgovornost u trenutku kada ste dobili izbore. To je 2011. godina. Tada je bio Plan 21, u Planu 21 bila je izložena i porezna politika nove Vlade, nove koalicije, u toj poreznoj politici je pisalo da neće biti povećanja PDV-a. Mi danas govorimo o PDV-u, o porezu na dodanu vrijednost koju je vaša Vlada povećala na 25%. Iz obrazloženja se vidi da je 5 milijardi kuna od toga poreza išlo na teret hrvatskih građana. Dakle, ja nisam govorio u kontekstu rasprave da branim ono što ljudi misle o političarima, ali ne možemo se vraćati u prošlost. Jer kad bi ljudi danas htjeli birati i željeli slušati o prošlosti, o bivšem premijeru i njegovim kaznenim djelima ili žele slušati o europskoj Hrvatskoj, o novim radnim mjestima, o zapošljavanju to je nešto što je vaša Vlada najavila kao Plan 21, kao bolje okruženje za Hrvatsku. I mi smo imali rebalans prije tjedan dana ne zbog dobre situacije nego zbog smanjenog investicijskog zamaha, zbog lošeg priljeva novca u gospodarstvo i zbog onoga što se neće moći ostvariti državnim proračunom. Zato smo imali rebalans. To su pravi i istinski razlozi i to nije ništa zločesto prema nijednom članu Vlade nego jednostavno ako budemo svjesni da ako priznamo sami sebi da nešto nije dobro i da trebamo mijenjati, pa ako su i prijevremeni izbori razlog za to pa nema sramote. Pa ne moramo mi biti saborski zastupnici i sjediti u Saboru ako nismo sposobni iznijeti teret krize na svojim leđima. svega učiniti Vlada. Mi kao oporba trebamo biti konstruktivni. Ne možemo podržati nešto što ići će na teret građana. Želimo da se smanji teret gospodarstva, da bude novih ulaganja i novih radnih mjesta ali bez stručnosti, bez poniznosti, bez priznanja da u ovom trenutku to nije onako kako ste najavili nema ni optimizma. I to je ono što sam govorio u raspravi i to je ono što nije ništa loše prema nikome, nego jednostavno dobra namjera u tome da nešto promijenimo. Hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala i vama. S trećom replikom ustaje uvažena zastupnica Jadranka Kosor. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Također jedna mala europska replika. Kolega Salapiću hvala vam lijepa što ste u svojoj raspravi među ostalim bez obzira na razlike među klubovima, na razlike uopće u ovoj sabornici podsjetili tko je pregovore deblokirao, tko je pregovore završio. I također koristim ovu prigodu i ovu repliku kako bih čestitala izabranim zastupnicima koji će predstavljati Hrvatsku u Europskom parlamentu. Ali podsjećam da će tamo prije svega morati promicati i zastupati europske vrijednosti. Dakle, zaštitu pravne države, promicanje vrijednosti pravne države, provođenje naravno zakona ali isto tako zaštite i promicanja ljudskih prava. I to je nešto što je u samoj srži rekla bih europskih vrijednosti i moramo biti ponosni što naših 12 zastupnika odlazi u Europski parlament. Svakako ne slažem se duboko sa stajalištima nekih da ulazimo na koljenima, da Hrvatska ulazi na koljenima i da Hrvatska ne ulazi spremna, da Hrvatska nije spremna. To je ono o čemu ste i vi govorili, dakle to zapravo u konačnici govori o nepoštivanju hrvatskih institucija. ako ne budemo poštivali i branili i vjerovali hrvatskim institucijama što će nam na kraju ostati od pravne države. Jer, pregovore su vodile institucije. U pregovorima su sudjelovale institucije i konačno hrvatski pristupni ugovor su potpisale institucije. I ono što tamo stoji u tom pristupnom ugovoru jest rad, mukotrpan rad institucija Hrvatske države. Dakle, slažem se s vama, malo više poštovanja prema samima sebi. I na ovu repliku odgovara poštovani Salapić. **Salapić, Josip (HDSSB)** Uvažena zastupnice Kosor bilo bi žalosno da Hrvatska na koljenima ulazi u Europsku uniju. To je bio mukotrpan rad, više od 10 godina, više od 2 ili 3 saziva Hrvatskoga sabora i zaista je mnogo učinjeno da bismo mi postali po svim uvjetima punopravna članica EU. Ono što se dogodilo u protekle dvije godine dolaskom nove Vlade, danim obećanjima, programom, Planom 21 narod je jednostavno pao u jednu opću apatiju i pomalo je pao interes i za hrvatske vrijednosti, za hrvatsko nacionalno blago Hrvatski sabor. Hrvatski sabor je hrvatsko nacionalno blago. Hrvatski sabor je u određenim trenucima štitio nacionalne interese Hrvatske države. Pa i u Domovinskom ratu smo to pokazali kad je Sabor onom sjednicom donio ključnu odluku da se razdružujemo sa bivšom Jugoslavijom. Pa tako je i ovo ključna odluka ulazak Hrvatske u EU. Mi moramo i biti spremni i naša država mora biti spremna, a to trebaju prepoznati naši građani. Nažalost, na ovim izborima samo 20% građana je pokazalo svoj interes za ulazak Hrvatske u EU, za to tko će nas predstavljati u Europskom parlamentu što po meni je vrlo važno jer europski zastupnici moraju prije svega imati vrijednosti koje nose iz ovog parlamenta, iz ove države da bi štitili zaista u u potpunosti interese RH. Zajedno moramo na svemu tome poraditi jer inače dovest ćemo Hrvatsku kao novu članicu EU za nešto što sam siguran da ni vaša Vlada koju ste vodili nije željela, a siguran sam da ne bi trebala željeti ni ova Vlada. Prema tome, ovo je jedna konstruktivna replika i rasprava koja treba dati veći interes našim građanima, a i bolji trenutak našoj zemlji kad postajemo članica EU. Hvala lijepa. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala lijepo. Time smo završili raspravu po klubovima. Prelazimo na pojedinačnu raspravu u trajanju od 10 minuta. Pozivam uvaženog kolegu Igora Rađenovića da nam se obrati. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa evo klubovi su završili svoju raspravu, rečeno je da je u pomalo komornoj a zapravo radnoj atmosferi bez puno svađalačkog toga itd. rekli su kolege da nam je 80% građana poslala poruku u priličnoj nepopularnosti ovoga zanata i ovog našeg posla, ali ja bi sve nas zapravo pitao kako na imidž Sabora zapravo i djeluje uobičajena, nažalost vrlo često rasprava glasna, svađalačke, često i ispod, ispod razina ili je bolje za ovaj Sabor da zaista raspravu vodi odgovorno, vodi konstruktivno, da se držimo točaka dnevnog reda itd. Mislim da bi daleko bolje bilo da ovakve rasprave, kvalitetne rasprave koje idu ka boljitku i koje se drže dnevnog reda u donošenju odgovorne zadaće koje imamo, a to je donošenje zakona, da takve rasprave budu češće. No, dobro svakome od nas na savjest. S obzirom da na sve izrečeno u ime klubova, mislim da imam nešto manje vremena, 10 budući da je ovo pojedinačna rasprava i s obzirom da u današnjem danu imamo prilično zahtjevnu zadaću oko drugih financijskih točaka dnevnog reda. Sam sebi pokušavam da mi smanjite, dobro doći, ionako ću biti kratak. Evo, najkraće da dakle podržim one kolege koji su odgovorno rekli u svojim raspravama, da dakle kada govorimo o PDV-u kao o najizdašnijem i najvažnijem prihodu, da ne smijemo izgubiti iz vida upravo takav prihod, dakle i njegov značaj za makroekonomsku stabilnost zemlje i stabilnost proračuna, i da ne izgubimo u vidu objektivno teško stanje u zemlji i potrebu da proračun ostane uravnotežen, ostane u svojoj stabilnost, dakle da taj deficit od 3% uspijemo sačuvati u ovoj fazi dok je dakako gospodarska kriza, a sve kako bi imali budućnost. Stoga kažem nikako ne smijemo zaboraviti, i to ću morati ponoviti da se iz PDV-a puno toga u ovoj zemlji financira. Rekoh najznačajniji prihod, ali mirovine, zdravstvo, školstvo dakle svi ti gapovi koji nisu dovoljni iz samoga doprinosa, iz cjelokupnog funkcioniranja države i dobrim dijelom ovisi o PDV-u, pa kada dakle govorimo da bi neke stvari trebalo smanjiti što bi dakako bilo dobro ukoliko je moguće. Moramo voditi, dakle brige i o tome što se događa sa druge strane i što to kada smanjujemo činimo za javne financije i što nam je alternativa eventualnog smanjenje. Sam zakon, dakle rečeno je povod da je ovdje pred nama je usklađenje sa ulaskom u EU i usklađivanje sa EU pravilima u koja stupamo 1.7. Reče neko od mojih prethodnika da izričaj nije baš najsretniji, istina je, teško ga je iščitavati, će ga pogotovo teško iščitavati onima koji će ga danas sutra primjenjivati, ali to je očigledno cijena koju zajedno plaćamo. Pa, jel ono dakle kada otvaramo uz taj glavni povod ovaj zakon, dakako govorili su i kolege prije i svi koji jesu zastupnici koji su u tim Financijskih odborima, Odbor za gospodarstvo i drugim odborima vezanim uz financije ili interesnim odborima, prometu i vezama, dobili su puno, puno prijedloga kako kada već otvaramo rekoh kutiju Pandorinu i kad razgovaramo o PDV-u, što bi i kako bi bilo dobro smanjiti sa te strane u pravilu uz …/Govornik se ne razumije./… dakako smanjenja od interesnih skupina udruga. Ono što jest važno i na što bi apelirao i baš i zbog tog kažem velikog broja samih primjedaba i dobro je da je Ministarstvo financija dakle odlučilo da je Zakon o PDV-u važan zakon, odgovoran zakon. Ide u dva čitanja, sa jedne strane i moli bi da sa te strane, iako je to već izrečeno, ali da razmislimo da očuvamo dakle uz sva načela koje porezni sustav mora imati. Jedno od načela je načelo jednostavnosti, pa sa te strane i taj broj poreznih stopa koje smo sada rekao bih uskladili na tri porezne stope, znači socijalna, povlaštena i opća stopa poreza, dakle 5, 10, 25 u ovom času, da one tako i ostanu i da se sa te strane zadržimo sustav. Vodeći dakako se ne razumije./… trošku prikupljanja poreza i jednostavnosti tih poreza itd. itd. I budući da smo odlučili dva čitanja, dakle molio bih kao što je i dosad i bio običaj, da dakle ljudi iz Ministarstva financija i u Vladi u cjelini pažljivo i dobro odrade sve simulacije ovih prijedloga. Ima tu očigledno prijedloga koji sa jedne strane mogu piti vodu i ja vjerujem da do drugog čitanja ćemo moči dati adekvatne odgovore, dakle oko eventualnog prihvaćanja Ja bi se u svojoj raspravi osvrnuo dakle na tri koja mi se čini najznačajnijima, a koje su kolege djelom apostrofirali i u raspravi prije. Jedan od njih je dakle plaćanje obrtnika, dakle plaćanje PDV-a po naplaćenoj ili po realiziranoj fakturi. Ovim prijedlogom predviđa se da dakle sa 1.1.2014. ujednačimo poduzetnike, da se s te strane obrtnici imaju jednak tretman kao i druga poduzeća. Mislim da je to načelo dobro i da je u načelu dobro da imamo ravnopravnu tržišnu utakmicu i da sa te strane dakako uz mjere koje se drukčije povlače, da svi počnu svima plaćati što je što je kažem teško objasniti u EU da je kod nas problem neplaćanja tako značajan problem, ali on postoji, definitivno postoji. Da sa te strane razmislimo, rekao je i kolega Jelušić u ime kluba SDP-a da eventualno taj rok pomaknemo, ali da ne izgubimo iz vida krajnji cilj, dakle da izjednačimo poduzetnike na tržištu i da jednog dana svi imaju jednak tretman plaćanja PDV-a. Druga, tema koja je meni od kažem tih, velike količini prijedloga mi se čini interesantnom to je, to slobodne zone. Danas u slobodnim zonama ima nekih 9000 zaposlenih ukupno, a osobita specifičnost lučkih, uprava lučkih zona dakle unutar toga, tu mi se čine dosta kvalitetni prijedlozi, dosta argumentirani. Recimo Lučka uprava Rijeka, dakle govorio je netko o pregovorima koje smo odradili, ako su moje informacije točne. Kažem, recimo Luka Kopar je na 10 godina oslobođena PDV-a dakle za sve isporuke roba i usluga za lučke operacije, manipulacije itd. i taj rok traje još do kraja 2014., ako je desetogodišnji dakle izlazi iz, kada izlazi taj rok. Slovenija je 2005. ušla u EU. Kaže informacija koje sam ja dobio oko toga stoji a sa te strane to značaj narušava tržišnu utakmicu između Rijeke i Kopra i treba vidjeti što smo mi sa te strane ispregovarali, kažem molim da kolege to malo pažljivije pogledaju pa ukoliko je moguće da dakle da sa te strane ne gubimo konkurentnost u svakom slučaju hrvatskog gospodarstva i da vidimo da li su i naši pregovarači odradili stvarno svoj posao do kraja. I treća tema koja je možda bila i najglasnija dakle oko zapravo najčešće spominjana pa i najglasnija u pripremi ovih točaka dnevnog reda kao što se to i od muzičara očekuje dakle to je snižavanje dakle ne uvođenje nego snižavanje i zahtjev za snižavanjem stope PDV-a za organizaciju koncerata. Znači čisto zbog javnosti da temu ne ne odvedem u krivom smjeru. Dosada je PDV postajao, dakle postojao je po općoj stopi PDV-a. prijedlog je da se on smanji. Mislim da je to dobar prijedlog. Četiri su razloga za to. Primljeno je mislim da to kolege prije nisu spomenule ravnopravna tržišna utakmica svih na tržištu. Dosadašnji zakon o PDV-u je na neki način izdvajao privatni i javni organizatori koncerata pa tako ti javni organizatori koncerata dakle tvrtke u javnom vlasništvu primaju se koncem direkcija Zagreb, dvorana Lisinski, SC, neke turističke turističke zajednice su također se bavile istom djelatnošću a bile oslobođene PDV-a primjerice koncert Rolling Stonsa je radila koncertna direkcija Zagreb i sad sa te strane smo zaista utjecali na tržišnu utakmicu i mislim da je vrlo važno da sa te strane ujednačimo tretman i privatnih i javnih organizatora koncerata ukoliko se one bave istom djelatnošću. Drugi razlog zašto bi o tome trebali razmisliti, to je prilagodba okruženju. Dakle otvaranjem granica U Srbiji je taj porez primjerice 8%, u Sloveniji 8 i pol posto znači bilo bi dobro da što je moguće više prilagodimo tu stopu PDV-a da bi ostali konkurentni uz sve druge prednosti koje Hrvatska ima a u skladu sa mojim prvim prijedlogom da se tu držimo ove stope od deset posto, dakle ne ove socijalne nego ove povlaštene povlaštene stope. Vidim da mi vrijeme ističe unatoč obrazloženju. Dakako to je razvoj turizma gdje onda tretiramo sa iste strane taj primjer i ne zaboravimo mulitplekacijske efekte koji od toga dolaze, znači uz koncertnu organizaciju koja bi bila plaćena po nižoj stopi, bit će tu niza iznajmljivača, razglasa, scenskih radnika, zaštitarskih firmi koje će tu raditi koje porez plaćaju po punoj stopi pa sa te strane pozitivno utječu na PDV. Ja sam svoju karijeru u sladoledarskoj industriji, u našoj najkvalitetnoj firmi ovdje pa sam rekao i sladoled koji danas ne prodate teško da će sutra netko pojesti dva, pa tako i sa te strane ljudi koji ne dođu na koncert u RH, završavam gospodine predsjedniče, teško da će doći u druge zemlje. Još jednom pohvaljujem ministarstvo da ide u dva čitanja. Vjerujem da ćemo doći do toga zakona. Hvala lijepo predsjedniče što ste mi omogućili da produžim. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala lijepa. Imamo dvije replike. Prvo poštovani Branko Vukšić.

da se za određenu djelatnost smanji stopa PDV-a. Međutim postavlja se jedno meni elementarno pitanje. A što je sa stopom PDV-a u okruženju za sve ono što građani trebaju praktički svaki dan, od odjevnih predmeta, obuće itd. Sad će imati praktički mogućnost kupovinu u bilo kojoj članici Europske unije gdje je stopa poreza na dodanu vrijednost niža nego u Hrvatskoj za nekakvih 20-tak kad uzmemo maržu i sve ostalo što je u njihovim trgovinama onda se postavlja pitanje da li će fiskali efekata od prvoga sedmog biti još puno negativniji što se tiče Hrvatske. Inače u poreznom sustavu je bitno da se bježi od čim manje, dakle da se uvodi čim manje olakšica. Svaka olakšica u principu kroz prođe od nekakvog vremena, stvara sivu zonu. Isto tako i razno razne diferencirane stope nažalost porez na dodanu vrijednost u Hrvatskoj u ovom trenutku sa ove dvije diferencirane stope i sa ovom visokom stopom postao poprilično jedna zona sive ekonomije gdje će se pokušati uvlačiti sve i svašta u pojedine međustope da bi se plaćao manji porez. Prema tome kad govorimo o okruženju i o tome da da su koncerti ili nešto slično u okruženju Hrvatske porezovani po nižoj stopi i da se zato treba u Hrvatskoj uvesti diferencirana stopa onda mislim da prije svega trebamo razmišljati da ipak najveći dio onoga što što troše hrvatski građani je u Hrvatskoj oporezovano sa stopom od 25% a recimo u nekim članicama EU ta stopa je 20% i niža. Kažem to je praktički stopa koja je ili 20%-tnih poena niža i produžujemo i cijenu osnovnu i onda je ta roba jeftinija 30-tak i 40% što će nažalost opet vjerojatno Hrvate usmjerit ka shopingu u našim zemljama u okruženju, prije svega mislim na Italiju, Austriju i neke druge zemlje a to je ono što za državni proračun sigurno nije ni u kom slučaju dobro. Ako nam bude opet stotine i stotine eura po pojedincu ili milijuni eura odlazili na shoping u nekakve trgovačke lance izvan Hrvatske. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara uvaženi Igor Rađenović. gospodine potpredsjedniče. Pa da gospodine Šuker, ako ste me pažljivo slušali ja sam upravo govorio o toj odgovornoj atmosferi i o potrebi izračuna dakle svih ovih prijedloga koji mogu ili ne moraju biti sa aspekta državnog proračuna prihvatljivi ali moraju gledati dakako i širu sliku i da zapravo ljudi iz ministarstva financija koji o tome odlučuju da uzmu sve u obzir pa i ovu mogućnost dakle i otvaranjem granica ali s obzirom i na položaj Hrvatske vi nemate pozicije od koje niste 50 km udaljeni od neke granice ili gotovo da nemate barem na ovom kopnenom djelu, o kopnenom djelu govorim bez jadranskoga, i jadranski dakako BIH, da ovaj sa te strane nema mogućnosti oko toga. I kada sam govorio o stopama i to se dakako slažem s vama e sad da li dvije, da li tri stope bilo je razgovora o nekim drugim stvarima. Sjećamo se vremena kada je bilo daleko i više stopa zato bi ja da se zaustavimo na te tri stope i to je bio moj apel znači i tu tu ste praktički potvrdili ono sam rekao da li smo u stanju da se spustimo na dvije stope pa da to bude samo opća i socijalna sa 5% ili po meni ovaj model sa 5, 10 s obzirom na specifičnost Hrvatske i na sve odnose dobar i opća stopa PDV-a. Dakako i to sam govorio i praktički ste potvrdili ono što su bili naglasci moje rasprava, sa jedne strane dva načela imamo, dakle kada govorimo o eventualnim smanjenjima PDV-a moramo voditi brigu o tome da prihod proračuna opstane. Neke zemlje u EU, neke zemlje u okruženju možda imaju veće probleme, ove sa juga, ali druge zemlje u EU nemaju tolike probleme sa izvršavanjem i mirovina i zdravstva da sada ne otvaramo te teme ali jasno vam je da je GAP rupa u mirovinskom sustavu dupla u odnosu na na stvarne prihode od doprinosa. Konkurentnost, konkurentnost prije svega kažem opet moj prijedlog je da razmislimo o svemu. Ukoliko nam prihod izmakne ukoliko događanja konkretno oko koncerata ni ne bude ovdje onda će tu zaista biti velika evazija. Ukoliko je usklađena priča od 8 do 10% u okruženju nema nikakvog razloga da mi imamo ni nula ni 25. Hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Nastavljamo sa pojedinačnom raspravom za koju se prijavio uvaženi kolega Josip Kregar. Nema ga, gubi pravo na raspravu po ovoj točki dnevnog reda. Pa riječ stoga dajem kolegi Branku Hrgu koji se također prijavio za pojedinačnu raspravu. Izvolite. **Hrg, Branko (HSS)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa evo slušajući sve ove rasprave čovjeku se nameće pitanje, zašto uopće hrvatski građani plaćaju PDV koji se sakuplja po cijeloj Hrvatskoj na svakom mjestu, na svakom djeliću, na svakom udahu zraka, a u principu taj isti PDV ta ista sredstva se nakon toga gubi i ustvari građani vrlo rijetko od toga imaju neku korist, imaju nešto što bi mogli reći dobro je da se tako nešto napravi, dobro da smo to platili jer smo sada dobili malo više. Zašto to govorim? Govorim zato što naravno da je PDV prihod državnog proračuna i da se od tog PDV-a ustvari lokalnoj samoupravi po važećim zakonima ne vraća nijedna lipa na način da lokalne samouprave mogu time raspolagati. To je jedan vrlo ružan način prikupljanja sredstava od hrvatskih građana i ne vraćanja istog tog barem dijela novca kako bi se neke stvari mogle bolje rješavati na lokalnim razinama kako bi lokalna samouprava mogla jače i bolje živjeti, kako bi lokalna samouprava u svojim sredinama mogla pokretati određene projekte, vjerojatno manjeg tipa nego što su oni neki veliki ali bi zasigurno to da bi se neki investicijski ciklus mogao puno lakše i brže na manjim dijelovima pokretati. Tako da mislim da u vremenu u kojem živimo bi svakako trebalo razmišljati i o tome da bi se PDV ako se već prikuplja trebao drugačije raspoređivati i da je došlo stvarno krajnje vrijeme da se dio tog novca vrati hrvatskim građanima tamo gdje oni žive u one sredine koje su im najbliže tamo gdje su svakodnevno, tamo gdje moraju rješavati svoje socijalne probleme i školovanje djece i stipendije sve ono što je potrebno za njih. Čini mi se da na ovaj način kako je sada ustvari imamo situaciju da državni aparat glođe meso građana jer jednostavno je toliko centralizirana država financijski a onda naravno i svakako drugačije da građani već često puta pa i ja osobno moram priznati si postavljam pitanje, obožavam volim Hrvatsku. nikada Hrvatsku ne treba nigdje pretpostaviti, ali smatram da stvarno idemo u krivom pravcu i da građani sve više govore što nam je uopće potrebna ovakova država u kojoj smo svaki dan sve nesretniji, država u kojoj ne možemo osigurati egzistenciju i budućnost svojoj djeci, državu koja nas samo guli, državu u kojoj nije stalo do hrvatskih građana. Upravo na primjeru poreza i PDV-a se to može tako primijetiti. Mi smo danas došli u situaciju da imamo tvornice bez radnike i one su u draču u korovu, imamo seljake bez zemlje i bez životinja, tražimo od njih da svakodnevno u trgovinama dokupuju namirnice, plaćaju i to velik PDV, istovremeno ne omogućujemo im od tog novca ništa što bi njih moglo na neki način vratiti u život, vratiti im nadu, pokrenuti jedan ciklus u Hrvatskoj koji je davno, davno već zamro. zamro. Postavlja se pitanje, čija je to i za koga je ta država? Da li je ona samo za taj jedan aparat za ovu praznu dvoranu kao što je kolega malo prije rekao? Da li je ona za određenu grupaciju ljudi koji mogu raspolagati tim sredstvima ili bi država trebala brinuti o građanima ili bi ona trebala brinuti o tome da se svaka ta kuna oplemeni i da svaki građanin i onaj najsiromašniji, najmanji čovjek u Hrvatskoj može od toga nešto imati da može lakše živjeti da može biti sretniji i zadovoljniji? Mi smo doslovce postali država nesretnih ljudi, doslovce tako. Dakle u ovom dijelu kada govorimo o oporezivanju onda moram reći da je stvarno čudno da mi danas oporezujemo baš sve, da danas ne brinemo o tome da se mladi ljudi bave amaterski sportom jer neki mali amaterski klubić mora godišnje platiti državi jedno 50 tisuća kuna PDV-a ako je sve radio legalno. To je istina. Umjesto da smo mu još dali da smo oslobodili da smo pomogli da se djeca mogu baviti sportom, da se ne drogiraju, da ne idu po kafićima, birtijama, da piju alkohol ne puše, mi znači tjeramo ljude da se maknu od tog dijela organiziranja djece. ne da pomažemo lokalnoj samoupravi jer lokalna samouprava je obveznik plaćanja također PDV-a. znači ona i sama mora još jedanput platiti, umjesto da dobijemo novce od PDV-a mi ih još uplaćujemo u državni proračun. To je naša današnjica, to je naša situacija. Moj je prijedlog da se razmotri mogućnost preraspodjele PDV-a prema jedinicama lokalne samouprave. mislim da je krajnje vrijeme, mislim da time možemo stvarno pokrenuti određene aktivnosti određeni investicijski ciklus. HSS se već duže vrijeme zalaže za smanjenje PDV-a na hranu. Ne znam da li smo svjesni, vjerojatno jesno, ali onda ne znam zašto nećemo to staviti na stol i realno pogledati istini u oči da će od 1. 7. hrvatski građani, kao što je to već puno puta govoreno, moći bez problema prijeći granice i otići u zemlje u okruženju. Da je u zemljama u okruženju puno manji PDV na hranu nego što je to u Hrvatskoj. I da će veliki broj hrvatskih građana kupovati vani. Vani neće kupovati niti jedan hrvatski proizvod, vani će kupovati sve strane proizvode, plaćati će njima porez koji je tamo. U Hrvatsko će se smanjivati i ono malo proizvodnje, još će manje ljudi proizvoditi jer neće nitko naravno kupovati. I naravno da će državni proračun na tome svemu skupa na kraju krajeva i izgubiti. Postavljam si često pitanje da li je stvarno potrebno da trošimo novac na ove aparate silne koje imamo. Građani su na ovim zadnjim izborima u nedjelju pokazali što misle o parlamentarcima bez obzira kojima. Neizlazak na izbore govori sve. Čuo sam puno komentara ljudi. Pa si postavljam pitanje, zar stvarno nije vrijeme da se ozbiljno pogleda situacija, da se ozbiljno krene u smanjenje troškova, da se, ne znam, pokaže građanima, ajmo smanjiti Parlament na 50 zastupnika, ajmo smanjiti hrvatsku Vladu na 11 ministarstava, ajmo tu uštedjeti, idemo tu ušparati. Idemo staviti ljude koji će biti stručni, koji neće biti po političkoj podobnosti, pa neka oni odgovaraju za rezultate. Da na taj način krenemo, da na taj način počnemo trošiti novac hrvatskih građana jer ovako kako ga se troši nije korektno prema građanima, nije pošteno prema gađanima i građani to sve naravno vide i sve to znaju. Ponavljam, ponovno tražim i apeliram da se još jedanput razmotri da se smanji PDV na hranu na 10% kao što je već u nekoliko navrata rečeno, za što smo prikupili 50ak tisuća potpisa jer smatram da ćemo time i omogućiti ljudima lakši život, da ćemo očuvati nešto hrvatske proizvodnje i da proračun državni od toga neće znatno imati nikakvih šteta u krajnjem slučaju. Također, trebalo bi dobro razmisliti i vidjeti što je sa djecom, što je sa potrepštinama za djecu. Mi imamo natalitetnu politiku jako lošu, vidimo da smo sve starija nacija. A najveći ustvari nameti i obaveze su na potrebama za djecu. Sve potrebe, sve što kupujemo za djecu trebalo bi biti na neki način stimulirano, trebalo bi biti sa olakšicama jer na taj način u krajnjem slučaju možemo neku politiku malo kvalitetniju voditi. Tako da ponavljam, znači, dva prijedloga. Prvi je da se razmotri mogućnost preusmjeravanja djela sredstava PDV-a prema lokalnoj samoupravi, da se konačno napravi barem neki korak prema decentralizaciji, da općine gradovi mogu normalno početi funkcionirati. I drugi, ponavljam, da se smanji na hranu, za svu hranu dakle u Hrvatskoj kako bi se građanima olakšao život i kako bi ustvari se očuvala domaća proizvodnja. Hvala lijepa. Hvala i vama. Imamo tri replike. Prvo uvaženi kolega Željko Reiner, potpredsjednik Doma. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, pa ja bih zapravo podržao ovo što je uvaženi kolega rekao. Naime, činjenica je jedan da bi se utjecajem na PDV na hranu bitno pomoglo širokom krugu kućanstva, posebno onima koji su najpotrebitiji, onima koji su najsiromašniji a nažalost takvih ima sve više. Ja bih međutim, još posebno istaknuo nešto drugo. A to je da bi se kao i u mnogim razvijenim zemljama upravo koristeći PDV oporezivanje zdrave hrane, one hrane koju želimo potaknuti da pučanstvo uzima, moglo postići značajne efekte na poboljšanju zdravlja našega pučanstva. Naime, mi često trošimo značajna sredstva na različite programe koji su pozitivni i korisni, promovirajući zdrav način prehrane, čime bi se mogle spriječiti spriječiti i smanjiti učestalost od bolesti srca i krvnih žila koje odnose svakog drugog hrvatskog građana, od bolesti malignih bolesti koje odnose svakog četvrtog hrvatskog građana itd.. da se promjenom načina života, posebice prehranom i poticanjem zdravih načina prehrane može na to bitno utjecati. Mi zbog toga, ponavljam imamo različite programe na koje mi trošimo novce a ovdje bi se vrlo jednostavno smanjenjem PDV-a na određene prehrambene namirnice koje koje su zdrave, prema tome stimuliranjem izravnim konzumiranja takvih namirnica mogao postići odgovarajući učinak bez dodatnog troška odnosno investiranja novca. Nedavno smo imali veliku jednu akciju poticanja smanjenja unosa soli. Primjerice, zašto se ne bi mogle namirnice koje imaju manji sadržaj soli poticati manjim PDV-om. ako se želi to postići, nemojmo biti dvolični. Napravimo takav jedan potez i postići ćemo neusporedivo više nego držeći stotine predavanja, hodajući po školama, uvjeravajući odrasle i djecu da trebaju zdravije se hraniti itd.. Ovdje imamo mehanizam, država ima mehanizam kojim to može jednostavno postići. Hvala lijepo. I vama. Na repliku odgovara poštovani Branko Hrg. država može riješiti, državni aparat može riješiti neke stvari ili ne mora. Sve je samo stvar u tome da li želimo posebno opteretiti koju grupaciju ili jednostavno želimo nešto dobro napraviti. Pa mi smo neko večer u kasnim večernjim satima imali prilike nekoliko puta čuti da je politika aktualne Vlade da se maksimalno optereti građane, to je rekao uvaženi ministar, nekoliko puta u ovoj Sabornici. Najlakše je odrezati, uzeti dok se može ali znate, to bi se seljačkim rječnikom reklo ovako, krava koja se ne hrani ne može se dojiti. Krepat će. I nećemo imati dojiti. I vrlo brzo ćemo doći u situaciju da se neće imat od koga naplaćivati taj PDV i onda ćemo se isčuđavat. Krajnje je vrijeme da se stvarno pogleda istini u oči, da se razmotre situacije, da se uzmu savjeti, ne treba se platit za njih 40 milijuna kuna iz PDV-a da bi dobili savjetnike koji će prodati Poštansku banku i Croatia osiguranje. Mogu to i domaći ljudi napraviti. Neki će to napravit vjerojatno rado i besplatno, samo da pomognu ovoj državi i ovoj Vladi. Ja želim Vladi da uspije, ali tražim od Vlade da ona daje i nama građanima običnim ljudima da možemo normalno početi živjeti. Druga replika i uvaženi Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Hrg, dakle u onom trenutku kad smo zbog direktiva EU morali ukinut nultu stopu i dići stopu na 5%. To je ekvivalent negdje po prilici oko 2 milijarde i 200, 300 milijuna kuna, onda je logično bilo da Vlada razmišlja da stopu PDV na svježe meso spusti bar na 10%. Na takav način bi snizila

i oporezovana sa stopom od 25%. I kad prošle godine znate da prije ljeta je dignuta cijena struje za 20% pa kad tome dodate onih 8,7% PDV-a vam je skoro 30%, cijena plina je porasla 37% pa kad tome dodate onih 8,7% PDV-a pa to vam ispada negdje 46%, a kad znamo da cijena struje struje i plina ili grijanja u jednoj manjoj obiteljskoj kući je ove zime porasla za skoro 700, 800 kuna, kad uzmemo ukidanje nulte stop PDV-a onda bi itekako sa socijalnog aspekta bilo pa čak mogu reći humano da se stopa PDV-a na svježe meso smanjila sa 25 na 10%, a da ne govorim da bi to na određen način potaknulo stočarsku proizvodnju u Republici Hrvatskoj. Na repliku odgovara uvaženi Branko Hrg. **Hrg, Branko (HSS)** Hvala. Gospodine Šuker pa upravo tako, vi ste bili ministar financija i dobro znate te brojke, znate kako se puni i koji su efekti, dakle upravo se radi o tome na što upozoravam cijelo vrijeme ja osobno i ljudi s kojima se savjetujem. Dakle mi smo izračunali da u principu ako bi se smanjila stopa PDV-a na hranu da bi to sigurno dovelo do očuvanja, neću reći povećane proizvodnje ali barem do očuvanja još ovo malo proizvodnje prehrambenih artikala u Hrvatskoj i da ne bi sigurno naštetilo proračunu jer bi ljudi manje išli kupovati van, kupovali bi kod kuće i ono što bi platili na kraju bi bio isti efekt. Ali sigurno je da ne idemo u tom pravcu i da jednostavno kao da namjerno to radimo, kao da namjerno želimo uništiti sve oko sebe. Ja nisam siguran i ne vjerujem da je to namjera nečija, ali onda je to nesposobnost, onda je to nesnalaženje, onda jednostavno moramo o tome malo žešće raspraviti i pogledati tko može što u ovoj Hrvatskoj napraviti. Kažem, sigurno da ima stručnih ljudi, sigurno da ima onih koji to mogu napraviti i siguran sam da ima i onih koji to mogu i besplatno da bi olakšali život građanima, da bi omogućili nekakvu nadu hrvatskim građanima koji su izgubili i da bi počeli taj novac koji je novac hrvatskih građana vraćati natrag očuvavati dakle i tu našu proizvodnju i život u Hrvatskoj. **Stazić, Nenad (SDP)** I treću repliku iznosi uvaženi Draženko Pandek. **Pandek, Draženko (SDP)** Zahvaljujem. Poštovani kolega, vaše zalaganje za izbjegavanje političkog pogodovanja kod zapošljavanja je svakako pohvalno i preporučljivo, no nakon što npr. onda pročitamo u novinama sljedeći naslov: nakon 12 godina župana Kožića polovica zaposlenih u županiji iz HSS-a, a županov sin među njima, Onda stječemo dojam da je takvo zalaganje u biti samo deklaratorno i više ne stoji sadržaj iza toga, nažalost. A ako bi se mogao osvrnuti i na vašu tvrdnju da je cilj ove Vlade gospodarsko opterećenje građana, ponudio bih svojevrstan ispravak netočnog navoda. Naime, cilj ove Vlade je rasterećenje u prvom redu gospodarstva. Kroz rasterećenje gospodarstva jasno da se očekuje, mislim da se možemo apsolutno složiti s tim, poticanje većeg zapošljavanja gdje bi se građani zaposlili i di bi se njihov prihod povećao. Sve mjere ove Vlade su usmjerene ka tome cilju, ka racionalizaciji na tom području. Na repliku odgovara poštovani zastupnik Hrg. **Hrg, Branko (HSS)** Poštovani kolega Pandek, ja znam da idu lokalni izbori i da treba pokušat na svakom mjestu diskreditirati kandidate koji su na izborima, ali vi ste spomenuli gospodina Kožića, župana Zagrebačke županije. Ja ću reći da je on čovjek koji 12 godina obnaša tu dužnost, čovjek kojemu se baš nije nešto moglo posebno pronaći u njegovoj političkoj karijeri lošega i čovjek koji je tu županiju sve ove godine dobro vodio i vodit će ih sigurno još naredne 4 godine. A što se tiče ovog ispravka krivog navoda, pa gledajte, nemojmo sad se praviti da nismo nešto čuli i vidjeli, pa postoje snimke i zapisi ove sjednice kao i svake druge. ministar Linić je nekoliko puta na branjenju rebalansa proračuna rekao da se ova Vlada opredijelila za opterećenje hrvatskih građana, tako je, dobro ste rekli, da bi pomogla gospodarstvu. E sad vas ja pitam a gdje je ta pomoć, zašto onda gospodarstvo kaže da su u komi, da nikad nije bilo lošije, da ne mogu nigdje, da će svi propasti. Jeste dobili pismo Obrtničke komore? Vjerojatno jeste, dobili smo ga svi. Da li ste dobili pismo Udruge Franak, prijedloge amandmana na neki zakon? Znači to su sve stvari koje nam dolaze, koje moramo sagledati i priznati si ljudi, stanje nije dobro, nije dobro, samo oporezujemo, samo pritišćemo, s druge strane ne ide nikako dalje dobro, ne razvija se, ne događa se ništa pozitivno i to je istina. Ja to nikoga neću okriviti. Ja ću samo reći da je krajnje vrijeme da pogledamo istini u oči, da se skupe ljudi koji to mogu probat nešto napraviti, da to budu ljudi iz struke i da konačno napravimo neke poteze koji će dati barem nadu. kojim se u najvećem dijelu usklađuje sa europskim zakonodavstvom tiče se i hrvatskih branitelja, tj. invalida Domovinskog rata i obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja u nabavci i uvozu osobnih automobila i opreme za obavljanje gospodarske djelatnosti tako da u ovom prijedlogu zakona koji je već usklađen i rečeno je da će to prestati danom ulaska Hrvatske u EU. No mogućnost koja je ostala Ministarstvu financija kao i Vladi Republike Hrvatske da minimalnu stopu PDV-a od 5% upotrijebi i na ova pomagala koja su hrvatskim braniteljima nužno Znači, 5% bi bilo ono što bi adekvatno zadovoljavalo europske standarde, europsko zakonodavstvo i stoga ne možemo prihvatiti da ovakvim načinom se totalno stavljaju u istu poziciju sa novinarima koji u svojim ekskluzivnim izdanjima hvaleći aktualnu nesposobnu vlast Hrvatski branitelji kao stvaraoci domovine koji su ostavljali i svoje dijelove tijela na ratištu, koji su krvarili za ovu Domovinu sigurno bi trebali imati mogućnost nabavke automobila i to pogotovo oni od druge do četvrte kategorije koji sada to pravo gube ulaskom u EU a i ovim promjenama, tj. ovim zakonom je definirano da oni više to pravo neće ostvarivati. Bilo bi lijepo i bilo bi solidarno sa hrvatskim braniteljima da je i ministar branitelja, ali i premijer koji se zaklinju da poštuju hrvatske branitelje i njihova prava da su rekli u ovom zakonu da 5% na uvoz automobila, ali i opreme, oprema za hrvatske branitelje koji su otvorili svoje obrte, zadruge ili koji imaju firme, sigurno za nabavljanje te opreme, zapošljavanje njih samih nema država nikakvih obaveza prema njima kad su samozaposleni. Oni zapošljavaju također hrvatske branitelje. Mislim da ovim se i uvodi porez jednak kao za sve druge građane i na ortopedska pomagala i na sve ono što je potrebno onima koji teško danas bez nogu, bez ruku ili slijepi poslije rata i ratnih stradanja sigurno neće biti dobra odredba ove Vlade. Ako je to pak nerazumijevanje ili ako je to gledanje sa aspekta da su hrvatski branitelji, tj. ovdje se radi u većini o invalidima koji će ostati bez ovih prava kao i obiteljima poginulih, smrtno stradalih, djeci zatočenih i nestalih mislim da neće biti nikako a već se pokazalo da sve ono što se radilo protiv hrvatskih branitelja i njihovih aktivnih demokratskih prosvjeda nije dobro i nije tako ni ova mjera koja će zakonski ih opteretiti u daljnjem životu, u daljnjem radu neće biti ni malo dobra za tu populaciju. Vjerujemo da svi građani Republike Hrvatske sa nelagodom gledaju prijedlog ovog zakona koji novinskim kućama na državnom nivou omogućuju minimalnu stopu poreza, dok s druge strane ti novinski tajkuni omogućuju i nekim aktualnim ministrima korištenje svojih prostora i tko zna kakve sve druge ustupke. Vjerujemo da kao ni sva porezna presija koja je do sada učinjena prema hrvatskim građanima, a s time i hrvatskim braniteljima neće pomoći ovoj aktualnoj Vladi u punjenju proračuna, neće pomoći ni ovo ovo porezno opterećenje na uvoz automobila, opreme i strojeva hrvatskim braniteljima, ali jednako tako i vjerskim zajednicama, neće pomoći ničemu da se ovoj nesposobnoj Vladi omogući izlazak iz krize u koju su doveli svojim neznanjem i nesposobnošću. Preporučam da se u narednom vremenu razmotri ovaj moj prijedlog i da se minimalna stopa PDV-a upotrijebi na uvoz automobila, opreme i strojeva koje koriste hrvatski branitelji u svojem samozapošljavanju, u svojem radu i osiguravanju egzistencije svojoj obitelji. Jednako tako vjerujem da oslobođenje ili ustupci prema novinarima neće pomoći u daljnjoj prezentaciji svega onoga što ne valja u današnjem radu. Moramo svi zajedno gledati da braniteljska populacija je bila spremna dati život za domovinu Hrvatsku i da njoj po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja sve ovo je do sada pripadalo i stoga jedan senzibilitet koji je trebao biti upotrijebljen i minimalna stopa na uvoz automobila za sve one koji to nisu koristili, za sve one kojima je to osnovno ili potrebno sredstvo kao pomagalo u njihovom radu i životu kao i onima koji zapošljavaju, koji se bave gospodarskom djelatnošću da bude olakšica. Ne može se reći da je to striktno obaveza usklađenja sa zakonom, sa europskim direktivama ili ispregovaranim poglavljima. Vjerujemo da je bilo prostora i da je bilo samo želje i volje 5% bi svi prihvatili jer to je najmanja stopa koja bi se primjenjivala. Ili u protivnom zašto nije se u proračunu iznašlo sredstava i mogućnosti da se to subvencionira, to porezno opterećenje da se subvencionira hrvatskim braniteljima kroz Ministarstvo branitelja. I ta mogućnost ostaje otvorena. Stoga ja bih radije da bude ona koja će biti 5% opterećenja i s time će se vjerojatno složiti svi naši invalidi, obitelji poginulih, smrtno stradalih, djeca zatočenih i nestalih. Vjerujem da razumijete da ovakva stvar sigurno neće biti nikome na korist, samo na štetu i da će izazvati još dodatno onih koji će biti nezaposleni ili onih koji će biti u nemogućnosti da pribave si i osnovno sredstvo kojim bi kroz život sa svojom familijom mogli bar komunicirati ili putovati i odlaziti liječniku. Vjerujem da ste dobro razmotrili što činite ovim zakonom i kakvu nepravdu stvarate. Jednako tako ne mogu se složiti da kruh, mlijeko i lijekovi budu u istoj kategoriji sa novinama, pogotovo onima koji šire puno puta dezinformacije i o aktualnoj vlasti i o pojedincima i zastupnicima i koji puno puta kao žuti tisak izazivaju afere koje nikome ne idu na korist. Mislim da to sigurno nije dobro, da to sigurno ne može biti u istoj kategoriji i da sigurno se s time neće pomoći bez obzira da li oni ta sredstva kojih će biti oslobođeni reprogramiraju i stavljaju u funkciju poboljšanja tiska, kvalitete, objektivnosti ili onoga svega što im etika novinarska nalaže. Pitanje je da li će to održati održati ih na površini jer teško je za vjerovati kada histerijski nastupaju da više bilo tko želi ih i uzeti i bez cijene. Da za badava dijele neke novine sigurno našim građanima nisu željni da budu u rukama jer ne žele čitati takve strašne obmane i gluposti koje se nalaze u njima. Pa tako neće im pomoći ni smanjenje PDV-a na novine da ih se u što većem broju kupuje, da im se poveća tiraža ili da im se podiđe kako bi politički hvalili one koji im čine takve ustupke. hrvatski građani neće povećati kupnju novina sa ovih aspekata, ali vjerujem da ste to učinili prema svima jednako, prema regionalnim, lokalnim novinama, prema elektroničkim medijima onda bih rekao da je to iskrena želja kako bi informiranost naših građana bila što bolja. Ovako kada to činite na uštrb hrvatskih branitelja, na uštrb vjerskih zajednica onda šaljete jasnu poruku da su vam to kao politički protivnici. A hrvatski branitelji su iz svih političkih opcija i nisu ničiji protivnici i ne trebaju ispaštati zbog nečijeg nerazumijevanja, zbog nečijih odnosa koji graniče sa stvarnošću i sa pameću. Odnosi koji prema hrvatskim braniteljima danas se i kroz ovaj Zakon o PDV-u sigurno će još dodatno zaoštriti odnos prema onima koji nemaju razumijevanja za braniteljske potrebe i za braniteljske zahtjeve. Hvala. Ovo vaše izlaganje izazvalo je nekoliko replika. Prvi će svoje neslaganje izraziti poštovani zastupnik Josip Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo potpredsjedniče. Nije neslaganje, uopće nije neslaganje. Ja se slažem gotovo više-manje sa cijelom raspravom uvaženog gospodina Đakića, s time da ja mogu nešto dopuniti ako on po mom mišljenju nije to rekao do kraja. A činjenica jest da živimo u državi različitih mjerila i gledajući prijedlog ovog zakona postavlja se zaista pitanje kakva mjerila mi imamo? Jer kruh i mlijeko na jednu stranu, to je biološka potreba čovjeka, mora se hraniti svaki dan, ali izjednačiti to sa jednom novinom, izdavaštvom nema nikakve potrebe. Jer pravo na informaciju, biti informiran nije biološka potreba čovjeka. E sad, vi ste naveli primjer hrvatskih branitelja. Ti ljudi koji su u ratu ugradili i svoj dio tijela u stvaranje ove države e njima porez 25%. To je tako. Jer jednostavno izgubili smo se, pogotovo ova vlast, u obnašanju vlasti i više ne znamo gdje idemo. A tko će donijeti ovaj zakon? Može Ministarstvo financija predlagati što god hoće, ali ako ovaj tu Dom i ljudi ovdje u Saboru ne dignu ruke od tog zakona ništa. A tko će donijeti? Pohlepni, besramni, rastrošni i bahati saborski zastupnici u korist ovih novinara. To će oni odraditi u petak prvo čitanje pa će se usvojiti zaključak, a onda u drugom čitanju će ti isti zastupnici lijepo još jedanput kako se ono kaže pljunuti na svoj dignitet i dignuti ruku za ovakav prijedlog zakona za te iste nakladnike koji ovako pišu za te iste zastupnike. I tko će nam biti kriv? Nitko, sami sebi! Hvala lijepo. **Stazić, U pravu ste. Ja sam govorio o žutilu tiska kojemu se sada pomaže, o svim nerealnostima koje iznose, o nekakvom kvazi-istraživačkom novinarstvu, o svemu onome što će biti oslobođeno i što će biti u privilegiji ovaj puta, a prava hrvatskih branitelja su zanemarena. Osim 100%-nih invalida kojima država nabavlja automobile, njih 450 po zahtjevu, i to imamo rok od 6 mjeseci. Oni su oslobođeni i ta nabava će biti oslobođena PDV-a. To je definirano ovim zakonom jer državne institucije, Vlada, županije, gradovi i općine to mogu. No međutim, oni koji individualno nabavljaju svoje automobile kao osobna pomagala kao i strojeve neće biti oslobođeni. I sada zamislite si, kruh, mlijeko, lijekovi i novine na jednu stranu. To je ista kategorija. Pa to je katastrofa! U hrvatskom društvu to je nedopustivo. Ja ne znam da li ćete stvarno dozvoliti kao i Vlada, ali i hrvatski zastupnici u ovom Saboru i zastupnice da stvarno mi prihvaćamo da 5% bude porez na automobile i na strojeve za hrvatske branitelje tj. invalide Domovinskog rata od 2. do 4. kategorije. O njima govorimo, o smrtno stradalima, obitelji tih smrtno stradalih, zatočenih i nestalih. I ja vas molim da razmislite i da vi kao zastupnik također apelirate na sve druge da zajednički otklonimo tu mogućnost da novine, jer ne može ih spasiti nitko, hrvatski građani ih takove kao što su požutile ne žele ni čitati, ni vidjeti, ni držati u rukama jer im i ruke zaprljaju. Druga replika, Tomislav Ivić. hrvatskim braniteljima, odnosno invalidima Domovinskog rata i stradalnicima Domovinskog rata da se u konačnom prijedlogu zakona kroz zakonsku odredbu odredi minimalna stopa poreza na dodanu vrijednost od 5% za nabavku osobnih automobila jer je riječ o ljudima koji automobil nije luksuz nego prijeka potreba i on je ubiti ortopedsko pomagalo. Nekom kome su u ratu stradale noge, daljnji ekstremiteti pa i gornji ekstremiteti, koji je ostao bez noge, bez ruke svakako ima potrebu da uz pomoć države riješi svoje ortopedsko pomagalo, a njemu je automobil ortopedsko pomagalo. Ta kategorija građana ne dobiva automobili od države, ona ga plaća vlastitim sredstvima i još na to treba platiti onda 25% PDV. PDV. Mislim da je to potpuno neodrživo i nadam se da će i u Ministarstvo financija uvidjeti da to zaista nema nikakvog opravdanja, svaka čast hrvatskim ratnim vojnim invalidima, i država je tu zaista sve ove godine to uspješno rješavala kupovinom automobila i oni neće biti ničim zakinuti. Međutim, jedna ozbiljna kategorija invalida invalida Domovinskog rata će na ovaj način biti u znatno nepovoljnijem položaju i ja mislim da država mora ovdje pronaći načina da se i ova skupina pogotovo što to nije riječ, o ne znam kolikom broju hrvatskih ratnih vojnih invalida, riječ je dakle o skupinama najtežih ratnih vojnih invalida. I mislim da je potpuno u redu ovaj prijedlog kolege Đakića. Na ovu repliku odgovara Josip Đakić. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Evo kolega Iviću pa vi ste kao ministar branitelja brinuli i skrbili o toj populaciji i najbolje znate koliko je potreba, stvarna potreba da se ovom ovom stopom od 5%, to bi bilo najkorektnije, najjednostavnije jer hrvatski branitelji su u datim momentima krize RH bili prvi koji su se dobrovoljno odrekli svojih 10% u interesu države kako bi se spasio proračun, kako bi se sindikalnim čelnicima također reklo da hrvatski branitelji su ti koji su bili spremni dat život, spremni su se odreći dijela svojih primanja koja su im zakonom definirana i to su učinili i nije im do danas vraćeno, niti je netko spomenuo. Današnji ministar hrvatskih branitelja koji je bio na Vladi sa ovim zakonom se složio. Ja bih rekao da nije opće brigu vodio i trebao je bar uvrstiti 5% kao najmanju stopu za nabavku automobila u individualnim potezima i da je za nabavku strojeva, a i simptomatično je da je baš braniteljska populacija zajedno sa vjerskim zajednicama doživljava jednako takvo dezavuiranje, i jednako tako zakon kojim će 25% plaćati na ono što čine. To je baš simptomatična odrednica ovoga zakona koja jasno govori o tome da je ova aktualna Vlada i protiv branitelja i protiv Crkve, bez obzira koje Crkve, da li to Rimokatolička, Grkokatolička, Islamska, da li je to Pravoslavna ili bilo koja druga. Vjerujem da, piše o svim vjerskim zajednicama pa mislim da me ne treba ispravljati, jasno su napisali koga to sve kači, pa tako želim reći u ovoj prilici neće to gospodine Iviću pomoći ovoj Vladi, a niti proračunu da se poboljša njegovo punjenje jer sve je učinjeno kako bi se Hrvatska dovela na ponor propasti i proračunski i punjenjem. Jer ni ovim povećanjem nisu …/Upadica Stazić: Vrijeme./… pomogla do sada u Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolega Đakić ja s vama iznosim svoje neslaganje i zato repliciram. Ne slažem se, smatram da niste dovoljno istaknuli odgovornost Ministarstva branitelja u ovom slučaju. Jer ako već moramo nešto riješiti zbog direktiva EU, ako to ne možemo riješiti sa među stopom, onda bi bila logična stvar da ministar kad je već završio velike poslove oko objave, našao je na desetina tisuća onih kojima tamo mjesto ne pripada, sad su ostali samo oni koji su tu. I ako novci uđu u državni proračun onda je logična stvar da isti taj iznos se povećava proračun hrvatskih branitelja, ide kroz neku novu poziciju, kroz pomoć hrvatskim braniteljima upravo u ovom dijelu, se pomogne hrvatskim braniteljima. Jer što se tiče ove opreme za obavljanje djelatnosti tu se njima tako i tako predporez vrati pa oni u principu nakon nekog vremena su, što bi naš narod rekao na svome, ali kažem ja stvarno izražavam svoje jedno veliko neslaganje s vama jer vi niste istaknuli svoje nezadovoljstvo sa ponašanjem matičnog ministarstva. Jer ministarstvo branitelja koliko sam ja primijetio uopće se nije oglasilo u svezi s ovim. Je li možda Ministarstvo branitelja i ministar smatra da to nije problem za hrvatske branitelje, invalide Domovinskog rata ili o tome Ministarstvo branitelja uopće ne treba brinut. Dakle, ako su kolege iz ministarstva morale ovo ugraditi u zakon zbog toga što što je takva direktiva EU, s obzirom da će novci uči u proračun samo se lijepo sa lijeve presele, ali teledirigirano na desnu stranu proračuna u Ministarstvo branitelja, otvori se nova pozicija i hrvatski branitelji će biti riješeni i neće biti nezadovoljni. No, kaže ministar je bio zauzet zauzet sa silnim poslovima, vjerojatno negdje sad i guta metke ili šta ja znam šta već radi, pa ne stigne brinut o ovim problemima. **Stazić, Nenad (SDP)** Evo, kolega Šuker pokazuje da zna pravo značenje riječi replika. Da čujemo odgovor. Hvala lijepo. Pa ja bih rekao da ste dobro definirali da se ne slažete sa mnom iako sam ja spomenuo ministra hrvatskih branitelja. Na Vladi nije govorio o tome ništa, pa čak nije ni samom kao predsjednikom Odbora za ratne veterane i predsjednika udruge komunicirao u vezi toga kako ćemo kako ćemo otkloniti to što se tiče novih nameta hrvatskim braniteljima. Novi nameti su 25% to je jasno a svaki automobil, svaki stroj koštat će 25% više, 20 ako uvedu 5% minimalnu stopu. Vjerujem da će on retroaktivno o tome govoriti. Vjerujem da neće samo metke progutati. On će i dalje rigati vatru kao bjesni zmaj. I vjerujem da će iznaći iz ovih svakih milijun kuna koji košta jedan hrvatski branitelj kojega je otkrio da će kompenzirati sa ovim što se tiče kompletne populacije hrvatskih branitelja. Javit će se on vjerojatno onda kada to bude doneseno u drugom čitanju, onda će doći i reći da će to ministarstvo vjerojatno pokriti iz ovih lažnih koje su našli. Ja se bi isto borio za to da bude samo pravedno ali da se ima senzibiliteta prema toj populaciji kao i prema vjerskim zajednicama prije svega mora se ga imati jer ti ljudi ne smiju biti zanemareni. Ti ljudi ne smiju biti ostavljeni i tima ljudima se mora omogućiti ono nužno a to je automobil ili stroj za daljnji rad i za daljnje funkcioniranje. **Stazić, Nenad (SDP)** I posljednja replika, uvaženi Branko Hrg. **Hrg, Branko (HSS)** Hvala. Pa kolega Đakiću ja se ne mogu s vama složiti da bi trebalo staviti veći PDV na novine jer kad ste usporedili to sa kruhom i mlijekom onda ja mislim da to ustvari ide nekako u današnje vrijeme u Hrvatskoj zajedno jer kad ljudi ne mogu baš puno više kupiti namirnica zbog skupoće onda im je puno lakše kupiti novine pa ih se tamo onda nahrani da oni vide kako je njima ustvari dobro. tako da ipak građani plaćaju te novine, oni plaćaju taj PDV i u tom dijelu mislim da to i nije možda usporedba da ne bi trebao baš u tom pravcu ići i poslagivat da to bude više. Ono što bi trebalo napraviti, ja bih još dalje išao da se smanji PDV na tv pretplatu za javnu televiziju, ako je javna, javna se zove, državna je. Ali i to bi trebalo jer i to građani plaćaju a ne konzumiraju baš toliko koliko bi trebali konzumirat. A što se tiče branitelja i vjerskih zajednica? Ma svakom branitelju koji želi nešto raditi, koji se želi baviti poduzetništvom, ne da ga treba oporezovat, nego mu treba još dati dodatnu nagradu da to radi jer on spašava sebe, svoju obitelj, spašava društvo. Previše je grešaka u tom segmentu kroz našu ovu povijest napravljeno. Previše je obitelji stradalo, previše ljudi je stradalo baš zbog nekim možda poteza koji nisu bili dobri u tom pravcu. Znači razvijati taj duh kod branitelja da oni idu nešto radit, da kupuju strojeve, da se bave poduzetništvom minimalno oporezovati i još stimulirati. To bi bio pravi potez, to bi bio pravi posao a da ne govorim o vjerskim zajednicama mislim da i tu idemo u neke krajnosti. Ali mi ćemo uskoro plaćati i zrak vjerojatno. Kolega Hrg, istine radi na pristojbu HRT se ne plaća PDV ali odgovorit će vam kolega Đakić. Hvala lijepo. Pa evo kolega Hrg da, neki se hrane s novinama ali sve manje. Sve manje je tih koji se hrane novinskim člancima jer i to postaje stvar prošlosti. Ljudi nisu ni nepismeni, ljudi nisu ni toliko zaluđeni novinskim člancima kako bi kupovali novine. Kažem vam da više ni ih ni zabadava neće uzeti ni čitati s obzirom da su doživjeli svašta od njih i svakakve obmane. Čak ni anketama više ne vjeruju s obzirom da su ankete također pokazale da su namještene i da nisu objektivne. Vjerujem da neće ni ovo pomoći novinskim kućama koje su sve vjerojatno sve dobi pretočile u nešto drugo, u neku privatnu imovinu, automobile, luksuze itd. ali hrvatskim braniteljima kojima se može iz zahvale što su bili spremni dati život za domovinu omogućiti da imaju manju stopu PDV-a, omogućiti da nabave strojeve, da se bave djelatnošću kojom će zapošljavati sebe, da neće biti teret državi, a onima invalidima treba omogućiti da imaju kao ortopedsko pomagalo koristiti i automobile ili vozila koja nabave kako bi obavljali redovne životne funkcije. To je zaboravljeno, toga nema i stoga želim reći ni jednom direktivom EU ne brani ovu minimalnu stopu PDV-a na kupnju automobila hrvatskim braniteljima kao i obiteljima zatočenih, nestalih ili smrtno stradalih. Stoga vjerujem da će prepoznati ova Vlada i ministar u narednom raspravi da je to nužna i potreba a ne luksuz.

Prije svega naglašavam da ću u ovom zakonu govoriti naravno kao laik na financijskom području, ne i kao osoba koja ima neposredan izravan kontakt s poduzetnicima na području istočnog dijela Zagreba, Dubrave, Sesveta no i istočnog dijela Zagrebačke županije, Zeline i Dugog sela. Općenito govoreći smatram da ovaj zakon apsolutno treba podržati jer prvenstveno u bitnome predstavlja usklađenje s pravnom stečevinom EU kao i sa svime onime što smo u pregovaračkom procesu ispregovarali. Treba ga podržati s toga što isključivo i na donošenje novog zakona a ne za izmjene postojećeg što pozdravljamo radi pravne čistoće, mogućnosti lakšeg razumijevanja i čitanja zakona. Pozdravljam činjenicu da su prihvaćene sugestije da se zakon donosi u dva čitanja jer se bez sumnje radi izuzetno važnoj materiji u pogledu u kojoj odlučivanje u dva čitanja može biti izuzetno korisno. Kad govorimo o PDV-u i njegovom uvođenju možemo primijetiti da je ovaj zakon uvijek izazivao određene kontraverzije još od svog uvođenja tamo 1998.godine kada je PDV i njegovo uvođenje bilo top tema gotovo cijelu godinu. Tako se osjećam i na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj na stadionu dominirao transparent na kojem je pisalo "Vatreni želimo od vas 100% plus PDV". Tada je da se prisjetimo jedan jedini put državni proračun bio u suficitu, za vrijeme ondašnje HDZ-ove perjanice na području financija gospodina Borislava Škegre, ali nažalost je taj suficit brzo da tako kažem rastrajban, ispričavam se možda na upotrebi neknjiževnog izričaja ali mi se čini bi taj izraz najpogodnije ogovarao u odnosu na neku blažu i umjereniju riječ. Znači kada se i tog prisjetimo onda mi padne na pamet jedna često slušana sintagma o Hrvatskoj koja je zemlja propuštenih prilika, no dobro velim to je već proliveno mlijeko. Osobno bih istaknuo određene primjedbe na predloženi tekst zakona. U prvom čini mi se možda je bilo sretnije rješenje da se … eventualno duže razdoblje za prilagodbu zbog složenosti zakona i osiguranja bolje primjene. Druga primjedba odnosi se naravno na pitanje obračuna poreza na dodanu vrijednost koja je različita od dosadašnje odredbe članka 17.stavka 3. Zakona. Dolazim kao što sam spomenuo iz izrazito obrtničko-poduzetničkog kraja i donekle imam strah da će promjena obračuna poreza prema poduzetnicima koji su obveznici poreza na dohodak izrazito negativno djelovati na njihovo poslovanje. Do sada su oni naravno PDV obračunavali prema primljenim odnosno naplaćenim naknadama. Kada bi bio moguć ostanak takve odredbe osigurava po mom mišljenju vjetar u leđa opstanak našeg obrtništva i slobodnih zanimanja uz određeno osiguranje sprečavanja zloupotreba. Uvođenje tih osoba u krug poduzetnika koji sustav dakle koji plaćaju PDV po fakturiranim a ne naplaćenim računima je rekao bih za njih prilično opasna i može dovesti do zatvaranja novih obrta. Tu treba napomenuti da su i te osobe koje su obveznici poreza na dohodak za sve svoje obveze odgovaraju čitavom svojom imovinom i mogućnost zloupotrebe kod njih je značajno manja. Stoji naravno primjedba da se o tom slučaju mora isti kriterij primijeniti prema drugim poduzetnicima gdje se otvara velika mogućnost zloupotrebe ali mislim da postoji možda mogućnost širenja postojećeg zakonodavnog okvira kojim bi se osiguralo u pogledu poreznih davanja sprečavanje zloupotreba. Ukoliko bi se našla određena rješenja da bi se dodatno spriječila mogućnost zloupotreba mislim da bi svakako prioritetno trebala razmisliti o stavljanju dosadašnjeg uređenja uređenja u pogledu obrtnika i slobodnih zanimanja. Treća moja primjedba odnosila se kao što je istaknuto u nekoliko rasprava na obračun naplate PDV-a na koncerte. Naravno za takvo rješenje bi mogli naći argumente i za i protiv. No, osobno čini mi se da treba … razlozi za. U prvom redu radi se o promociji kulturnih događanja kojima treba pomoći jer u vremenima krize sasvim sigurno prvo odricanje od onog što je egzistencionalno manje bitno. Argument za je i činjenica da su koncerti sve važniji dio turističke ponude. Najbolji primjer je recimo Pula koja postaje koncertno središte sve veće koncertno središte ali i Šibenik pa i Zagreb. I ovdje kod koncerata koji se održava ovdje u Areni možemo primijetiti veliki broj turista iz susjednih zemalja koji prilikom posjete koncertu generiraju i druge prihode dakle ne utječu ne utječu samo na prodaju ulaznica. Bez sumnje smatram da bi u turističkom segmentu određivanje stopa od PDV-a 10% na karte za koncerte dali dodatni poticaj ne samo u ovom naravno biti važan instrument ne samo fiskalne nego i gospodarske politike. Općenito govoreći govoreći … na području financija svakako preporučio praćenje stopa PDV-a u susjednim državama, pogotovo ako se ta stopa odnosi na proizvode koje u većoj mjeri proizvodimo i u našoj zemlji. Na takve grupe proizvoda koji se proizvode ili se mogu proizvoditi u Hrvatskoj svakako treba konstantno razmatrati mogućnosti koje pružaju promjene stope PDV-a, a na eventualno činjenje tih proizvoda konkurentnijim kod domaćih potrošača. U svakom slučaju napominjem općenito govoreći treba podržati, a svakako bi bilo dobro do drugog čitanja i ove primjedbe koje sam iznio nadam se razmotriti i uvrstiti ako je moguće u tekst zakona u drugom čitanju. Hvala. Posljednji ali ne zato manje važan u pojedinačnoj raspravi obratit će nam se poštovani Jasen Mesić. Prije svega želio bih reći da je dobro da ovaj zakon ipak ide u dva čitanja što omogućuje da barem pokušamo popraviti sve one nelogičnosti koje se u ovom prijedlogu zakona iznose. Neću ponavljati ono što su rekle kolegice i kolege, ali ću ipak ukazati na neke stvari koje smatram posebno važnima. Prije svega obrtnici. Svi znamo da 1.7. ulazimo u EU i da na neki način moramo zadržati konkurentnost onog sektora kojeg smatramo jednim od najbitnijih za hrvatsko gospodarstvo i za hrvatsku privredu, a to su obrtnici. Isto tako svi govorimo da nam je vrlo bitna turistička orijentacija RH. pa prema tome ne vidim razloga zašto se to ne omogući, a to je i direktiva iz 2006. EU komisije dozvoljava i to su iskoristile mnoge zemlje EU na Sredozemlju, pa tako Cipar ima 8%, Grčka ima 13%, Španjolska 8%, Francuska 5,5%, Italija 10% vezano za plovni objekti, vezano uz vrstu plovni objekti za izlete. Ne vidim zašto se na isti način to u ovom prijedlogu zakona ne bi moglo odnositi na one naše privrednike koji na plovnim objektima pružaju i ugostiteljske usluge. Potpuno mi je nejasno zašto isto tako reducirana stopa se ne primjenjuje na cvjećare kada je to u nizu europskih zemalja isto sukladno, istoj direktivi Pa tako za cvijeće povlaštenu stopu imaju Belgija 6, Slovenija 8, Poljska 8, Luksemburg 6% i Nizozemska 6% koja od toga naravno ostvaruje velike, velike prihode. Isto tako potpuno se desila jedna interesantna stvar vezano za ugostiteljske usluge i catering objekte i pripremanje i dostavu hrane. Gdje imamo situaciju da će ona pizza koju naručimo više koštati ako je naručimo više koštati ako je naručimo To može dovesti do paradoksalnih situacija da recimo u slastičarni bi vas zapravo trebali pitati da li ćete sladoled sa dvije kuglice pojesti unutar prostorije slastičarne ili izvan prostorije slastičarne jer u ta dva slučaja nemate isti PDV ovako kako je predloženo. Bilo bi jednako a isto mogućnost u Europi je takva, jer recimo Austrija ima jednaki PDV za sve i za pripremu i odnošenje hrane, naručivanje hrane i za konzumiranje u ugostiteljskom objektu. Belgija ista stvar, Irska ista stvar, Italija ista stvar, Luksemburg ista stvar, Slovenija ista stvar, Poljska ista stvar, Turska ista stvar. Stvarno ne mislim da bi Hrvatska u tome trebala biti specifikum. Nekoliko kolegica i kolega je već spomenulo vezano uz PDV na koncertna događanja, odnosno organizaciju koncerata gdje se predlaže sada najveći PDV od najveći PDV od 25%, kompletno okruženje koje od toga jako dobro zarađuje ima povlaštenu stopu PDV-a. To su manifestacije koje omogućuju dodatni turistički prihod, na bilo kojem mjestu se organiziraju. To su manifestacije od kojih zarađuju i naše autoceste, od kojih zarađuju naši prijevoznici, od kojih zarađuju naši ugostitelji, od koje zarađuju i samostalni umjetnici evo koji se sada vidimo uvode u sustav PDV-a. I stvarno je potpuno nelogično da u isto vrijeme kada samostalne umjetnike uvodite u sustav PDV-a, idete sa maksimalnom stopom PDV-a na koncertna događanja. U kompletnoj branši, mišljenje je tu 1/1 ili 100%. Nećete naći nikoga tko se time bavi da kaže, da stopa PDV-a treba biti najveća moguća a netko u okruženju 10, 15%. Može se napraviti i privremena mjera pa da pustimo smanjeni PDV na koncertna događanja recimo na 10% kroz godinu, dvije, tri pa ćemo vidjeti efekte. I ne vidim zašto bi Vlada i nadležno ministarstvo od toga trebali bježati. Vezano za vjerske zajednice, već sam rekao u jednoj replici, više od 1100 stradalih vjerskih objekata u Domovinskom ratu. Direktna šteta 300 milijuna eura. Veći dio inventara uništen. Neshvatljivo mi je zašto ako netko dobije orgulje kao donaciju iz Njemačke zašto onda na to mora platiti do kraja PDV. uključio./… Međutim, stvarno ako imamo humanitarne organizacije koje su iz toga izuzete na ovakve konkretne stvari, na umjetnička djela koja su donirana ne vidim zašto bi crkva morala biti i dalje obveznik PDV-a. Kalvinistička crkva u Laslovu, više od 300 objekata kojima upravlja SPC od manastira Krka itd., itd.. a nešto je o tome govorio i cijenjeni kolega Šuker, on dobro zna na području Banovine, Petrinja, Kostajnica, Glina, Gora, Maja, kompletno uništeni vjerski objekti koji do sada nisu obnovljeni. Mislim da i o tome moramo voditi računa. Jer to je opet na neki način i turistički resurs koji se onda posjećuje, tim postaje hodočašće i neka druga vrsta mogućnosti zarade koje koje iz toga proizlaze. Što se tiče medija, ja ne znam kako je na koordinaciji Vlade reagiralo nadležno Ministarstvo za medije a to je Ministarstvo kulture, koja najavljuje medijsku strategiju pompozno evo već dvije godine otkada su u oporbi. Uvijek imamo samo izmjene i dopune. I onda vam se odjedanput desi smanjivanje PDV-a na dnevne novine, tjednici tiskani koji možemo se svi skupa složiti imaju ozbiljnije i analitičkije članke su od toga potpuno izuzeti. O HINA-i nitko ne spominje niti riječ, nego ostaje maksimalni PDV. O HRT-u pretplati nitko ne spomene niti riječ koji su javni servisi a znamo da je HINA u problemu sa financijama. I na neki način to pravdamo brigom za medije. Istovremeno imate barem tri inicijative, što Hrvatskog novinarskog društva, što raznih asocijacija službenih i neslužbenih novinara i ostalih intelektualaca koji govore može biti diferencirana stopa PDV-a ali ona mora biti vezana uz javni interes. Tako da stvarno i faktički smanjujemo PDV na nešto što stvarno može biti, što i je vrlo često žutilo i šund. Dakle, niti olakšavamo time da novine prežive jer će se i dalje manje kupovati jer kupovna moć građana sve više pada, sve više je nezaposlenih, tih 5% ih neće spasiti, novinari će biti jednako ugroženi i nikakva njihova prava se neće s time moći nadomjestiti. Istovremeno će biti …/Govornik se ne razumije./… i istovremeno mediji koji su da tako kažem u vlasništvu Republike Hrvatske, istovremeno ih jednako opterećujemo stvarno smo dobri gospodari. A istovremeno tu istu HINA-u financiramo iz proračuna i stalno je malo. Nikako da ju postavimo na noge. I prije je to bito problem, ne kažem da je to sada od jučer. Ali ako već idemo u to pa zašto onda tu ne idemo s diferenciranim stopama pa da stimuliramo pravo analitičke članke, pravo novinarstvo, pravi javni servis. Pa idemo sa stopom 5, 10, 15 vezano za javni sadržaj. Dakle ovdje opraštamo. Istovremeno, kolegice i kolege, imate posebnu proračunsku stavku od gotovo 3 milijuna kuna koje predviđa subvencioniranje neprofitnih medija, šta god to značilo, isto bez obzira na javni interes. Pa gdje je tu logika. Dakle smanjuješ PDV, istovremeno iz proračuna izdvajaš 3 milijuna kuna za neprofitne medije bez obzira na javni interes, a mediji koji su u tvom vlasništvu i koji bi trebali biti javni interes njima ostaviš isto 100. I sad mi netko hoće rastumačit da je to za dobrobit medija i društva i javnosti i novinara čije tri asocijacije pišu protestna pisma i potpisuju se. Šta ćemo s time postići i kako može matično Ministarstvo kulture zaduženo za medijsku politiku na koordinaciji to pustiti. Na koordinaciji Vlade to propustiti. Ja mogu možda i razumjeti kolege iz Ministarstva financija, ali ne mogu razumjeti one koji su nas bombardirali tu pričama o javnom servisu da na ovaj način to tako prođe. Prevara, velika prevara. Hvala lijepo. Hvala i vama. Imamo prijavljenu jednu repliku. Poštovana Đurđica Sumrak, izvolite. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Mesić, slušala sam vas pažljivo i zaista u ovom dijelu koji se odnosi na PDV na neke od novina slažem se s vama. i u dijelu gdje ste govorili o koncertima. Ono što meni nikako nije jasno i nikad mi neće biti jasno da je taj PDV, ako je to točno, ako sam to dobro razumjela, jednak za održavanje koncerta klasične glazbe, eminentnih umjetnika, zaista ne samo svjetskih ali moram reći i domaćih naših eminentnih glazbenika klasičara, kako instrumentalista, a jednako tako i U odnosu na ovo kao što ste rekli žutilo i šund u novinama, takvo žutilo zaista postoji u organizaciji koncerata različitih cajki i ostalih koji truju ostalih koji truju naše mlade generacije jer im se nude besprijekorno. Ok i ja sam za to, takvima da PDV čak i više kad bi se moglo od 25%. Ali jednako tako voljela bih da postoji u ovoj Hrvatskoj državi kod ove Vlade jedan interes za edukaciju i odgoj mladih ljudi koji zaista dolazi iz kuće, ali mora se moći i ponuditi nešto, a to su takve vrste koncerta i priredbe koje zaista mogu samo oplemeniti mladog čovjeka za razliku od ovih

glazbeno-scenskih umjetnika podsjetili da o tome da li je nešto žutilo i da li je nešto loš ili dobar koncert bi trebala postojati određena stručna komisija u matičnom ministarstvu koja je i prije nekad djelovala pa je prije postojao onaj određeni porez na šund, sigurno se toga sjećate. I na taj način se onda valorizira određena koncertna ponuda. Ali pogledajte ovdje još jednu situaciju kad ste već spomenuli kulturu i kulturni identitet. Uopće ne tretiramo tradicionalne obrte pa ni one koji su registrirani u UNESCO-u kao i upisani na listu reprezentativnosti svjetske kulturne baštine. Mi i na njih imamo PDV, a po nacionalnom registru ih ima nešto preko stotinu. Prema tome, ne radi se o tako velikim poslovnim subjektima. I kada bi htjeli na neki način stimulirati da to opstane pa onda valjda oni prvo imaju pravo na privilegiranu, neprivilegiranu stopu PDV-a, a postoji njihov …. Neki od njih su upisani i na listu svjetske baštine UNESCO-a i mi ih sad lupamo sa PDV-om tako da ono malo što su uspjeli opstati da ih lupimo još PDV-om, a istovremeno imamo hrpe uvoznih uvoznih nekvalitetnih proizvoda koji se prodaju u našim turističkim centrima. Prođite Stradunom, pogledajte suvenirnice i nađite mi prave domaće suvenire, a istovremeno imate takve obrte koji bi u UNESCO-ovom gradu mogli prodavati pod UNESCO-ovim, skoro sam rekao labelom, ali nije to label nego priznanjem da se radi o nematerijalnoj kulturnom dobru koji je tako na taj način prezentiran. E onda to ima smisla kako kulturu prezentirati kroz turizam i na kraju vjerujte mi turist će radije kupiti takav suvenir i opet će država onda imati koristi i od smanjenog PDV-a. Zahvaljujem. Sada će još u ime kluba HDZ-a 5-minutnu raspravu iznijeti uvaženi Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Gospodine zamjeniče ministra. U ime kluba bih se htio osvrnuti jednim dijelom ovo što je kolega Jasen Mesić govorio, međutim mislim da su članak 38. i 39. vrlo bitni, pojedine odrednice ovih članaka da ih zamjenik ministra pojasni u svom završnom obraćanju jer očigledno neke stvari nisu dovoljno artikulirane. No prije toga bih iznio jednu nomotehničku primjedbu, u članku 38. logično je ako kažete da je stopa PDV-a 20% da poslije toga ide 10% pa onda 5%, a ne da poslije 25 imate 5 pa onda opet 10%. Nekakva logika mora postojati. Isto tako ono što poreznici, financijaši ne vole je više stopa, međutim kad ih uvode kao što se sad uvodi diferencirana stopa onda bi te diferencirane stope morale imati nekakvu logiku. Jer ako smo ovdje stavili stavili novine i časopise otisnute na papiru koje izlaze dnevno onda smo potpuno zanemarili da u Hrvatskoj ima niz lokalnih medija koji izlaze svaka tri ili svakih tjedan dana i koji su možda građanima Hrvatske daleko čak i bitniji za ta lokalna zbivanja nego što su im bitne ove dnevne novine, ili čuju sve te vijesti na radiju, televiziji, pogledaju na raznoraznim portalima. I ono što je kolega Mesić rekao ja želim to još podvući i dodatno u ime kluba, a to je HINA. Jer ako od HINA-e praktički mnogi preuzimaju vijesti koje kasnije štampaju na tim svojim papirnatim listovima, onda je logična stvar da i ta HINA koju financira država i da ne prelijevamo iz šupljeg iz praznog bude isto tretirana sa diferenciranom stopom od 5% i onda će sigurno i jedan dio sredstava ostati za kvalitetu rada, neće se preliti u ničije džepove. Jer kao što ste imali priliku vidjeti negdje oko 150 istaknutih novinara je potpisalo jednu praktički peticiju kojim traže da ova diferencirana stopa i smanjenje stope PDV-a za novine sa 10 na 5% se ne prelije u privatne džepove jer ponavljam to je na godišnjoj razini negdje između 150 i 170 milijuna kuna. Dakle, nisu zanemariva sredstva, nego da se ta sredstva upotrijebe u kvalitetu, između ostalog ulaganje i u novinare. Također ono što bi u ime kluba htjeli da nam se pojasni a to je diferencirana stopa od 10% na usluge pripreme hrane i obavljanja usluga prehrane u ugostiteljskim objektima, te pripremanje i usluživanje bezalkoholnih pića i napitaka, vina i piva u tim objektima. Mislim da zbog različitih primjena ove odredbe zakona inspektora na terenu ovdje bi se jasno moralo definirati da praktički sve usluge u ugostiteljstvu kakva je razlika di će se ta hrana konzumirati se oporezuje po stopi od 10%. Jer nema nikakve razlike, dakle da li je netko pripremio negdje domjenak ili je taj domjenak napravio u vlastitim prostorima. Mislim da mu je čak daleko kompliciranije to napraviti negdje drugdje. I onda ga još mi kažnjavamo i uvodimo mu veću stopu od 15% i na takav način hoćete nećete razumije./… u principu priređuju gospodarski subjekti. To je onda još jedan paranamet njima ako hoćemo ići u nekakvu krajnost. I ono što bih želio posebno istaći iz razloga što je ta odredba do 2008. godine ja mislim bila sporna, nije bila definirana, bilo je političkih prepucavanja oko toga, a to je tretman tv pretplate na HRT-u i Hrvatskom radiju. Mislim da ova odredba u članku 39. to je kao podstavak ili šta bi bilo r) djelatnost javnog radija i televizije osim komercijalnih. Mislim da se tu treba jasno razlučiti iz razloga što je oslobođeno PDV-a ono što se financira iz tv pretplate, a ono što se financira iz sredstava dobivenih od marketinga, dakle oglašavanja i svega drugoga to se oporezuje kao i kod drugih komercijalnih televizija i mislim da to ovom odredbom nije dovoljno jasno definirano i može stvoriti određene probleme u tumačenjima. Jer gledajte, mi smo imali čak i da je ovaj Visoki dom donio 2002. godine zaključak. Osim nalaza Državne revizije, zapravo 2003. da se izvrše kontrole u HRT-u i onda su zapisnici napravljeni, lijepo spremljeni u ladicu kao instrument osiguranja kako će se HRT ponašati. I onda poslije gubitka izbora 2003. ti zapisnici su dostavljeni HRT-u i mislim da naprosto kad su mediji u pitanjima onda porezne odredbe moraju biti kristalno jasne iz razloga da netko ne bi moć vlasti koristio da razno raznim poreznim pritiscima usmjerava i kako će se ti mediji ponašati. Dakle, uz one primjedbe koje smo istakli i ja i moje kolege prilikom ove rasprave mi ćemo oko ovog prijedloga zakona u ovom prvom čitanju biti suzdržani, a podržat ćemo ovaj prijedlog zakona ukoliko se naše primjedbe prihvate prije svega što se tiče hrvatskih branitelja i što se tiče crkve. Replika poštovani Igor Rađenović. pa čisto da vas podsjetim kolega Šuker. Mislim da ste u to doba vi bili ministar, ali ovaj Visoki dom je donio Zakon o izmjeni zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji donio niz izmjena tih zakona. Ali 2009, 22. svibnja, dakle pod predsjedanjem gospodina Bebića potpisao je gospodin Mesić tadašnji predsjednik 28. svibnja pa članci 2. i 3. toga zakona odnose se upravo na ovo oslobađanje carina i PDV-a kod uvođenja automobila. Članak 2. odnosi se na carine, a članak 3. ću vam citirati toga zakona. Dakle, odredbe članka 60. i 61. ovoga zakona, dakle odnosi se na Zakon o pravima hrvatskih branitelja u oslobađanju PDV-a prestaju važiti u dijelu u kojem se propisuju oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost i posebnog poreza stupanjem na snagu Zakona o porezu na dodanu vrijednost i propisa o posebnim porezima usklađenih sa pravnom stečevinom EU. Dakle, 2009. smo kroz izmjene i dopune Zakona o hrvatskim braniteljima propisali da kada dođe doba stupanja u PDV, u EU, kada dođu ovi zakoni koji se dakle usklađuju sa EU, da ćemo to pravo ukinuti čisto istine radi. Hvala lijepo. Odgovor na repliku poštovani Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Pa kolega Rađenović, meni je drago da ste vi potvrdili ono što smo kolega Đakić i ja i moje kolege iz kluba cijelo vrijeme govorili. Dakle, nije sporno da smo to sukladno direktivama EU morali riješiti. Išli smo sa dva prijedloga. Da li se to može riješiti kroz neku diferenciranu stopu, jer ako se ne može riješiti kroz diferenciranu stopu s obzirom da će stoga doći jedan prihod u državni proračun da se automatski otvori protu stavka na poziciji Ministarstva branitelja i da se braniteljima pomogne na takav način. Dakle, meni je stvarno drago da ste vi u ime kluba SDP-a podržali našu težnju težnju s tim da se pomogne hrvatskim braniteljima i drago mi je da ste nas podsjetili što smo ispregovarali jer to je lijepo kad kolege iz različitih političkih stranaka se slažu da je jedna politička opcija ipak završila veliki posao za Republiku Hrvatsku. Hvala. Sad najprije jedna obavijest. Nastavit ćemo raditi bez stanke. To govorim zbog kolega koji su se prijavili za iduću točku dnevnog reda, imaju vremena da dođu u sabornicu, da ne propuste svoj red računajući da ćemo raditi, da ćemo imati stanku. Stanke dakle neće biti. A sada molim zamjenika, izvolite kolega Šuker. je da se to najavi na početku sjednice i da se to dogovori sa klubovima. Vi kao predsjedavajući naprosto nemate pravo napraviti ovo što ste napravili. Ali kažem, s obzirom da je danas financijski dan ja vas u potpunosti podržavam da radimo bez stanke ali ja bih vas lijepo molio da se držimo onoga što je uobičajeno u Visokom domu. Dakle, obično je da predsjedavajući na početku sjednice kaže kolegice i kolege danas ćemo raditi bez stanke, ne zbog toga što nekom fali stanka nego jednostavno što ljudi u stranci dogovaraju određene sastanke i sve skupa. Pa ja bih vas lijepo molio, a znam da ćete vi meni sada odgovoriti ovo ili ono, ali imaju nekakva uobičajena pravila ponašanja u Saboru pa mislim i predsjedavajući bi se toga mogli držati. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala lijepa na ovom upozorenju, ali to bi bilo nemoguće a možda i nelogično. Zapravo, potpuno nelogično. Jer na početku sjednice u 9,30 se ne zna koliko će se raditi ova prva točka dnevnoga reda, koliko će biti replika i koliko će biti odgovora na repliku. Mi smo ovu točku mogli završiti za sat vremena, ali nismo je završili. Da smo je završili za sat vremena imali bismo stanku. … /Upadica se ne zastupnike ni u čemu, ali ako se produži rasprava o prvoj točki onda u jednoj fazi održavanja sjednice moramo donijeti odluku da radimo bez stanke ako ne želimo raditi do 3 ujutro. Dakle, ovo upozorenje je stiglo na vrijeme. Sad slijedi zaključna riječ o prvoj točci dnevnoga reda, zamjenika ministra financija poštovanog Borisa Lalovca. Izvolite. **Lalovac, Boris** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo zastupnici. vezano za ovu točku Zakona o PDV-u samo nekoliko pojašnjenja. Kada se ovdje uvodno razgovaralo kako pojedine zemlje imaju nultu stopu PDV-a na pojedine točke i da li smo mi nešto uspjeli pregovarati ili ne istine radi znači smatramo u ovom dijelu da se pregovaralo najbolje što se moglo pregovarati jer sve zemlje zapravo od 2004. godine nisu više imale mogućnost da mogu imati nultu stopu PDV-a nego se nulta stopa PDV-a odnosila samo na stare članice EU. Pa ovdje kad se govorilo o Velikoj Britaniji i Francuskoj i drugim zemljama, znači oni su iskoristili to pravo prije toga proširenja ali i prilikom proširenja 2005. godine uglavnom nijedna zemlja nije imala mogućnost prava nego da se odredi minimalna stopa od 5% što je i Vlada Republike Hrvatske za određene artikle proizvoda iskoristila. Također, kada se govori da li to može biti više stopa? Ne može biti više. Znači, postoje dvije stope koje mogu biti snižene. Znači to je ova stopa od 5% koju smo iskoristili i druga stopa koju smo zapravo isto također iskoristili od 10%. Također, znači u tome dijelu vezano za pregovore to su jednostavno u direktivama je tako i napravljeno. Dalje, vezano za koliko je važno primjenjivati, mi danas ovdje implementiramo određene direktive u naše zakonodavstvo. Imali smo jučer zapravo izbore za Europski parlament prekjučer gdje smo izabrali naše zastupnike i ovim putem im također čestitam, ali da shvate kolika je odgovornost naših zastupnika u Parlamentu je kada budu donosile direktive o PDV-u, kada se budu donosile zapravo u Bruxellesu koliko je važno čuti glas i hrvatskih zastupnika i u tome Visokome domu zapravo da se u konačnici u izvornome da se brane i određeni nacionalni interesi. Tako da mi danas nažalost samo implementiramo određene stvari koje su se zapravo prije izglasale i nemamo, ali je ovo važno reći da se ukaže koliko je važno tamo biti prisutan, da imamo kvalitetne ljude i da kvalitetno tamo raspravljamo i da se tamo lobira zapravo za tih prilikom donošenja direktiva i onda kasnije zapravo prilikom da nemamo problema prilikom implementacija u naš sustav. Mi, Vlada Republike Hrvatske je razmišljala o pojedinim, da li pojedine određene artikle uspjeti smanjiti, međutim s obzirom na ajmo reći u ovoj godini kad ulazimo u EU gdje imamo problema i tog vremenskoga između uplate PDV-a kod obračunskih kategorija i povrata ino-poduzetnicima jednostavno nemamo prostora nemamo prostora u proračunu za daljnja smanjenja što ne znači zapravo da u sljedećim razdobljima kada se naravno stabiliziraju javne financije zapravo da Vlada Republike Hrvatske zapravo krene sa daljnjim smanjivanjima stope PDV-a. Vidjeli ste u izuzetno teškoj godini kada je bila i 2012. za konsolidaciju javnih financija zapravo Vlada Republike Hrvatske za jednom vrlo velikom našem sektoru, važnom sektoru smanjila je PDV na 10 poena. To je snažan poticaj i potrošnji i turističkoj potrošnji. I zapravo sve gdje god imamo vremena i prostora zapravo Vlada Republike Hrvatske će zapravo učiniti na smanjivanju ovog ovog dijela prihoda. Ali, svakako treba reći da je ovo značajan izvor prihoda za proračun. Znači, govorimo o 40 milijardi kuna i da iz ovoga dijela se nažalost financiraju još određene rupe koje imamo i u mirovinskom sustavu i zdravstvenom sustavu i u socijali. Tako da kada je ovdje bilo govora kako se samo uzima od hrvatskih građana da se ne daje znači i kroz taj dio PDV-a stabiliziraju se financije i kroz ovaj dio PDV-a se isplaćuju i mirovine, isplaćuju se i plaće u zdravstvu, u školstvu tako zapravo da Vlada vodi socijalnu politiku i kroz taj dio. A čim se zapravo omogući prilika da se zapravo stabiliziraju financije Vlada će dalje razmišljati o smanjivanju poreznog opterećenja za građane RH. Zahvaljujem. Hvala i vama zamjeniče ministra. Ovime zaključujem raspravu.